Hvala vam.

Idemo sada dalje sa radom. Poštovane zastupnice i zastupnici, kao što smo ranije odlučili, prelazimo na objedinjenu raspravu o sljedeće 2 točke: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o potrošačkom kreditiranju, s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 392 i - Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju, s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 393; Predlagatelj je Vlada na temelju čl. 85. Ustava i čl. 172. i 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora.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 pa bih molio sada predstavnika predlagatelja poštovanog državnog tajnika Stjepana Čuraja da obrazloži prijedlog navedenih zakona. Izvolite. Zahvaljujem uvaženi predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici, kao što ste čuli, dakle nastavljamo dalje sa paketom zakona vezano uz postupak uvođenja eura kao nacionalne valute, kao što je i dosad bilo, dakle u 3 segmenta, 1. segment koji je bio prije nekoliko tjedana, vezan uz onu osnovnu tehničku prilagodbu, gdje smo mogli sresti paket zakona od 65 kojih je bilo pod prilagodbom same konverzije, nadalje imamo desetke još zakona koji će ići, što u 2 čitanja, što u po hitnom postupku koji se trebaju i suštinski uz to još mijenjati, dakle nisu mogli biti svedeni u tu grupu. Dakle pred nama je zakon o izmjeni i dopuni Zakona o potrošačkom kreditiranju, samo kratko, ovaj postojeći zakon je stupio na snagu 2010. g., rezultat je naravno i daljnje izmjene su rezultat prijenosa pravne stečevine, točnije direktive o ugovorima o potrošačkim kreditima. Svim ovim izmjenama i dopunama koje smo imali i u zadnjih nekoliko i godina i čak i prošle godine u području se radio uvijek iskorak u području zaštita potrošača. Što se tiče naravno Hrvatske i vezano konkretno uz ovaj zakon i generalno kad govorimo o ovom, ova dva zakona, koji manje-više srž zakona su i definiranja troška zaduživanja odnosno kamatnih stopa, sigurno da uvođenjem eura, naravno ćemo se približiti kamatnim stopama na razini kamatnih stopa u jezgri euro, povećati konkurentnost hrvatskog gospodarstva, ali i prije svega smanjiti rizik, među kojima je najvažnije, naravno, rizik zajmoprimce i rizik države koju zajmoprimac ili banka posluju. Dakle ono najkraće rečeno, ne ulaskom u europsku zonu bi snosili sav rizik, a ovdje prije svega ih i u premiju rizika države koja je i sastavni dio kamatne stope s ovime se ispušta i time omogućava i snižavanje odnosno manju kamatnu stopu i približavanje onoga što je na razini eurozone. uvođenjem eura naravno, nestaje i sami valutni rizik. Samo ću tu napomenuti da ukupan dug u stranoj valuti, uključujući dug sa valutnom klauzulom premašuje 500 milijardi odnosno skoro 150% i više BDP-a pri čemu 90% od toga je vezan uz euro. E sada, kada u ovom turbulentnim vremenima bi slučajno došlo do određene deprecijacije odnosno da kuna oslabi, što bi to značilo na makroekonomske učinke, odnosno na rizik građana da veći iznos svojih primanja moraju izdvajati za kredite, koliko bi to u, u taj sami rizik udario na standarde građane i zato je ovo nešto što zapravo taj rizik apsolutno anulira. Kao što sam i spomenio ovo je u drugom paketu, ovi zakoni spadaju u drugi paket uvođenja koji se i suštinski mijenjaju, dakle onaj prvotni dio koji je zajednički svima da se iznosi u kunama preračunati su u iznose u eurima na ona tri načina koji sam već više puta ovdje spominjao. Dakle, jedan je primjena fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Dakle, drugi je vezan ili za one odredbe koji su direktno preuzeti iz pravne stečevine odnosno uredbi ili direktiva oni se direktno sada i primjenjuju. Dakle, prije su se oni obračunavali po nekom srednjem tečaju, sada nećemo to preračunavati po ovom fiksnom nego vraćamo se na izvorni iznos. I naravno onaj treći dio kod novčanih kazni, kod prekršajnih odredba zaokruživanje na nižu deseticu, dakle nešto preračunao ako je 216,38 eura to će biti po novom 210. Ono što je srž oba izmjene i dopune ovog zakona zapravo su parametri koji će se koristiti pri sklapanju ugovora o kreditu s promjenjivom kamatnom stopom od dana uvođenja uvođenja eura. Dakle, prilikom ugovaranja kamatne stope kao parametra koji se može koristiti je jedan od slijedeći odnosno jedna od slijedećih varijabli, to je EURIBOR, SARON ili SOFR. Dakle, EURIBOR je kao što znate to vjerojatno i donekle javnost upoznata je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na europskom međubankarskom tržištu. Utvrđuje se dnevno kao prosječna stopa po kojoj reprezentativne banke međusobno daju zajam neosigurana novčana sredstva najjednostavnije rečeno kao neki dnevni trošak odnosno cijenu novca. SARON ili švicarska prosječna prekonoćna stopa odnosno swiss average rate overnight predstavlja prekonoću kamatu stopu osiguranog tržišta financiranja švicarskim francima, a SOFR isto to samo za američke Dakle, ono što je ovim prijedlogom, izmjenama i dopunama drugim riječima zapravo nakon eura više se neće koristiti nacionalna referentna stopa za kune naravno prosječan trošak financiranja hrvatskog bankarskog sektora, dakle neki pandan EURIBOR-a na razini kune odnosno prinos na trezorske zapise Ministarstva financije, dakle prinos na trezorce ili prosječna kamatna stopa na depozite građana, sve naravno za kune govorim koji su se koristili pri određivanju konkretno cijene konkretno cijene novca. Zašto EURIBOR? Dakle, prije svega on najtočnije dakle odnosno ono što je predloženo zakonom da prilikom ugovaranja novih ovdje moram naglasiti govorimo o novim kreditima u euru koristit će se samo EURIBOR zato što on zapravo najtočnije odražava trošak financiranja bankovnog sustava u europodručju, samo njegovo korištenje omogućuje zapravo jednostavno usporedbu cijene kredita domaćih banaka kakve su cijene koje nude ostali u europodručju. I generalno u svim državama zapravo europodručja EURIBOR se koristi kao jedinstvena referentna stopa kod euroskih kredita koji se ugovaraju sa promjenjivom kamatnom kamatnom stopom. Jedino je Španjolska bila zadržala i nacionalni parametar međutim nakon, nakon toga su i oni odustali od samog dijela. Dakle, ono što je bitno da se i sukladno Zakonu o uvođenju eura ono osnovno načelo, načelo zaštite potrošača apsolutno poštiva. Što se tiče samih referentnih stopa samo ću tu malo kratko još to nadopuniti. Dakle, ono što je jako bitno za građane da se išlo sukladno načelu neprekidnosti. Dakle, neće biti potrebno mijenjati niti jedan postojeći ugovor, pa tako ni ugovore o kreditu. Znači tu nema dodatnih niti administrativnih troškova, niti potreba za nešto dalje dakle i iznosi zapravo se svi preračunavaju, su preračunati za, uz upotrebu fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje i to bez ikakve naknade za dužnike. Ako su kamatne stope bile vezane uz parametar u nacionalnoj valuti, dakle govorim od ova tri, prinosne trezorce, prosječna kamatna stopa na depozit u kunama ili NRS kao nacionalna referentna stopa iste će biti vezane uz euro. Znači imat ćemo, imali smo NRS u kune, imat ćemo sada NRS za euro. HNB najmanje 30 dana prije dana uvođenja eura objavit će privremenu nacionalnu referentnu stopu prosječnog troška financiranja hrvatskog bankovnog sustava za euro i naravno nakon 1.1. će prestati objavljivati NRS za kunu samo će biti za euro. E sada kaže, ako je za posljednje referentno razdoblje vrijednost NRS-a koji se primjenjuje po kreditu ili …/Govornik od privremenog, znači ako je cijena novca prije bila veća od privremenog, uz odgovarajući naravno obuhvat i ročnost, fiksna marža ostaje nepromijenjena, a vjerovnik je dužan smanjiti kamatnu stopu za apsolutni iznos razlike. No, u suprotnom ako je posljednje referentno razdoblje, vrijednost NRS-a koji se primijenio po kreditu ili leasingu manja od privremeno onda opet i dalje potrošačima ostaje isto naravno uz istu obuhvat i ročnost jel, vjerovnik je dužan odnosno kreditor je dužan smanjiti fiksnu maržu. Što znači zapravo? Dakle, ono što HNB donese kao privremenu mjeru u odnosu na ono što je bilo prosječno ako je veće ili manje potrošaču ostaje isti u jednom slučaju odnosno ili manji. U jednom slučaju ako je poskupjelo kreditor je dužan smanjiti svoju maržu i ostaviti isto, dakle sami trošak odnosno bilo kakav rizik ne smiju nositi, snositi klijenti. To smo i u uvođenom zakonu riješili. vezano o kreditnom, kreditnim odnosno o stambenim potrošačkih, stambenom potrošačkom kreditiranju. Dakle, isto također veća zaštita potrošača, predugovorno informiranje, sve one uzance ostaju dapače isto zašto se to i išlo sa ciljem podizanja financijske pismenosti. Ja mogu samo još kratko reći vezano da znači sve ove odredbe određivanja kamatne stope, referentnih kamatnih stopa ostaju iste u jednom i drugom zakonu, propisan je način konverzije ugovora o stambenom potrošačkom kreditu i u stranim valutama, dakle za one koji u eurima, ako netko i diže u nekim drugim valutama i što se tiče i fiksnog tečaja konverzije i srednjeg tečaja na dan podnošenja samog zahtjeva i generalno, dakle na dan dan što se tiče prošle godine 2021. je porast zabilježen stambenih samih kredita čisto kao informaciju od 11,3% a u ožujku ove godine 8%. ono što je recimo dobro i što je ohrabrujuće da je smanjenje zapravo NPL-ova, odnosno neprihodujućih kredita za 14,1% prošle godine i to je znači udio je smanjen sa 4,33% od ukupnih stambenih na 3,82 na 3,82 odnosno ukupnih kredita. Tako da generalno to je ohrabrujuće s obzirom da i ova tematika je vezana i oko zaštite potrošača, a znamo da ovdje dosta u Saboru je bilo inicijativa oko samih prodaja potraživanja. Evo zahvaljujem vam na pozornosti i ostajem slobodan za daljnje replike. Krećemo sa replikama. Prva je na redu kolegica Vukovac, izvolite. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani državni tajniče, dakle uz nikad veću inflaciju blokiranim građanima sve je teže podmirivati njihove osnovne životne troškove. Dakle, više od 230 000 blokiranih građana živi zapravo u agoniji u kojoj se ne vidi kraja. Zabrinjava konstantan rast onih koji su u dugotrajnoj blokadi. Mahom pri tome imamo upravo korisnike potrošačkih i stambenih kredita. Više od 80% tih građana ima dug koji traje više od 360 360 dana. Inflacija naravno dodatno smanjuje raspoložive dohotke, ljudi manje troše, firme manje zarađuju, pa po nekim procjenama u idućoj godini očekuje se novih 100 000 blokiranih. Jesmo li mogli iznjedriti nekakav model pomoći tim građanima

riješeno Zakonom o kreditnim institucijama da prilikom prodaje takvih i kad govorimo o blokiranim vjerojatno je uslijedila prije toga i prodaja potraživanja, da ne smiju biti dovedeni u lošiji, odnosno gori položaj što se tiče osnovnog njihovog ugovornog odnosa i da daljnje rješavanje pitanja upravo Agencija za naplatu potraživanja će se rješavati i drugim zakonima i naravno što se tiče i direktive koja je donekle usmjerila upravo za ove kreditne odnose. Međutim, mi tu imamo problem i sa drugim povredama potraživanja iz nekreditnih odnosa, dakle iz ostalih da li telekoma ili drugih ugovornih odnosa koji su isto tema da se uredi jednostavno postupanje agencija. Generalno kuna ili euro tu se nema nekih razlika što se tiče ovoga pitanja blokiranih. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Druga replika kolega Glavašević, izvolite. Hvala poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče. Mene zanima zašto ovim izmjenama zakona niste omogućili zapravo regulirali bolje prodaju dugova trećim stranama. Ne kupuju dugove samo agencije, kupuju ih i kamatari. Oni se također koriste i za pranje novaca. Imali smo i o tome prilike vidjeti ovih dana. Dakle, ako potrošači imaju posebnu zaštitu države, onda bismo već na ovome mjestu trebali tu zaštitu učiniti stvarnom. Dakle, zašto niste regulirali i onemogućili prodaju dugova i potrošačkih kredita trećim stranama? Stjepan (HNS)** Zahvaljujem. Prvo prije svega taj odnos je definiran Zakonom o obveznim odnosima, no generalno kao nešto što je ustavno pravo proizlazi iz nekih ustavnih prava, sloboda i kretanja kapitala. Međutim, potrošačkom kreditiranju ono što smo imali dio vezan je uz prekoračenja po računima. To smo regulirali memorandumom potpisanim sa bankama gdje smo stavili dok se to dok se to ne regulira zabranu prodaje takvih potraživanja samo na onih koji su nastali kao osnov prekoračenja, odnosno popularnih minusa. Što se tiče potrošačkom i stambenom potrošačkom zakonu ne možemo njima regulirati poslovanje agencija za naplatu ili drugih ugovornih strana kao što ste i rekli samu agenciju. Ono što se može staviti uvijek i što se stavilo i kod Zakona o kreditnim institucijama, da kada do toga dođe ne može biti po gorim uvjetima nego što smo imali kod osnovnog dijela. Ali to ne znači da se to ne treba definirati i ne može nekim zakonom koji to uređuje. Dakle, to su trgovačka društva, a ne kreditne institucije. **Jandroković, Zahvaljujem. znači kamata unutar kredita mene zanima kako mislite da će se to reflektirati naravno na građane. Pritom mislim na period sada tri, šest i devet mjeseci da li ste radili kakve izračune s obzirom na inflaciju i na sve. Dosta banaka tu najavljuje da će rasti kamatne stope što u jednu ruku i ima smisla na inflaciju a i neke najave od Euribora koji je prvo bilježio nekakve čak i negativne kamate i sad naravno ide u pozitivne, pa me zanima da li imate određenu procjenu i barem okvirne brojke kako bi građani se mogli pripremiti pogotovo na narednih nekoliko mjeseci. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Zahvaljujem. Dakle, prije svega to bi se odnosilo na profuturo za sve buduće kredite koji će biti u eurima i koji će koristiti referentnu stopu Euribor. Da, Euribor raste, međutim i da smo ostali kod NRS-a onda bi samo kasnili za tim. Dakle, ne možemo mi na našem bankovnom malom tržištu izbjeći kretanja na europskim, pa ni na svjetskom. Dakle, što se tiče cijene novce, znači ne bi imali efekt unutar tri mjeseca nego unutar šest mjeseci ili 9. Naravno da mi imamo trenutno 76000 otprilike građana koji su već sada imali kredit u Euriboru, odnosno kao referentnu stopu koristili Euribor i sigurno da tu u bilo kakvim daljnjim zaduženjima treba se dobro informirati i tražiti sve ponude koje nude fiksnu kamatnu stopu što onda mislim da totalno eliminira taj rizik volatilnosti same cijene novca na tržištu. Tako da u tom segmentu je to jedna sugestija, a naravno procijeniti sve ponude koje dolaze a svi za postojeći to sam objasnio, njima ne može i neće se dogoditi ništa drukčije i lošije po tom pitanju Euribora. **Lalovac, Boris (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Moje pitanje je vrlo konkretno. Da li smo mi mogli ovim zakonima ostaviti građanima opciju korištenja nacionalne referentne stope ili nismo, ali znate zašto? Od 1.1. kad budemo uzimali kredite svi će biti vezani na Euribor, on dugoročno plati NRS, međutim velika je, veća abolativnost Euribora nego NRS-a. Da bi građani to jednostavno razumjeli, danas je NRS kao nacionalna referentna stopa u Hrvatskoj kao trošak financiranja, ono što banke plaćaju nama kao depoziti, znate kolko, 0,05%. Znate koliko je Euribor danas, danas kolko, od 5. mjeseca kolko je Euribor, narastao je sa 0,03% na 2,7%. Drugim riječima, da su građani u Hrvatskoj imali Euribor u 5. mjesecu već bi danas povećala im se stopa kredita za 2%, to znači da će im se to povećat od 1.1.. Ovim smo zapravo umanjili hrvatskim građanima ako nismo imali opciju da koristimo NRS da budu osjetljiviji na Euribor. **Jandroković, Dakle da, sve zapravo sam to već i napomenuo s tim da razlika je da neće se ništa dogoditi građanima s postojećim kreditima koji nisu vezani za Euribor, dakle svi koji su bili u NRS-u za kunu ili trezorce ili prosječnu kamatnu stopu na depozite neće se ništa dogodit što se tiče dramatičnog porasta Euribora jer ostat će i dalje NRS za euro, ali svi budući su vezani uz Euribor. E sad, primjer je bio Španjolske koja je imala i svoju NRS koja je odustala, pretpostavljam da su kolege iz HNB-a i zajedno kada se o tome razgovaralo i vidjelo da dugoročno benefita nema, znači samo možemo kratkoročno, kratkoročno govoriti o tome da mi promatrajući europsku cijenu novca i i odgađamo ono što je neizbježno, a to je znači da mi nismo otok i ne možemo se odmaknuti od eura nikako uvodili mi euro ili ne, tako da vjerojatno onda zato da se ne komplicira i da se dobije i jednostavnija i za potrošače…/Upadica: Hvala vam/… procjena onoga što je jel može se dogoditi suprotno, pa bi onda bilo još …/Govornik

pojedini korisnici kredita u švicarskim francima su svoje kredite konvertirali u eure, međutim to nisu učinili svi naši sugrađani. Recite mi da li ovim izmjenama i dopunama zakona i dalje ostaje zaštićena kamatna stopa od 3,23% za one koji to nisu učinili?

napravio, tako da se iste uzance primjenjuju i za euro i tu nema nikakvih bojazni za sve one korisnike kredita i dalje u švicarskim francima kada dolazi do promjena. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Poštovani državni tajniče, da ovdje možemo reći da je Euribor, kad pratimo od siječnja na ovamo on je rastao, ali to je bilo i za očekivati s obzirom da se nastojalo prevenirati i utjecati zapravo kamatnim stopama i na inflaciju i to je ono što bi u ovom slučaju i nama bez obzira na to što će doći eventualno do povećanja kamatnih stopa moralo odgovarati jer i naše procjene inflacije u Hrvatskoj u narednom razdoblju bi trebale za 2023. biti znatno niža od ove sada, a procjena stope rasta gospodarstva kao što znamo je povećana i od MMF-a, dakle ovo može bit samo pozitivno. Stjepan (HNS)** Pa da, generalno gledano mi ne možemo se maknuti od onoga gdje smo i s obzirom na našu veličinu i ekonomsku snagu ne samo nas nego i brojnih puno jačih i ekonomski većih zemalja, dakle globalno europsko tržište kapitala i tržište novca generalno je takvo kakvo je i samo je stvar da li mi s ovim ulaskom u euro dobivamo jedan kišobran, jedan pristup dodatnim izvorima sredstava europskom stabilizacijskom mehanizmu i generalno kod utvrđivanja samih i kamatnih stopa sigurno koje su bile dosada na povijesno niskim razinama, samim time one rastu svugdje, eventualno ono što će se dogoditi kod nas da izbacivanjem premije rizika iz kamatne stope kod nas taj rast bude manji, manje izražen nego drugi i to je jedan od potencijalnih odnosno očekivanih benefita samog uvođenja eura. Što se tiče ovih kamatnih stopa, možda nisam sad rekao uvaženom zastupniku Lalovcu, Španjolska kad sam je spomenuo je odustala zbog između ostalog i presude suda. Karolina (Nezavisni)** Gospodine Čuraj, u Hrvatskoj će nakon uvođenja eura nadležnost imati i Europska središnja banka. Plašite li se da će doći do masovnih uhićenja u Hrvatskoj, počevši od guvernera Vujčića do pojedinih članova uprava banaka koji koordinirano sudjeluju u kaznenim djelima zelenaštva kršeći uredbu GDPR EU. Naime, banke prodaju potraživanja svojih klijenata bez njihovog znanja, a u ugovorima ne navode iznose za koje ih prodaju. To sudovi u Hrvatskoj protupravno priznaju kao vjerodostojne sudske dokaze, a ima čak slučajeva da sudovi kao sudske dokaze prihvaćaju ugovore sa zacrnjenim iznosima, to je neviđeno jer u Njemačkoj, Austriji ili Francuskoj za te se rabote završava u zatvoru. Što ste vi kao ministarstvo poduzeli u zaštiti hrvatskih građana i poštivanja zakona kao i uredbi EU i što poduzimate protiv divljanja lihvarskih agencija EOS Matrixa i B2 Kapitala? Stjepan (HNS)** Dakle što se tiče Hrvatske mi smo poduzeli sve i isto poduzimamo kao i ostale članove EU, tako da neke bojazni tu ne vidim, naravno što se tiče sudske prakse ima i viših instanci, dakle pa do i sve Europskog suda za ljudska prava i ja očekujem da svi to, apsolutno kojima je neko pravo povrijeđeno da to i koriste i dokazuju. Generalno gledano što se tiče Agencija za naplatu potraživanja, kao što sam i ranije rekao to zahtjeva i rješenje koje nije nađeno na razini, europskoj razini, nije to samo kod nas, dakle i tu sigurno se treba rješavati posebnim zakonom koji će urediti rad tih trgovačkih društava, dakle to nisu kreditne institucije pa se ne može rješavati Zakonom o kreditnim institucijama. Što se tiče obvezno pravnih odnosa da se uopće ukinu mogućnosti prodaje potraživanja kao takve, to je stvar debate, zašto je to tako, vjerojatno zbog nekog moralnog hazarda i onda gdje bi se više ljude potaknulo da se zadužuju jel onda imaju manju

Povrijeđen je čl. 238. jer vi ne odgovaranjem i ovakvim maglovitim manipuliranjem zapravo vrijeđate ne samo zastupnike nego i hrvatske građane, pogotovo one koji su žrtve ovakvog postupanja, a vašeg ne postupanja. Postoje zakoni Zakon o zaštiti osobnih podataka i Uredba GDPR EU, a vi govorite da ih treba donijeti. Dakle, vaše ne činjenje je ujedno i vaše sudjelovanje u ovim kriminalnim rabotama koje se događaju, a zbog čega trpe hrvatski građani. Kolegice Vidović Krišto dobivate opomenu jer je ovo bila replika, ovo nije bila povreda poslovnika. Pa idemo dalje, sada je na redu kolega Brumnić, izvolite. **Brumnić, Zvane (Nezavisni)** Poštovani državni tajniče, ja imam jedno vrlo jednostavno pitanje, koliko zna mora biti ova vlada kada zna da postoji problem, kolege su govorile o njemu maloprije vezan uz prodaju potraživanja da ga više od dvije godine ne pokušava riješit, da uporno izbjegava raspravljati o problemu i donijeti. Kažete, ne ide u ovaj zakon, može ići u bilo koji zakon pa će se vezat na ostale. I drugo pitanje, na koji način mislite zaštiti hrvatske građane od proizvoljne odluke HNB-a da donese kamatnu stopu koja će biti neusporedivo puta veća od one koju danas plaćaju hrvatski građani? A o tome vam je nešto govorio kolega Lalovac. Znači ispast će da ovom promjenom će građani platiti dva i pol odnosno pet puta veću kamatnu stopu nego što su plaćali do sada. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani državni tajnik. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Dobro, ajmo redom, dakle Direktiva o pružateljima usluga servisiranja kredita i kupcima kredita je donešena, ona djelomično rješava pitanje dakle ne zla vlada Hrvatske nego zle vlade EU nisu to riješile jer rok za transponiranje te direktive je 29.12.2023., ali ona ne rješava opet ću ponoviti sva pitanja koja nas brinu ovdje. Generalno ne možemo na svakom zakonu gdje god ima nekih financijskih instrumenata govoriti o prodaji potraživanja jer ukoliko bi to regulirale na način da ga zabranimo i da nema poskupili bi sve usluge financijske i svim onim poštenim, poštenim svim normalnim ljudima koji isu sa, zašto kažem poštenim sa ciljem da podižu kredit … razloga ne sa namjernom predumišljajem da neće vratiti da će se zadužiti, a ima i toga

vrijeđajući zdrav razum mene, svih ovih koji ovdje sjede i hrvatskih građana. Banke procjenjuju rizik svakog klijenta i to je između ostalog i zadatak banaka, znači oni klijenti koji ne bi trebali dobit kredit bi banke trebale procijenit njihov rizik i ne dat im kredit. Ali o tome ću više u raspravi. A oni koji su dobri komitenti bi imali i dalje normalnu kamatnu stopu. To je bila replika znate i sami pa dobijate opomenu. Poštovana zastupnica Opačak Bilić. prethodnih replika, ali ne baš ovaj dio koji je vezan za nepravdu sa prodajom dugova, vidim da to ili niste voljni odgovoriti, a jednostavno vidimo i mi svi građani da tu nema volje da se to riješi. Jedno vrlo jednostavno pitanje, ne nužno vezano za izmjenu članaka koji koji su dio ovih izmjena, ali kad govorim upravo o ovoj klasifikaciji izloženosti u rizične skupine, dakle tu imamo vrlo stroge kriterije gdje građani ukoliko iz bilo kojeg razloga dulje od 61 dan ne podmire dug ili dug veći u iznosu od 750 kuna iduće četri godine su apsolutno onemogućena njihova bilo kakva mogućnost ili pomisao novog kreditnog plasmana. Dakle, imamo mlade osobe kojima kojima je ovim onemogućeno dakle bilo kom od nas u bilo kojem trenutku može dogodit da se taj dug ne podmiri 61 dan, dakle iduće četri godine ne postoji mogućnost s obzirom da su u sustavu HROK-a i DOR-a da dakle uopće razmišljaju o bilo kakvom novom kreditu. (HDZ)** Hvala, hvala. Ovako pogledajte 18 sekundi ste premašili vrijeme, ne dve, tri, pet što ja sve toleriram, ali baš 18 ajde molim vas držimo se vremena. Poštovani državni tajnik. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Kao što je uvaženi zastupnik prije vas to naveo, banka pojedinačno procjenjuje … kreditnu sposobnost pa tako i podatke uzima i obrađuje iz HROK-a koji je registar svih tih podataka, tako da ovo što ste naveli su jednostavno podaci koji ne mogu biti izbrisani, dakle o nečijoj urednoj otplati i samom izloženosti što se tiče kreditne zaduženosti, a same banke mogu to korigirati. Dakle, niko njima ne kaže da ne mogu dati ili ne smiju dati kredit nekome četri godine ako je otišao u difolt preko 60 dana odnosno ako je u zakašnjenju čak nije otišao ni u difolt, na toj razini ide. Kad gledamo generalno o ovoj tematici ja govorim u širinu dakle ne samo o prodaji kreditnih potraživanja nego općenito o prodaji potraživanja jel puno toga ima i onih što nisu proizašli iz kreditnih odnosa, tako da ne možemo baš segmentalno samo gledati kreditne odnose i pojedinačne procjene bonitetnosti kod ovih slučajeva. **Reiner, Željko Zahvaljujem. Nadovezat ću se na kolege iz drugih političkih stranaka koje su o istom problemu govorili na različit način, pa vas upozoriti da za naše građane nije bitno kojim zakonom je nešto propisano i koji zakon ih štiti nego je li ta zaštita stvarna. Govorim o činjenici da je u razdoblju od 2010. pa do 2020. prodano 37 milijardi potraživanja banaka i nije istina da hrvatski pravni sustav ne može pronaći jedan odgovarajući model koji štiti slobodu tržišnih odnosa, ali ujedno obvezuje banke da prije nego što prodaju potraživanje agencijama ili kamatarima pod istim uvjetima takav otkup ili zatvaranje duga ponude i samim dužnicima ako su se nekim vanjskim okolnostima za koje možda i sami nisu krivi primjerice općom lošom gospodarskom situacijom i gubitkom posla našli u situaciji da ne mogu više vraćati kredit kojeg su podigli. Zašto niste predložili u nekom drugom zakonu takav oblik zaštite građana? Hvala.

ne ulazeći u daljnju širinu problema. Dakle, ja sam naveo uvodno da što se tiče kreditnih odnosa imamo smanjenje generalno NPL-ova dakle i bolje stanje i bolji bonitet i da pitanje regulacije agencija za naplatu potraživanja je puno dublje i puno veće jer ne možemo u korist jednoj skupini ljudi odštetiti puno veću. Dakle, moramo voditi računa i o onim koji uredno plaćaju svoje kredite kojima bi možda posljedično porasle kamate i generalno bi učinio se određeni proizvodi skupljim jer vjerujte mi nitko to ne može naplatiti to ugradi u cijenu svoga proizvoda, ako svaki 10 proizvod je nenaplativ onda je cijena tog proizvoda 10% veća za sve jer drugačije neće oni raditi, ne možemo ih natjerati da rade sebi na trošak. A ona moramo pazit, ako kažemo da nikad to ne mogu naplatiti bit će svjesni da ćemo svima drugima poskupiti uslugu. Zato je to toliko komplicirano …/Upadica: Hvala./… ali ne kažem da ne treba rješavati, upravo suprotno. Gospodine Čuraj banke procjenjuju kreditnu sposobnost građana prilikom dodijele kredita, dakle one su na tržištu i tržišno su uređene. Nakon toga kada građani uslijed loši okolnosti koje diktira i ova vlada i posebne okolnosti gospodarske situacije, vojne situacije, kakve god hoćete, dakle loše situacije po građane koje imaju u pravilu od 10 do 15.000 kuna tih potrošačkih kredita koji nije, nisu sposobni i banke ih prodaju agencijama i ostalim trgovačkim društvima koje djeluju na nereguliranom tržištu. Govorite da ovim zakonom nije to moguće riješiti, ali drugim dijelom dakle bankama omogućavate i daljnju prodaju tih istih malih kredita

Dakle, ono što može ovim zakonima i o kreditnim institucijama i o potrošačkom i stambeno potrošačkom kreditiranju riješiti, a to je kad dođe do prodaje, ako dođe da ne smiju biti dovedeni potrošači u goru situaciju nego što su bili kod osnovnog kreditora. To piše i to je tako. Da uopće ukinemo mogućnost da se dolazi do prodaje onda bi kao što sam maloprije rekao ugrozili mogućnost izdavanja takvih kredita za sve ostale druge. Ovdje nisu samo pitanje reguliranja agencija za rad nije samo pitanje što se tiče kreditnih odnosa nego i drugih, a i mi imamo ljude koji odu kod teleopratera, uzmu ugovor na 24 mjeseca dobiju neki aparat za ništa ili malo, prodaju ga drugi dan i nikad ne vraćaju to i oni dođu, njihova potraživanja su prodana. Treba ih regulirati sve i ja se slažem. I treba to biti poseban zakon jer su to generalno trgovačka, trgovačka društva jer ne možemo dovesti kazniti potrošače koji redovno plaćanju. To je ono što isto treba imati Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, zanimalo bi me konkretno spominjali ste i koji su makroekonomski dakle učinici u slučaju na BDP, dakle u slučaju deprecijacije kune, Ja bi isto tako s obzirom na ovu kamatnu situaciju nazovimo je to je tako kao što su danas i spominjali doista tako osim krize same imali smo malo i politički utjecaj ako možemo reći na razini Europe i vrlo je jasno bilo da je Francuska na neki način pridržavala možemo reći ljestve da što kasnije se dignu kamate iz razloga što znamo tko je predsjednice Središnje banke i da Francuskoj nije odgovaralo podizanje kamata u tom trenutku, pa malo vidi se utjecaj i politike u svemu tome, pa u svakom slučaju moramo biti oprezni u toj situaciji kad budemo ušli od nove godine u taj sustav. Hvala. Stjepan (HNS)** Da, apsolutno da odluke koje se donose uvijek imaju svoju političku dimenziju. Uvođenjem eura najslikovitije rečeno mi ćemo barem sudjelovati za stolom kod donošenja takvih odluka kad govorimo o Europskoj središnjoj banci i koliko toliko moći sukreirati te politike i predlagati one stvari kao što sada vidite iz situacije koje su i kod ovih novih sankcijskih lista mjera gdje mi tražimo određena izuzeća koja naravno idu nama i u korist odnosno u korist naših društava odgađanju ili načinu primjene itd., pa tako i za niz drugih uredbi, direktiva i svega onoga bolje je da sjedimo za stolom nego da sa odgodom snosimo posljedice od kojih ne bi mogli pobjeći. Tako kad govorimo i o ovim referentnim kamatnim stopama, dakle nacionalna referentna stopa ne bi u Hrvatskoj novac bio jeftiniji nego u ostatku svijeta, ostatku EU pogotovo kad znamo da nam je sve

u ovim replikama iskristaliziralo da će se današnja cijela rasprava oko dvije točke nekako koncentrirati. Jedno je pitanje instituta ustupa tražbine, a drugo je oko formiranja kamatnih stopa i za koju referentnu vrijednost će se vezati buduće kamatne stope. državni tajniče molim vas samo komentar očekivanja, otplatne rate koje ćemo većina nas plaćati u 12. mjesecu i u siječnju, oni koji su i te imaju vezani uz klauzulom uz euro i oni koji imaju u kunama što možemo očekivati, da li povećanje otplatnih rata za siječanj u odnosu na prosinac, kako dužnici koji imaju kredite u kunama, a što mogu očekivati oni koji su već zavezani klauzulom uz euro. Zahvaljujem, dakle oni koji imaju ugovorenu fiksnu kamatnu stopu imaju fiksnu kamatnu stopu, a oni koji imaju promjenjivu naravno ne može ona biti fiksna, dakle sama riječ kaže promjenjiva i ona će po određenim parametrima kretati se sukladno Ono što je bitno, oni koji su to imali vezano za ove tri NRS, prinose na trezorce ili prosječne depozite će samo se umjesto kune gledati euro i na taj način će se određivati, dakle oni svi novi koji uđu će naravno bit im ponuđen Euribor, a oni mogu onda birati promjenjivu i fiksnu, koja je promjenjiva, koja je fiksna, uz sve rizike koji to nose sa sobom, ali generalno gledano ono što je išlo Zakonom o zaštiti potrošača to je najbitnije da kod ove promjene NRS-a iz kune u euro mogu imati samo nižu kamatu ako je razlika između privremenog i prosječnog u korist privremenog, dakle ako je privremeni manji od prosječnog oni moraju spustiti, ako je veći onda na trošak njihove marže ostaje isti. Poštovani državni tajniče, danas vam je nekoliko puta bilo postavljeno pitanje pretprodaje kredita agencijama koje građani više ne mogu plaćat jer tržište nije regulirano. Svi smo se složili da vlada pod hitno mora nešto napraviti da se ta preprodaja dugova zabrani i regulira rad agencija koje se time bave. Moje pitanje državni tajniče, mislite li da je jedan od načina da HANFA bude nadležna za rad takvih agencija? hvala lijepa. **Reiner, Željko Da, HANFA je nadležna za rad svih financijskih institucija, a ovo su po registraciji trgovačka društva i nisu financijske institucije, dakle to je ono problem te nadležnosti, generalno to je po nekoj zaštiti potrošača, al opet tamo ima određenih izuzetaka itd.. Banke Banke da ne smiju prodavati, još jedna stvar, znači ako banke ne smiju prodavati svoja potraživanja, one ne smiju čistiti bilancu, šta to znači? Oni za sve svoja potraživanja i za sve svoje plasmane moraju imati osigurana, To znači da se njima zaključava određeni iznos novaca i ne mogu ulagati natrag u gospodarstvo, ne mogu nuditi nove kredite u tom omjeru. Kada ima banka manje novaca onda cijena novca raste, to znači onim postojećim, ali i onim budućim će biti skuplje. To znači ako mi sada zabranimo da ne može banka prodati svoje potraživanje nju zaključavamo za one iznose koji su tamo, ona mora držati osigurane depozite i smanjujemo opticaj novca u gospodarstvo i samim time kreditiranja gospodarstva, dakle to je puno povezano i opet poskupljenje onima koji redovno idu, zato to nije tako jednolično i lako reć zabranit ćemo i svima super. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala, hvala lijepa. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Onda prelazimo na raspravu, otvaram raspravu i prvi će govoriti poštovani zastupnik Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS, poštovane kolegice i kolege i poštovani naši građani koji nas pratite putem ekrana. Prije nego što krenem uvodna rečenica će mi bit da je eurozona i EU postala vražje igralište vukova sa Wall Streeta i energetskih mogula i onda kad dođe tajnik ovdje danas u HS i kaže da se neće dogoditi deprecijacija kune, okej, al dogodit će se deprecijacija eura jel nitko ne govori da je Njemačka evo iz ničega je došao iz Praga već dakle to su se i pobunile zemlje članice da će oni sada ubrizgat dodatnih 200 milijardi eura u sustav, to je 1/3 od cijelog iznosa što se cijela Europa zadužila, čim ti ubrizgaš novac u sustav automatski znači da ti euro gubi na vrijednosti, čim gubi na vrijednosti skaču kamatne stope, vrijednost novca postaje manja i automatski imamo problem. Kaže nemamo deprecijaciju, pa jel vi znate ljudi moji u kakvu ćemo mi deprecijaciju uć tamo i da se događaju nekoliko efekata iz toga svega šta ćemo mi sve naslijedit sa ulaskom u eurozonu. Prije svega imat ćemo uvoznu inflaciju iz razloga što nam pada valuta onda u tom trenutku i svi investitori odlaze u SAD iz razloga što oni dižu kamatne stope vrlo agresivno, rekao sam na početku da su to vukovi sa, sa Wall Streeta za koje ovi birokrati u Briselu ne da nisu spremni nego mogu samo uzet one blokove i zapisivat kako se rade financije. Druga stvar, kažete da će Europska centralna banka pitat naše šta treba napravit po pitanju financija, koga, Borisa Vujčića koji jede MasterChef kuhinju tamo u centralnoj banci, koji je izjavio tu na odboru da 8.300 kuna nije puno, to su novci kojima ljudi plaćaju energiju na godinu dana, ko Švaljek, to je osoba koja je radila javne financije i ušla je u centralnu banku iz političke trgovine. Ćorić, to je inkriminirana osoba koja je pitanje kako će završit, evo sad je ušao USKOK u HEP, kog će centralna banka od hrvatskih ljudi pitat, pa dajte ljudi moji nemojte pričat gluposti. Dakle, Amerikanci su iskoristili ova, ovu situaciju koja se događa u EU, koja je poprilično žestoka i vidim da nitko nema rješenja, prije svega Britanija iako nije u eurozoni i nije u EU, ali sve je to povezano na financijskoj razini gdje imate ministra financija koja kaže da će spuštat poreze Britancima, al da će to plaćat sa novim zaduženjima britanske vlade odnosno novim i šta dobivamo, dobivamo od toga da su podivljala tržišta, da su mirovinci počeli prodavat svoje te dugove koje je banka Engleske počela kupovat kreirajući novu inflaciju koja će se prelit na eurozonu jel sve europske banke sve financiraju i sve, sve investiraju po Londonu.

radno sposobne ljude koji ne žele raditi, to Njemačka financira, al nije to više samo Njemačka, to je cijela eurozona. Mi bi trebali govorit o nekakvoj solidarnosti, nekakvom zajedničkom djelovanju i tako, kako, kako je sad nema, kako sad na nivou EU mi ne pregovaramo zajednički da bismo dobili i postignuli određene cijene? Određena šurovanja Njemačke sa, sa ruskim energentima Gerharda Schrodera danas se skupo plaćaju gdje se ruši energetska konstrukcija EU, nuklearka i zelene da ne govorim, da ne govorim plin koji je evo vidimo šta se događa gdje je Norveška postala glavni uvoznik plina EU i mi govorimo da neće bit deprecijacije, pa mi je već sad imamo, ne samo eura nego i funte i svih ostalih funti u odnosu na dolar i nas će sad ECB, oni sami ne znaju šta da naprave, nije samo Lagarde, tu je bilo pitanje Lagarde nego i Njemačka koja je glavna u tome svemu i sigurno ne donosi odluke konzultirajući se sa ostalim članicama EU, ali će mu deprecijacija, ali će mu inflacija ali sve to platit svi mi zajedno. Kaže bit će i ulazimo pod kišobran. Koji kišobran financijski, ako će sada Nijemci počet uzimat sve novce iz fondova kako bi financirali svoje neradnike na kraju dana? Ne razumijem, kako će to bit? Kamatne stope isto tako, mislim skočit će u jednom trenutku. Dakle, Italija se nedavno zadužila sa kamatnom stopom od 5% prije sedam mjeseci je bila pola posto. Pitanje je vremena kada će EU morat počet dizat kamatne stope jel im inflacija s ovim ubrizgavanjima novca od strane Centralne banke Engleske, od strane fiskalne politike Njemačke dovodi cijeli sustav pod veliki upitnik. Pa ko će to sve financirat? Naši građani koji su blokirani. Pa mi ulazimo sve to mi preuzimamo. Kaže neće biti deprecijacije. Što se tiče same energetike, dakle ne nadzire se kraj. Dakle, imamo puknuća Sjevernog toga 2 gdje sad curi taj plin između Danske i Švedske … zemlje što se i očekivalo su smanjile proizvodnu odnosno ponudu na tržište automatski je to dignulo cijene energenata na svjetskim tržištima što će se i dalje prelit na nas. Ali ja ne vidim rješenja da se išlo razgovarat sa Alžircima naša država, da je išla razgovarat sa Katrom pa da možemo uvest LNG plin u Hrvatsku, da se ne blokiraju recimo u Nuštru kanadske firme koje su krenule sa bušenjem plina mi to sve zaustavljamo. A premijer Plenković govori kako on daje novce, on to daje našim građanima. Preko čega ga daješ? Preko HEP-a? Pa evo sad su izašli financijski izvještaji svi koji možete pročitat financijske izvještaje imate na 36., 5 milijardi kuna je novaca na računu. Dobro, dolazi obveznica došla je sad već 4 milijarde treba platit, ako ne platit onda ćemo je refinancirat po puno skupljim stopama. Milijardu i pol je HEP u gubitku u ovom trenutku znači na šest mjeseci to znači da do kraja godine je sigurno duplo i da ne govorimo da je 8 milijardi kuna u HEP-u neplaćenih obveza koji dospijevaju u godinu dana, to je već 16 milijardi, a 15 su prihodi. Čisto građani koji pratite ako imate dohodak doma 5.000 kuna, a dugujete 6 kak ćete to vi financirat? To je isto potrošačko kreditiranje gdje se iskoristila kompanija da će se financirat, evo ne znam šta se financira jer nema nikakve, nema registra tog ljudi stvarni kome treba pomoć nema tog instituta jel, al se kaže mi vam to dajemo. Pa ne dajete ništa, to je sve novac koji će ljudi trebat vratit. Po kojim će se stopama HEP zaduživat sada ponovno da bi mogao isfinancirati svoje obveze? Nema investicija. Gdje su hidroelektrane koje smo trebali imat pa da možemo imati svoju struju, ne besplatno, ali jeftiniju struju koju sada uvozimo po ko zna kakvim cijenama? A da ne kažem Frane Barbarić koji ima jedno nepisano pravilo u HEP-u, ma ne nepisano, pisano pravilo gdje dolazi čovjek i donacije do 100.000 kuna, znači sve one donacije 99.000 kuna ne mora ni ić na upravu na izglasavanje. Koliko je tako novaca otišlo iz HEP-a? iz HEP-a? I sve ćemo mi to plaćat. To vam je sve potrošačko kreditiranje, s tim da su još banke transparentnije jel znate kamatnu stopu koju ćete plaćat, ovdje nije transparentno, ovdje vam se još kaže mi vam dajemo, mi smo urbi e torbi, mi vam dajemo to sve. Ma ne dajete, to je sve naše što ćemo sve morat plaćat. I još ćemo platit cijenu ulaska u eurozonu i to jako skupo ćemo to platit jer se efekti sad još ne vide. Ne vidi se to da su ljudi već na ulicama na istočnom dijelu Njemačke, ne vidi se da su ljudi u Francuskoj već na ulicama, ne vidi se da se Italija zadužila, ne vidi se na koji način nam Amerikanci agresivno prodiru u eurozonu, ne da im ne možemo parirat nego vam možemo samo u osnovnoj školi zapisivat šta rade. I pazite, Europska centralna banka će pitat naše iz HNB-a, ne znam šta će njih pitat. Druga stvar, vezana za to kreditiranje jel kad vidimo šta je to hrvatska vlada kreditirala. Cijenu šećera smo zamrznuli, em što smo se tamo dodvoravali svim tim briselskim birokratima kako smo zatvarali sve one šećerane i sad se dogodi situacija da se regulirala cijena šećera, znači šećerana jedina valjda koja je ostala ima uvozne troškove koji su ogromni zbog energije struje i svega, ali je vlada rekla e sad ćeš prodavat taj šećer po cijeni koji ti mi kažemo i kaže šećerana dobro, ali ćemo mi onda morat se zatvorit. I sa ovom politikom ćemo zatvorit i zadnju šećeranu koju imamo sa tim cijenama jer kad zamrzneš cijenu na takav način dva su efekta ili još veća inflacija ili zatvaranje odnosno recesija. Nema treće, nema treće. I sve se to napravilo kako bi se percepcijski pokušao sakrit trenutak da ti sa ovim mjerama želiš isplatit to do negdje 2. i 3. mjeseca i da ćeš kasnije to počet financirat pomoću turizma. Neće bit novca. Samo je bitno da se ljudi iz HNB-a da se uvale tamo na poziciju i da na temelju par osoba koja će samo prosperirat da se kastrira cijela nacija. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sada će u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govoriti poštovani zastupnik Zvane Brumnić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani tajniče, kolegice i kolege. Pa kao što volim se nadovezat na govornika prije sebe, opet ću krenut s nečime što sam za ovom govornicom nekoliko puta rekao, a to je pitanje čemu služi država? Država služi zaštiti svojih građana. Kolega Troskot je ovdje govorio što radi Njemačka, kolega iz HDZ-a je spominjao Europsku centralnu banku i Macrona koji sam ja ovdje spomenuo prvi puta prije godinu i nešto dana objašnjavajući zašto Europska centralna banka ne diže kamatne stope u vrijeme izbora u Francuskoj. Da, svatko se u prvom brine o sebi, pa tako bi bilo logično i da se hrvatska Vlada prvo brine o hrvatskim građanima. Da kada tajnik ministarstva ovdje iziđe za govornicu i uredno se hvali time što je Vlada dobro napravila, što će dobro proizići iz ovoga, onda neka mi odgovori jednostavno na pitanje koje sam ja još davno postavio kako će zaštititi one najodgovornije hrvatske građane koji su uzimali najodgovorniji kredit u kunama uz fiksnu kamatnu stopu kojima će sada ta kamatna stopa ići gore za minimalno 2%. To je pitanje. Kako će njih zaštititi? Kako će zaštititi 230 000 građana koji više od godinu dana praktički nemaju računalo? I onda si postavite pitanje čemu služi ovaj zakon, što bi ovaj zakon trebao regulirati. Pa ovaj zakon treba regulirati odnose između banke, kreditne institucije ili nekoga tko želi kreditirati građane. Govorimo ovdje telekom. Ja sam apsolutno siguran da taj isti telekom kao što mene zove 2 puta mjesečno i nudi mi novu pretplatu, novi mobitel, tablet i ako još hoću i televizor isto tako zove i tajnika i ministra. Pa su onda svjesni problema da netko pokušava građanima ono uvaliti jedno petnaestak tisuća kuna zaduženja, a da nisu ni svjesni kao dobra je ponuda. To bi ovo trebalo riješiti. Zašto? Zato jer su banke jake, zato jer su telekomi jaki. Oni imaju jake pravne službe koje će se sutra boriti za njihove interese, čak i ako ti interesi nisu pošteni. A s druge strane imate hajmo reći s jedne strane možda nas koji sjedimo ovdje u Saboru, pa ako ništa drugo možemo govoriti o takvim problemima, imate građane koji nemaju niti koga nazvati, koji nemaju novaca za platiti odvjetnika ne bi li se sporili sa nekim od telekoma ili nekom bankom koja im je onako ispod žita prodala kredit. Ovo kad kažem prodala kredit mislim kreditno ih zadužila za neku uslugu koju realno nisu ni trebali. S druge strane govori se prodaja kredita, odnosno dugova građana je normalna. To je tržište. Nije to tržite, jer prodati nekakvom kamataru kredit koji ste ugovorili sa bankom nije tržište. Jer s bankom ste trebali imati nekakav reguliran odnos, a sa kamatarom moram priznati po onome što čujem od ljudi, što čitam u novinama, taj odnos ne da nije reguliran, nego taj odnos se svodi na isključivi mobing onoga koji je slabiji. To je ono zbog čega sam danas postavio pitanje da znate za problem, da znate za taj problem dvije godine i niste ga pokušali riješiti. je je problem. Imati vladu koja svaki put kad iziđe za ovu govornicu se hvali svojim pod navodnike uspjesima. Ja sam na jednoj od predzadnjih rasprava rekao uspjeh ove Vlade je 400 000 iseljenih ljudi. To je uspjeh ove Vlade, pa neka se ova Vlada zapita od tih 400 000 iseljenih. Koliko njih je bilo u ovoj kategoriji da su im bili prodani dugovi, da su bili ovršeni godinu i više dana, da nisu normalno mogli živjeti. Da kao što je kolegica spomenula nisu mogli doći u banku i razgovarati o nekakvom reprogramu, o nekakvoj pomoći ili o novom kreditnom zaduženju. O tome ova Vlada treba brinuti, o tome ova Vlada treba razmišljati, jer tih 400 000 građana bi uplatilo u proračun poreza i prireza više nego što je trošak zdravstvenog osiguranja u RH. Oni to Oni to danas uplaćuju u Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, u onim zemljama koje je kolega prije mene prozvao da vode lošu monetarnu politiku. Ta politika je vrlo vjerojatno ili skoro sigurno u ovom trenutku ne dobra. Neću reći da je loša, ali nije baš najbolja pogotovo kad s druge strane imaju Ameriku ali pokušavaju spasiti svoje građane. I to je ono što je ključ. Njemačka ide 200 milijardi u financijsku dubiozu? Zašto? Zato da bi njemački građani imali što jesti, da njemačkim građanima ne bi netko morao prodavati potraživanja, da bi njemački građani se imali grijati i da bi njemačko gospodarstvo ostalo u Njemačkoj. To radi Njemačka. Možda to ne radi najbolje, ali pokušava nešto napraviti. Macron je vjerojatno na kavi dogovorio sa ECB-om da baš ne digne kamatne stope u trenutku kad to njima ne odgovara, jer bi to moglo utjecati na njegove izbore i jer bi to moglo utjecati u tom trenutku na francusko gospodarstvo. Mi tražimo od hrvatske Vlade da isto tako kao što se oni ponašaju prema svojim građanima se ponašaju prema građanima u RH. Gospodin Plenković je neki dan rekao da postoje unutarnji i vanjski neprijatelji, da ga netko pokušava srušiti. Nitko nikada u svijetu nije srušio niti jednu vladu, niti jednu diktaturu, a da iza tih nije stao narod. A narod stane onog trena kad ne može izdržati presiju, ljudi koji vode zemlju, odnosno nesposobnost kojom je vode. I zato ja pozivam sa ove govornice Vladu preko tajnika koji je ovdje da ovaj zakon realno ne bi trebao osim samih kamatnih stopa i pretvaranje kamatnih stopa imati nikakav problem, jer smo se dogovorili da želimo uvesti euro. O svim ovim stvarima o kojima govorimo sa ove govornice da muče hrvatske građane, da ih pokuša riješiti jer bez toga da ih riješi će stvarno hrvatski građani smijeniti ovu Vladu jer drugog načina neće biti. Evo hvala lijepa. Sada će u ime predlagatelja govoriti poštovani državni tajnik Stjepan Čuraj, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, uvaženi zastupnice i zastupnici inače ja uvijek volim na kraju izlaganja svih pobrojati pojedinačne rasprave, elaborirati dalje ali nekad ne bude to baš dovoljno. Ljudi i odu, ne čuju ni odgovore, a kasnije i ostane nešto u zraku možda što ne bi smjelo pogotovo ne kada se nešto inputira što možda nije ni točno. I ako mene osobno ste pitali ili prozvali kako god idem sad od uvaženog zastupnika Brumnića unatraške odgovarati. Ja osobno a i Vlada nikad neće potpasti i ne smije si dozvoliti da potpadne na valu bilo kakvog neću sad uopće govoriti ništa s obzirom, sjedio sam u ovom Domu i znam kako se ovdje koristi ova govornica i mediji za približavanje u određenom dijelu birača i podilaženju istome Vlada to ne smije i ne može se dogoditi da za 230 000 blokiranih od kojih nekih zbilja ni svojom krivicom su tamo naišli kod kojih treba regulirati, treba pomoći. Ima i onih koji su to zlonamjerno iskoristili se ošteti drugih 3 milijuna i dovede u gori položaj. Ne smije i ne može, a ova rješenja koja danas slušam bi to dovela, jer to je tako jasno. Ako vi nekom zabranite nešto to ima određene konzekvence ili će to nešto poskupjeti ili će to nešto nestati kao proizvod itd. što naravno ne znači da ne treba to regulirati i da ne treba voditi računa o svakom i zadnjem onome koji je doveden u neki nepovoljni položaj. I to nije samo naš problem, na razini EU to nije regulirano jer nije samo tako jednostavno nešto reći da može se ovdje nešto reći ostavit dojam da se netko brine o nečemu. Ali to treba napraviti tako da stoji test zakonitosti, da stoji test da ne oštećuje veliku većinu. Zato je to komplicirano. Trgovačka društva moramo i kategorizirati neke koji se bave ovim poslom. Ne možemo zabraniti institut prodaje duga, onda bi svatko imao jedan razlog više nek' se zaduži, pa nek' me ganjaju do kraja života. U reputacijski rizik, objasnio sam što to znači za banke. Poskupjele bi, onemogućili bi onima koji redovno plaćaju. Zato to moramo pažljivo filigranski secirati skalpelom. Što se tiče pitanja kako će se zaštititi građane koji su bili odgovorni, dogovorili fiksnu kamatu u kunama njima će i sada biti fiksna i dalje. Neće im povećati se. Eventualno im se neće smanjiti ako se ukine i što dolazi do premije rizika, do smanjivanja ali i dalje ostaje im fiksna, neće im rasti. Dakle, to nisam, moram shvatiti. Nadalje, što se tiče ovoga nisam rekao da će nas netko nešto pitati nego da ćemo sjediti za stolom i sudjelovati i biti na izvoru informacija kako sada radimo, tako i u bankarskom sustavu. Uvaženi zastupnik Troskot spomenuo je kišobran. Da, kišobran je europski stabilizacijski mehanizam, pristup sredstvima. Također, kišobran je osiguranje depozita od 5,6 milijardi kuna. Ulazimo u sustav osiguranja sto milijardi eura, a najveće banke nam nisu hrvatske. Tako da generalno što se tiče pitanja deprecijacije. Pa deprecijacija je svugdje prisutna u svim valutama svijeta u odnosu na dolare, euro, jen, van, funta, svi. Dakle, tu nema neke velike mudrosti, a ima velikog pritiska na našu kunu ako bi ona u odnosu i na euro i na ostalo padala, onda bi došlo do velikih problema. Netko tko vraća kredit od 3000 kuna mogao bi ga vraćati 4, a plaća mu je realno zbog inflacije još i manje vrijedi. Tako da ovaj dio apsolutno razumijem potrebu i radi se na tome, direktiva je da radimo na tome na razini imali ste prošli tjedan ovdje smo govorili kad je bila isto tako uredba koju smo mi inicirali, dakle mi iz HANFA-e, kolegice, Ministarstvo financija stavili smo to na agendu i donijeli. Sudjelujemo, sudjelujemo na razini Europe prvo, pa tek onda ovdje. Direktiva je donešena, ali treba je proširiti. Nije sama dovoljno odgovorno to ovdje tvrdim i na tome se radi, ali nije tako jednostavno, jer ne smijemo si dogoditi da radi jednog broja ljudi oštetimo milijune i da njih dovedemo u gori položaj. To je onaj aspekt koji ne želimo ovdje da ostane neizrečen, da se ne vide, da ne ispadne da netko nešto ne želi zato što mu se ne da raditi. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo više replika, pa ostanite molim vas državni tajniče. Prva je poštovanog zastupnika Brumnića. Poštovani državni tajniče, ja sam shvatio da vas je zabolilo ono što sam rekao i pokušali ste, ali niste odgovorili niti na jedno pitanje niti dali i jedan prijedlog kako ćete i kada nešto riješiti. Rekli ste da nećete donositi odluke za stolom, nego ćete samo sjediti za tim stolom. Ja se nadam da nećete samo sjediti za tim stolom da biste pojeli oboritu ribu ulovljenu negdje u sjevernom moru. Moje jednostavno pitanje je bilo da li je ova Vlada svjesna da 400 000 ljudi koji su za njenog mandata izišli van ima probleme o kojima smo ovdje govorili? Da ste vi trebali biti dužni pokušati riješiti te probleme. Ja se u potpunosti slažem da je potpuno normalno da nešto bude zakonito, ali nemojte mi reći da je zakonito zvati ljude i prodavati nešto, prikriveno ih zaduživati, u banci prodavati njihove kredite, a da oni ne znaju za to. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani državni tajnik. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Zahvaljujem. Dakle, ispravak netočnog navoda nisam rekao da nećemo donositi odluke, nego samo da ćemo sjediti za stolom, a ne da nas neće pitati ili da će nas pitati. Reko sjedit ćemo za stolom kad se donose odluke, točka. E sad šta vam tu nije meni nije ne razumije. Nit sam rekao da nećemo donositi odluke nit sam rekao da će nas netko nešto pitat, točno znam što sam rekao. generalne problematike i zaštite potrošača, ne može prema Zakonu o kreditnim institucijama mora doći do obavijesti i ne smiju se umanjiti prava koja imate iz jednog ugovora … prelaskom odnosno prodajom tog potraživanja, to je već sada regulirano. Ali to nije dovoljno slažem se,

Ne možemo mi nekome narediti da nešto radimo ili ne radimo, ne možemo ni ja vama narediti da vi dajete 50% vaše saborske plaće nekome, kako ću to napravit na šta to onda liči? Ne može to tako ić. Zahvaljujem. ponekad se stvarno treba dovesti u realne okvire. Bilo je ovdje riječi i da je vlada odgovorna jer su zatvorene šećerane u Hrvatskoj, dakle to je apsolutna neistina. Zatvaranje šećerana je posljedica loše europske politike ukidanja kvota i ne potpomaganja te vrste industrije i sve ono što radimo na nacionalnoj razini radimo da spasimo ovu preostalu proizvodnju. Isto će se dogoditi sa proizvodnjom mineralnih gnojiva ako EU ne podvuče crtu, ne reagira sa europske razine, ne ograniče cijenu plina na europskoj razini i ne da potpore, dakle bit će ista situacija nema to veze sa Vladom RH. Ono što mene zanima, obzirom da je vlada donijela paket od 21 milijardu kuna pomoći koji je sveobuhvatan, možete li nam reći koje su glavne sastavnice tog paketa i što vlada ustvari radi? Prije odgovora zastupnik Troskot je dignuo povredu poslovnika. Da, Vlada RH je sudjelovala u uništavanju šećerne industrije iz razloga što se na niti jedan način nije usuprotstavila svim lobistima tamo u EU. A dalje radi na uništavanju i ovog preostalog dijela hrvatskog šećera govori kriminalna ekonomska politika sa zamrzavanjem cijena šta se zna da će dovest ili do veće inflacije ili do recesije odnosno otpuštanja radnika. Ta, hrvatska vlada je radila aktivno na uništavanju šećerne industrije. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Ovo je bila replika pa dobijate opomenu. Poštovani zastupnik Brumnić je također digo povredu poslovnika. U čemu je povrijeđen poslovnik? odluke na temelju kojih je uništen današnje hrvatske šećerane ko što govorite, a da za to nije kriva ova vlada. Ova vlada upravlja ovim društvom i snosi odgovornost za događaj u ovom društvu.

kvote za šećer ukinute prije nego što je Hrvatska postala članica EU. Ja razumijem da ovdje se neki služe parolama, to su naučili u vrijeme one kumrovečke škole, ali bih molila da se bar informiraju o osnovnim stvarima da znaju kad smo ušli u EU, koje su politike donesene, …/Upadica se ne razumije./… koje su zajedničke politike o čemu je odlučivano. Dakle, kvote su odluka o ukidanju kvota za šećer donesena je prije ulaska Hrvatske u EU. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro i to je bila replika pa dobijate i vi opomenu. Kolega Pavić je digao Dobro i to je replika pa dobijate i vi opomenu. Inzistirate na, izvolite poštovana zastupnica Petir. Poštovani potpredsjedniče, čl. 238. omalovažavanje saborske zastupnice zbog toga što kolege koji su u SDP-u imaju amneziju i govore da je ova vlada koja nije SDP-u učinila nešto što je učinila SDP-ova vlada. Pa svi se sjećamo štetočine ministra Jakovine koji je poukidao sve potpore i uništio hrvatsku poljoprivredu i umjesto da je u zatvoru i da se poklopite ušima vi se još prisjećate tog razdoblja i na njega ste ponosni, ja to ne razumijem. Dobro, to je isto bila replika pa dobijate opomenu. Zastupnik Đakić je digo povredu poslovnika. U čem je povrijeđen poslovnik? **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Povrijeđen je čl. 238. s obzirom da kolega omalovažava i vrijeđa zastupnicu govoreći neistine u hrvatskom domu, govoreći o šećernoj repi kojoj je tisuću eura cirka bio poticaj sav koji je dobivao se na nivou jednoga hektara, to je jedna stvar. Druga stvar, Jakovina je i ministarstvo izgubili su sud koji je dobila Šećerana Virovitička od 68 milijuna kuna. To ne znate, a pričate na pamet i vrijeđate zastupnicu. ne znam koliko pet, šest povreda poslovnika sumnjam da su to stvarno povrede poslovnika. Ja vas molim hajdmo se držati poslovnika, ima dovoljno prigoda da se u obraćanjima u replikama u komunikaciji sa predlagačem kaže što se misli. Ne trebamo zloupotrebljavati kontinuirano, svjesno povredu poslovnika, ja vas lijepo molim. molim. Kolega Brumnić do kad vi mislite vikati iz klupe? Sljedeći put kad vas čujem dobit ćete treću opomenu. Stvarno mi je dosta toga, pa vi od svih ljudi baš povredu poslovnika. **Opačak Bilić, Marina (Nezavisni)** Hvala vam potpredsjedniče. Smatram da je kolegica Petir povrijedila čl. 238. prije svega očekivala sam da kolegica malo bolje prati političku scenu i zbivanja na političkoj sceni s time da zna da niti kolega Brumnić niti ja niti ovaj dio sabornice, tek ovaj kut malo mali je evo gurnuto, jest SDP, ali ovaj dio SDP. Stanje u poljoprivredi jest loše,

čem je povrijeđen Poslovnik? teško da će SDP i ovi donedavno naši članovi u Socijaldemokratima ikad uspjeti nadostići, a moram vas isto podsjetiti na pljačku koja se dešava u poljoprivredi u Slavoniji,

Mislim da smo se sad, a imamo i posjetitelje gore, spustili na jednu razinu koja ne priliči ovom Domu, govori tko se takmiči u tome tko će biti uspješniji u pljački ili ne, nije, nije na razini ovog Doma. Zastupnica Antolić Vupora je digla povredu Poslovnika, također. **Antolić Vupora, Barbara (SDP)** Dakle gđa. Petir je spomenula pljačku. Mislim da je jako dobro opisuje sadašnje uhićenja zna se iz kojeg dijela sabornice, dakle političke opciju koju ona sama podržava prelaskom iz jednog tabora u drugi. Dakle politička trgovina par excellence, nešto što se tiče šećera, I to je bila replika, a ne povreda Poslovnika pa dobijate opomenu. Zastupnica Bedeković digla je povredu Poslovnika. **Bedeković, Vesna potpredsjedniče HS-a, smatram da je povrijeđen 238 čl. Poslovnika HS-a. Ne samo prethodna kolegica nego i nekoliko kolegica i kolega prije s ove lijeve strane doista kontinuirano omalovažavaju i vrijeđaju kolegicu Petir. Ako se govori o lošem stanju u poljoprivredi, nikad lošije stanje nego u vrijeme SDP-ovog ministra Jakovine koji je uništio hrvatsku poljoprivredu, ukinuo sve potpore, na kraju ga je virovitička šećerana tužila

S obzirom da učestalo se vrši doziranje i priča o tome tko je šta učinio u poljoprivredi, samo bih rekao, žao mi je što nema vašega kolege Nikše ovdje u sabornici, da on kaže kako je kao glavni tajnik SDP-a okarakterizirao kao ministra.

Zastupnica, a, idemo prvo na odgovor napokon na repliku, izvolite poštovani državni tajniče. pitanje je bilo zadnje među ostalima što je sve Vlada napravila, dakle generalno teško je sad u minuti manje toga reći u ovom paketu od ukupno 21 milijarde, ali se išlo na zbilja i blokirane među ostalim, i sve korisnike i sve građane da se inflatorni pritisci, ali i energetski svedu na minimum. Generalno, naravno da ja razumijem da oporba to mora i .../nerazumljivo/... i osporavati jer de facto, onda bi prestalo njen smisao ako kaže da je sve super i sve dobro, onda ne bi bila oporba, dakle to, to mi je apsolutno jasno. Ono što mi je i u generalno zasmetalo je s obzirom da ovih godinu, dvije dana se intenzivno i ja osobno radim na ovo pitanja agencije i zaštite potrošača i agencija naplata potraživanje, da kad netko kaže se ništa ne radi, naravno da te to malo i osobno napravi, generalno gledano i memorandum sa bankama koji smo potpisali smo zabranili prodaju prodaju potraživanja minusa. Dakle kontinuirano se radi, ali ja bih volio da isto i brže, ali i pitanje kvalitete, ne kvantitete. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Evo, prije nego što nastavimo, pozdravili bismo gore na galeriji članove Županijskog odbora mladeži HDZ-a Virovitičko-podravske županije pa ih pozdravimo.

dakle to područje prodaje nenaplaćenih dugovanja. Da li to znači da je potrebno maknuti iz Hrvatske dakle one građane koji nisu bili sposobni plaćati te iste kredite time što niste uspjeli urediti to područje čak 2 godine pa čak ni ovim zakonom, čak i u nekoliko zakona koji ste mogli urediti tržište prodaje tih nenaplaćenih potraživanja banaka koje su istovremeno imale mogućnosti procijeniti svog klijenta, bile su financirane iz državnog proračuna,

Dakle ja osobno i Ministarstvo i kolege iz Ministarstva financija i drugih institucija su sudjelovali zadnjih, ne dvije nego i više godina u donošenju direktive o pružateljima usluga kreditiranja i kupcima kredita koja je donešena, koju treba prenijeti, ali ona odnosi se ne samo na kreditni dio, ovaj dio koji mi želimo i koji treba i koji se slažemo svi koji treba regulirat se odnosi na druga, druge prodaje potraživanja ne samo iz kreditnih odnosa, kojih ima brojčano više apsolutno u smislu iznosa naravno je manji, krediti su puno veći iznosi i to, taj dio, znači neko već ne znam koliko sastanaka smo odradili sa svim dionicima i udrugom blokiranih i udrugom koju, koju samo regulira rad odnosno di su agencije napravljene, dakle i kreditnim institucijama zbilja moramo radit simulacije što svaka odluka i propisivanje će značiti na ostatak potrošača i to nije tako samo jednoznačno i lagano. Poštovani tajniče, prvo bih podsjetio one zastupnice koje namjerno zaboravljaju ili su stvarno zaboravile da mogu koristiti Google, alat koji koristi naš premijer, pa neka pogledaju gdje je bilo i koje godine je bilo smanjeno odnosno financiranje za šećernu repu, znači od godine 2015. do 2017. tko je bio na vlasti zna se. Prema tome, nemojte govoriti da se nije smanjilo ovoga financiranje za proizvodnju šećerne repe. Drugo, replika vama u ovom dijelu kad ste rekli da oporba ovdje govori stvari koje ne stoje. Na nama je da upozorimo na probleme koji tište naše građane i pokušavamo na to upozoriti, na vladi je da pokuša naći rješenja ili sama ili u suradnji s nama. Međutim ono sve što predlažemo vlada ne prihvaća, ako želite da sjednemo zajedno svi skupa za stol sjest ćemo, imamo rješenje, imamo prijedloge, al vi morate na neki način ograničiti ovu prodaju dugovanja jer ovo što se trenutno dešava nije dobro za građane, neki ostaju bez cjelokupne svoje imovine zbog sitnice. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani konkretni prijedlozi su uvijek dobro došli, nešto treba i trebalo bi to mislim da smo svi svjesno i to sam ovdje jasno rekao da se slažem, trebalo bi. E sad, jedno je reći trebalo bi, drugo je reći kako, što točno, kako propisati, kako osigurati da to što mi želimo nema utjecaj nepovoljan na ostale, a da reguliramo zbilja da ne može neko nekoga zvati 10 puta dnevno, da ga ne može maltretirati, mobingirati, kao što ima pritužbi. To apsolutno se slažemo i mislim da isto tako treba, međutim nije samo tako jednostavno i mi smo napravili i ja osobno pogotovo u memorandumu s 13 banaka dogovoreno nema prodaje potraživanja minusa dok ne reguliraju i ne svedu sve ugovorne odnose odnosno dopuštene, gdje god možemo koristimo priliku samo kroz direktivu ćemo rješavati kreditna, ali ima i ova šira koja treba i to se mislim se svi slažemo i ja vjerujem da ćemo iduće godine imati rješenje za to. **Reiner, Željko Poštovani državni tajniče, neću ulazit u lingvističke konstrukcije kolege i ne znam šta vas je konkretno pogodilo. Ono šta jest činjenica da je za vrijeme zadnjih 8.g. u Njemačku iselilo preko 400 tisuća Hrvata, što je više nego za vrijeme Jugoslavije i UDBA-e, to je, to je činjenica demografska, statistička, što kad pomnožite sa troškovima dobijete da smo u zadnjih 8.g., a dijelom ste i vi dio te vlade, mi smo donirali Njemačkoj jedan cijeli proračun od 180 milijardi kuna, to je činjenica, dakle neovisno gdje se vi tu pronalazite ili ne, to je činjenica koja stoji. Drugo, da mi ulazimo u deprecijaciju ogromnu eura, ulazimo u uvoznu inflaciju i ulazimo u recesiju o kojoj govore IFO instituti, Spiegel i ostali njemački ovaj važni ekonomski magazini,

Nisam ovo zadnje shvatio, nešta Lošinj, nisam. Da, dakle ovaj ako govorite o sankcijama dakle apsolutno da poštivati sve sankcije, a ne na uštrb našeg gospodarstva, to nam je glavni cilj dakle da ogradimo vlasnike da koriste ekonomske resurse u RH, bilo kakve financijske, bilo što, a naravno ne da ubijemo naša poduzeća i da time ostavimo građane bez posla i to mislim da se i radi, to je, ne, ne i to kad smo mi rekli to su i Nijemci napravili nakon toga, svojevrsni …Govornik se ne razumije/…se napravio i to se radi, ogradiš vlasnike i nastaviš dalje poslovat i oni nemaju nikakve benefite, mislim da je to, niti, niti kontrolu. Što se tiče ovih deprecijacija dakle i generalno pitanje ulaska u eurozonu, ono što je, barem …/Govornik se ne razumije/…dakle mi ne možemo pobjeći od eurozone ulazili mi ili ne i u sve posljedice ekonomske koje su na razini globalne europske i naravno monetarne, ne možemo se izmaknut, ne možemo biti otok. Ja bi volio i meni je najdraže kad nas neko usporedi ovdje sa Švicarskom, stavit Hrvatsku i Švicarsku u isti kontekst već je napredak, daleko smo mi od Švicarske, ali barem se uspoređujemo sa onima, onima koji obmanjivanje javnosti, moram to tako reć, ali s druge strane da, vas se priupitalo bilo vezano za sankcije hotelskom naselju u Lošinju i prvi ste iskomunicirali u javnosti da neće ić sankcije, a znamo da je riječ o ruskom kompleksu, to je broj jedan. Dva, kad govorimo o vanjskim nekim neprijateljima koji se javljaju, Gljadelkin je bio mentor ministru koji je najbliži Plenkoviću, da ne govorim o ostalim ekonomskim i mađarskim interesima za koje ova vlada aktivno radi. Prema tome, samo sam htio reć da ste vi tu uvijek spuzitura te politike. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to je bila, to je također bila replika ne povreda poslovnika. Ja vam moram izreći opomenu, to je druga opomena koju dobijate, idemo dalje. Slijedeća replika poštovana zastupnica Radolović. **Radolović, Sanja (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Maloprije ste se u odgovoru na repliku pohvalili kako ste vi zapravo spriječili prodaju prešutnih prekoračenja Agencijama za potraživanje izmjenama zakona, al ja vas pitam što ste vi radili 4.g., dakle HNB kao regulator koji ima uvid u svaku brojku, u svaku transakciju banaka koje se vrši, banke su krenule uvodit prešutna prekoračenja 2018.g., HNB je kao regulator krenuo tek u akciju i reakciju kada je 95% svih prekoračenja postalo prešutno, što ste vi svi skupa radili 4.g., da li vi smatrate da guverner i cijela njegova ekipa, odnedavno i bivši ministar Ćorić koji primaju plaće preko 40 tisuća kuna da li oni vrše aktivnu i pravednu ulogu regulatora na tržištu ili čekate da građanima dođe voda preko glave i da ih se još više povede u dužničko ropstvo. Stjepan (HNS)** Ja sam u zadnje 4 godine obavljao dužnost zastupnika ovdje i onda u ovom mandatu državnog tajnika, ali ingerencija je apsolutno za nadzor i kontrolu bankarskog sektora i HNB-u. Dakle, mi kao Ministarstvo financija ne kontroliramo i ne nadziremo HNB i ono je neovisno tijelo i tako mora biti. Što se tiče prešutnih one nisu uvedena 2018., neke banke imaju ga samo i isključivo već i od 2013. Dakle, ono što je bio okidač je bila odluka o limitiranju efektivne kamatne stope gdje bi se dogodilo da ga banke nisu uredile da građani koji imaju male minuse, a to su najviše umirovljenici recimo 5.000 kuna da im moraju ukidati te minuse jer im naknada pojede taj EKS koji mu bude i dvocifreni, tako da s te strane su oni to išli. I mi smo ovdje sjeli, posjeli banke konsenzualno, napravili i riješili problem koji je na korist svih potrošača. potpisao memorandum sa 13 hrvatskih banaka ako isključivo samo je to u ingerenciji HNB-a, pa šta onda nije HNB potpisao memorandum koji će stupiti na snagu 30. lipnja 2023. i vrlo vjerojatno će se velik broj od tih milion i 800 tisuća korisnika pridružiti onom velikom dijelu blokiranih građana. I to je bila replika, pa dobijate opomenu, to je druga opomena vam. Sad će replicirati poštovana zastupnica Opačak Bilić. Izvolite. **Opačak Bilić, Marina (Nezavisni)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Dakle iz svih današnjih replika upućenih vama i uvodno, dakle više od 20 replika evo i sad na ovo vaše izlaganje od 10, evo 9 je u istom smjeru. Dakle, imamo problem u Hrvatskoj koji se tiče preprodaje dugova, dužničkog ropstva. Znači naša zastupnika u Hrvatskom saboru ovdje je da štitimo i predstavljamo građane RH, a vaša uloga tj. uloga vlade jest da pokuša zakonskim rješenjima pronaći rješenje i riješiti problem i države i građana i da zapravo radi na poboljšanju standarda svih građana RH. Iz svih replika dakle i uvodno i ovih naknadno nismo još uvijek dobili odgovor, dakle koji i kakav je vaš plan,

implementaciju direktive koja se odnosi na kreditna zaduženja i prodaju kreditnih aranžmana odnosno proizvoda. Mi ćemo, ja sam isto to isto rekao tijekom iduće godine izaći sa prijedlogom o reguliranju rada agencija za naplatu potraživanja koja neće samo biti pitanje kreditnih nego svih. Zašto smo čekali? Zato što smo isto to radili na razini EU i rješenje koje mi donesemo mora biti u skladu dakle bi dosta nesuvislo da smo napravili nešto drukčije ili nedovoljno, a da nismo to koordinirali jel to pitanje nije samo pitanje Hrvatske nego pitanje EU i nigdje nije riješeno. Generalno gledano gdje god možemo to rješavamo kao na ovom memorandumu koji je tripartitan, dakle vlada, HNB i 13 banaka u smislu kao grupacija odnosno svaka pojedinačno su našli rješenje konsenzualno da nema potraživanja i neće doći do milion i 800 tisuća Bojan (Nezavisni)** Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Državni tajniče vi kada govorite o tome da biste bilo kakvom regulacijom preprodaje dugovanja mogli dovesti u nepovoljan položaj 3 milijuna drugih drugih potrošača meni nije jasno na što mislite jer zaštitom građanki i građana RH od kamatara, od agencija koje su manje regulirane od kvartovske pekare, dakle vi sve građanke i građane RH stavljate u bolji položaj, ne u lošiji, ne možete ih staviti nikako u lošiji položaj. Drugo, ministar Marić je u odgovoru na zastupničko pitanje Borisa Lalovca svojevremeno rekao da se ide na zabranu preprodaje dugova. Tako. Vi ste rekli u odgovoru, u stvari u ime vlade u 5 minuta da vi to ne možete napraviti. Dakle, gdje je onda istina?

i to je ono što treba napraviti. Ovdje je išla teza da se zabrani uopće institut koji bi trebao reći, regulirati Zakonom o obveznim odnosima, prodaje potraživanja i to sam govorio, ako bi išli u tom smjeru da zabranimo da nekom možete prodati potraživanje bi došlo do poskupljenja usluge, do smanjivanja ponude i išlo bi na teret drugim potrošačima. Kako konkretno iz bankarskog sektora banke bi onda morale ukalkuliravati nenaplaćene sve kredite u cijenu kamate, rizika i naravno samom kolateralu odnosno osiguranju depozita na te iznose bi smanjili ponudu koju bi oni uopće imali da kreditiraju građane i gospodarstvo, de facto naši građani ne bi, ne bi im krediti ne bi bili dostupni. Što to znači nekom tko želi imati svoj stan pa ne moram vam ja govoriti to svi znamo.

koja se donosi, dakle jel vi mislite da Hrvatska je jedina zemlja koja je prvi put prolazila kroz ovo? Dakle, jel Njemačka to regulirala, jel se dogodila kataklizma? Jel Francuska to, jesu druge zemlje regulirale jel se dogodila kataklizma? Mi ne moramo čekati direktivu, možemo uskladiti kasnije ako bude nešto što je izvan onoga što smo napravili. Dakle, naši ljudi čekaju dok ih kamatari …/Upadica: Hvala./… mlate i zlostavljaju iz agencije. **Reiner, Željko (HDZ)** Sami ste rekli da ćete zlorabiti Poslovnik pa vam moram dati ovaj opomenu. Sad će replicirati poštovana zastupnica Vukovac. Poštovani moram i sama reagirati jer evo ovo vaše izlaganje pokazuje da se jednim dijelom ne slažete što čujete od nas. Nismo mi danas tražili od vas da unutar ovog prijedloga izmjena i dopuna zakona riješimo pitanje prodaje duga agencijama, ali želimo da vi akceptirate ove naše komentare pa i pritužbe pa ću i ja sad još nekoliko njih iznijeti i da danas sutra sa svojim kolegama iz izvršne vlasti pokušate naći rješenje, jer agencije nakon što kupe dug maltretiraju dužnike, zovu ih u 8 u jutro, u 7 u jutro, u 10 navečer. Zovu članove njihovih obitelji. To su stvari koje su nedopustive. Mi bi voljeli evo od vas čuti da ćete sve to akceptirati, uvažiti i danas sutra inicirati neki drugi propis kojim se to može urediti. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani državni tajnik. pozdravljam, prihvaćam intenciju koju ste vi ovdje danas redom iznijeli i svjestan sam i svjesni smo svih tih problema. Dakle, da li je to dovoljno? Pa nije, treba nešto i napraviti. Jel' tako? To je smisao. Nije samo stvar reći nešto ne valja, treba nešto i riješiti da se to više ne događa. Ovdje se išlo od krajnosti da se zabranjuju prodaje, naravno ne ovim zakonom, ali drago mi je da ste vi to rekli jer kolege su upravo govorili da se i ovakvim zakonom to može. I što sam rekao zašto nije dobro i što bi dovelo do onoga što je stvarna srž problema regulacije rada agencija. Naravno tako da ih se regulira, ne da one prestanu postojati, pa da onda posljedično dovedemo do tog da nismo zabranili, ali smo napravili da je nemoguće to odraditi. I onda opet dođemo na isto. I to je ja bih volio da se to može, zato smo to rješavali, radili na europskoj razini da onda radimo i na hrvatskoj. Nije da nismo radili. Hvala lijepo. Poštovani državni tajniče, ovo što kolege spominju žele zapravo sve ono što se čini da bi se učinilo bolje i kvalitetnije i na puno načina bolje riješeno zapravo omalovažiti. Oni svjesno zaboravljaju i osporavaju vrijednosti od 25 milijardi kuna koje je Vlada donijela ne 20 i, jer u prethodnom razdoblju je još bilo preko 4 milijarde. Ali isto tako zaboravlja i ono što se dogodilo 2018. da je otpisano i da je deblokirano 150 000 građana, a trajno je bilo preko 6000 građana što je bila vrijednost od skoro milijardu i 400 milijuna kuna. Dakle i to treba spomenuti da se itekako vodilo računa o tome i na način kako da se ovrhe ne da se one koje su preostale mogu reprogramirati itd. Prema tome itekako puno se toga napravilo upravo u zaštiti građana. **Reiner, Željko Apsolutno. Dakle i dobro ste rekli radilo se i na rješavanju postojećeg problema, ali ono što sam na početku rekao najbolja prevencija ovoga je rast standarda i rast gospodarstva koje nam govori da nam padaju udio NPL-ova sa 4,33 na 3,82 za preko 14%. Dakle, kada dođemo u poziciju da ljudi uopće ne dolaze u tu priču to onda smo uspjeli napraviti, a ne da rješavamo kad je već gotovo. Prevencija, a ne sanacija, ali treba voditi računa o sanaciji. Ja razumijem da kad dođete ovdje sa ova dva zakona, kad ulazite u euro sa zakonom koji su maksimalno, zakonima dovedeni da zaštite potrošače, da ljudima neće rasti konverzije, kamate i svega. Vi morate naći nešto da nije dobro, pa onda skrećemo sa teme i govorimo o nečem što nije direktno predmet ovog zakona. To je logika. Pa neće oporba reći ovdje ovo ste sve dobro napravili bravo. Znači to meni je jasno. Idemo naći nešto što nije dobro makar nemalo veze sa ovim zakonom. I to je tako. Ja tu sam sjedio i to znam, samo je stid da i već kod ove teme otvaramo drugih da budemo korektni i da znamo o čemu pričamo. Hvala lijepa. Sad idemo na sljedeći klub zastupnika, a taj će biti onaj SDP-a u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Barbara Antolić Vupora, izvolite. Sigurno da je oporba ta koja ne samo kod ovog zakona, nego kod svih stvari mora upozoravati na realne probleme i realni problem je da su dugovi koji iznose više od 30 milijardi kuna koji su postali lovina za dodatno bogaćenje, dakle bili preveliki zalogaj na žalost i za rješavanje tog istog problema kojeg smo svi zajedno ispostavili te vlade koja u ovom zakonu je regulirala ono što treba regulirati jer prelazimo na euro. Dakle, nešto što je tehničke prirode. Ali poslije bi bilo nesuvislo od svih nas da stvari koje su vezane uz taj zakon i građane i koji su otišli zbog posljedica nečinjenja, nereagiranja na vrijeme zbog uništenih obitelji, zbog premlaćenih ljudi posve bi bilo neprimjereno danas o njima i o rješenju tog problema ne progovarati. Republika Hrvatska je potpisivanjem Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske EU postala stranka Ugovora o EU kao i ugovora o financiranju EU i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju čije se odredbe temelje ugovorom na, čije su odredbe temeljnih ugovora postale obvezne i za Republiku Hrvatsku. A Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju uređuje stambeno potrošačko kreditiranje, ugovore o stambenom potrošačkom kreditu, informacije prava i postupke u vezi sa stambenim potrošačkim kreditima, procjenu kreditnih sposobnosti potrošača, pristup kreditnim registrima, pružanje usluga kreditnog posredovanja i savjetodavnih usluga, nadzor nad vjerovnicima i kreditnim posrednicima i zaštitu prava potrošača. Dakle, ovaj prijedlog zakona oba izrađena su zbog planiranog i uvođenja eura kao službene valute i zakonskog sredstva plaćanja u Republici Hrvatskoj. Kao parametar promjenjivosti kamatnih stopa kod svih kredita u domaćoj valuti s promjenjivom kamatnom stopom, a koje će se ugovarati nakon uvođenja eura kao službene valute u RH, predlaže se koristiti samo Euribor kao najtočnije, koji najtočnije odražava trošak financiranja bankovnog sustava u europodručju, a time se istovremeno potrošačima omogućuje jednostavnija usporedba cijena kredita domaćih banaka s cijenom koje nude banke u ostatku europodručja. Nadalje, važno je za utvrđivanje aprecijacije tečaja ugovorene strane valute nakon uvođenja eura kao službene valute u RH te će ugovorene strane valute prema kuni primijeniti i na dan prvog korištenja kredita i preračunava se u tečaj strane valute prema euru, korištenje fiksnog tečaja konverzije kune u euru, dakle za kredite u švicarskim frankima koje nisu konvertirani i dalje ostaje zaštićena kamatna stopa od 3,23%. Tu je posebno važno napomenuti da kao što je i matični Odbor za proračun i financije primijetio, svjedoci smo rastu kamatne stope u poslovnim bankama, zato mi u ime SDP-a građanima sugeriramo da odabiru banke koje imaju fiksne kamatne stope za potrošačke kredite. Potrebno je posebno naglasiti pitanje preprodaje kredita agencijama koje građani više ne mogu plaćati jer tržište nije regulirano. Vlada mora pod hitno napraviti nešto da se preprodaja dugova zabrani i regulira rad agencija koje se time bavi. Bilo je pitanje državnog tajnika na koji način, pa evo, sugestija da možda i HANFA bude nadležna za rad takvih agencija. Nemojmo se zavaravati i gurati građane na rub provalije, to je pitanje nacionalne sigurnosti jer se dugovi od 10 do 15 tisuća kuna velikog broja hrvatskih građana mogu naći na tržištu dugova koje nikako nije zakonski regulirano. Vlada mora reagirati kako bi se to spriječilo i naši građani zapravo zaštititi od zapravo zapravo nereguliranog područja koje se dakako nekim postupcima može i mora riješiti. Reći da za njih ne vrijede nikakva pravila koja bi vrijedila za banke, prosto je nevjerovatno. Dakle 30 milijardi kuna čiji se veliki dio odnosi na građane, a manji dio na tvrtke, svake godine banke prodaju barem po nekoliko milijardi kuna tih loših plasmana, tako da je to jedna velika svota koja bez nekih jačih zakonskih rješenja sigurno nisu u mogućnosti biti regulirane. memorandumima koje se je pokušalo zaustaviti dio novonastalih nenaplativih i dio novih građanskih zadruga koje su jednostavno u tom začaranom krugu, jednostavno nije dovoljno i samim zakonskim rješenjima potrebno je na novo riješiti taj problem. Posebno je kod kreditiranja važno istaknuti i stambene kredite, posebno u sferi švicarskih banaka, odnosno švicarskih franaka, ne treba zaboraviti da je SDP-ova Vlada pomogla zaduženim građanima i švicarcima kada su bili u dužničkom ropstvu. Apeliramo na Vladu da sustavno riješi problem konvertiranih kredita desetina tisuća građana ako odluka na Vrhovnom sudu ne bude povoljna za dužnike. Dakle apeliramo ponovo da to ne bude rok koji je sada već 2 godine za one građane koji su potpali pod agencije i razne, razna trgovačka društva koji naplaćuju da njihove dugove koji su u nereguliranom području, dakle ponovo i kod ovih švicaraca se otvara mogućnost da Vlada barem za te građane dozvoli da ostanu u Hrvatskoj, da pokušaju riješiti i otplatiti dug barem pod onim uvjetima koji imaju agencije odnosno oni koji su otkupili povlaštenim uvjetima te njihove, njihova dugovanja. Mi ćemo naravno, zakon, podržati s obzirom da se radi o tehničkim izmjenima, ali uz dakle strogu sa napomenu da uvažite ljude koji su ostali i dalje u dužničkom ropstvu i regulirate to područje ili sa drugačijim zakonom, ali svakako da ih se ne preskoči. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku govorit će poštovana zastupnica Ružica Vukovac. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Dakle Zakon o potrošačkom kreditiranju donesen je 2009. g., a stupio je na snagu 1. siječnja 2010. Od svog donošenja, važeći zakon mijenjan je više puta radi podizanja razine zaštite potrošača te s ciljem učinkovitog funkcioniranja i stabilnosti financijskog tržišta, kako nam to predstavljaju vladajući. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o potrošačkom kreditiranju izrađen je zbog planiranog uvođenja eura kao službene valute i zakonskog sredstva plaćanja u RH. U Prijedlogu zakona, hrvatska kuna zamijenjena je eurom, kod navođenja iznimke od primjene važećeg zakona odnosno određivanja parametara kod promjenjive kamatne stope, određivanje maksimalne kamatne stope na stambene kredite, određivanje maksimalne kamatne stope na ostale potrošačke kredite, prijevremene otplate i u dijelu prekršajnih odredbi. Nedvojbeno je kako uvođenje eura kao službene valute zahtjeva ozbiljnu i stručnu prilagodbu pravnog okvira RH s ciljem osiguranja pravne sigurnosti i stvaranje uvjeta za nesmetano prekinuto i učinkovito funkcioniranje gospodarstva. Iskustva država članica koje su uvodile euro upućuju na to da se u pravilu u razdoblju koje prethodi uvođenju eura mijenjaju pojedini zakoni drugi propisi koji sadržavaju odredbe povezane s postojećom nacionalnom valutom. S tim u vezi Vlada RH na sjednici održanoj 16. rujna 2021. donijela zaključak u kojemu je s ciljem provedbe nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom utvrdila popis onih zakona i podzakonskih propisa koji će biti potrebno izmijeniti radi pune prilagodbe hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura kao službene valute u RH, a sve a sve u skladu s odlukom o donošenju nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom. U ovom dokumentu vladajući nam tvrde da je u srpnju 2020., dakle u samom jeku borbe protiv pandemije bolesti Covid-19 RH ispunila i formalne kriterije za sudjelovanje u europskom tečajnom mehanizmu što je onda naknadno i svojim dokumentom potvrdila Europska komisija odnosno slijedom toga Vlada RH nam na svojoj sjednici održanoj 23. prosinca 2020. godine donosi Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom u kojemu je sadržan pregled svih važnijih aktivnosti koje će sudionici priprema za uvođenje eura iz privatnog i javnog sektora provoditi. Međutim, hrvatska javnost vidi, pa i osjeti koliko je duboka kriza trenutka u kojemu smo se kao država odlučili na ovaj potez. Mnogi građani ne pamte ekonomsku krizu današnjih razmjera, galopirajuću inflaciju uzrokovanu histerijom oko pandemnije, poskupljenje energenata, i nesaniranih posljedica potresa na Banovini, a svemu neizbježno moram dodati još uvijek nesagledive posljedice rata u Ukrajini koji se manifestiraju neizbježno i na domaće gospodarstvo. U svim dosadašnjim raspravama u kojima smo govorili o uvođenju eura spomenuti su visokokvalificirani stručnjaci koji ukazuju na niz problema koje sa sobom donosi euro. Nerijetko čujemo kako euro nije ispunio svoju svrhu. I to upravo iz zemalja koje ga koriste kao svoju službenu valutu već duži niz godina. Bez obzira na moguće ekonomske posljedice i dalje nismo prionuli ozbiljnoj ekonomskoj analizi uz kritično promišljanje širokog krug dionika uvažavajući stavove znanstvenika koji se primarno bave analizom monetarne politike. Promatramo li ekonomije država koje su određeni broj godina članice Europske monetarne unije doista možemo primijetiti intenziviranje rasta realnog bruto domaćeg proizvoda tijekom boravka u tečajnom mehanizmu pri čemu su najviše prosječne prosječne stope rasta BDP-a nakon ulaska bilježile primjerice Estonija i Slovačka, a najnižu Malta. U skladu s porastom ekonomske aktivnosti određene zemlje pristupnice bilježe i porast životnog standarda mjerenog omjerom bruto društvenog proizvoda po stanovniku i bruto društvenog proizvoda po stanovniku u samoj eurozoni. Ali primjerice Cipar nakon ulaska bilježi i potpuno neznatan napredak. Porast ekonomske aktivnosti samo djelomično se odrazio na trend smanjivanja stopa nezaposlenosti. Za razliku od navedenih pozitivnih trendova različite dinamike zemlje članice tijekom boravka u tečajnom mehanizmu bilježe i negativne trendove. Tako stopa rasta vanjskog duga kod većeg broja ekonomija bilježi snažan rast. Pored navedenog tijekom boravka u tečajnom mehanizmu promatrane ekonomije bilježe značajan deficit vanjskotrgovinske bilance kao i pogoršanje salda tekućeg računa platne bilance. Javnosti dostupni analizirani ekonomski pokazatelji zemalja pristupnica ne pružaju jedinstven zaključak o ekonomskim učincima boravka u europskom tečajnom mehanizmu na njihova gospodarstva. Intenziviranje gospodarskog rasta, rast BDP-a po stanovniku i pad nezaposlenosti najvažniji jesu zapravo pozitivni trendovi. Oni su naglašeni tijekom boravka u tečajnom mehanizmu, ali nasuprot tome određena promatranja gospodarstava istodobno bilježe povećanje stopa rasta vanjskog duga kao i negativne kao i negativne već spomenute trendove u vanjskotrgovinskim i platnim bilancama. Estonija je primjerice u usporedbi s ostalim novijim članicama eurozone imala najveći gospodarski rast, ali i najveći porast vanjske zaduženosti. Može se zaključiti da je rast bruto domaćeg proizvoda promatrane skupine zemalja induciran dominantno domaćom potražnjom, a financiran vanjskim zaduživanjem. Iako zemlje pristupnice na boravak u mehanizmu ne gledaju blagonaklono i žele iz njega što prije izaći njegova disciplinirajuća funkcija i antiinflacijski karakter propisanih kriterija preduvjet su uspješne integracije zemalja u eurozonu. Vratimo se kratko nazad u Hrvatskoj, u Hrvatsku odnosno u Hrvatskoj već smo čuli dakle više od 230.000 blokiranih građana to nam skoro 10% radno sposobnog stanovništva ipak živi u agoniji. Pitajući njih, ali i mnoge njihove poznanike toj agoniji se zapravo ne vidi kraja. A zabrinjava i konstantni rast onih koji su dugotrajnoj blokadi. Inflacija smanjuje raspoložive dohotke, ljudi manje troše, firme nam manje zarađuju i zapravo je realno očekivati da će u narednoj godini ovaj broj biti povećan na čak 100.000 blokiranih, za čak 100.000 blokiranih. Više od 80% građana ima dug koji traje više od 360 dana, dakle agonija je to s kojom živi više od 230.000 Hrvata s dugom većim od 18 milijardi kuna i to samo za glavnicu. Uzmemo li u obzir i dospjele neplaćene kamate svota se tako penje na 24,5 milijardi kuna. Svi oni preživjeti moraju od iznosa koji su im isplaćeni na zaštićeni račun, pa ću uzeti jedan primjer. Dakle, ako radnik ima 4.000 kuna neto plaću 3.000 mu može ići na zaštićeni račun, a 1.000 kuna FINA-i, FINA na tom iznosu provodi ovrhu i iz toga se naplaćuju vjerovnici. Uz nikad veću inflaciju koju trenutno imamo u Hrvatskoj blokiranim građanima sve je teže podmirivati osnovne životne troškove, inflaciju se pokušava zapravo obuzdati podizanjem kamatnih stopa to znači domino efekt, dakle skuplje zaduživanje, manje novca, manje kredita, a posljedično i pad potrošnje i nezaposlenost. Nama je jasno da država mora kontrolirati svoje financije i mora imati jasne financijske pokazatelje odnosno monetarne karakteristike upravo onih zemalja koje su odavno uvele euro. Moje skromno mišljenje je da Hrvatska to ipak nema. Sve nas navodi na zaključak da je Hrvatskoj odobren ulazak u eurozonu zbog popuštanja kriterija uslijed nastalih posljedica covid pandemije na gospodarstvo i možemo mi ovdje proći kroz zakonodavne procedure izmjena zakona i nametnuti narodu euro, no posljedice trčanja pred rudo osjetit će ipak čitav hrvatski narod, htjeli mi to priznati ili ne. Zahvaljujem.

predlagatelja, kolegice i kolege. Pa danas kada govorimo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju i Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranja na samom početku reći ću da će klub HDZ-a ove prijedloge prihvatiti. Zanimljivo je slušati kolege ranije, ja vjerujem da će u ovom visokom domu jednoglasna biti podrška na ova oba prijedloga zakona kao što je bilo i na matičnom Odboru za financije. Danas su se otvorila brojna druga pitanja i problemi, međutim oni nisu vezani na ove izmjene i dopune i kao što mogu vidjeti još uvijek nitko nije predložio nijedan amandman, a najvjerojatnije neće biti tako da kao što sam rekla vjerujem da će dobiti jednoglasnu podršku. Problema ima sigurno i ne treba bježati da ima problema i naši blokirani građani da ih imaju, da ima problem oko otkupa potraživanja, prodaje duga agencijama, problema u šećeranama i sl., međutim vratimo se ovim izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju i Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju. Da se prisjetimo Zakon o potrošačkom kreditiranju od donošenja 2009.g. mijenjan je i dopunjavan više puta, ali isključivo radi povećanja razine zaštite potrošača. Ovaj prijedlog izrađen je zbog planiranog uvođenja eura kao službene valute i zakonskog sredstva plaćanja u RH. Kao parametar promjenjivosti kamatnih stopa kod svih kredita u domaćoj valuti s promjenjivom kamatnom stopom, a koji će se ugovarati nakon uvođenja eura kao službene valute u RH predlaže u RH predlaže se koristiti EURIBOR jer najtočnije održava trošak financiranja bankovnog sustava u europodručju. Time se istovremeno potrošačima omogućuje jednostavnija usporedba cijene kredita domaćih banaka s cijenom koju nude banke u ostatku europodručja. Dosta smo čuli i prethodno od kolegica što to donosi, što je sa nacionalnom referentnom stopom da se nju više neće Ministarstvo financija koristiti i sl., ono što bi ja želila još jedanput podcrtati to je što će se dogoditi sa onim našim građanima koji imaju, koji su podigli svojevremeno kredite u švicarskim francima, a koji nisu prema Zakonu o potrošačkom kreditiranju iz 2015. konvertirali te svoje kredite u eure. Kod njih će, znači još jedanput podcrtavam ostati zaštićena kamatna stopa od 3,23%. stambenom potrošačkom kreditiranju ono uređuje stambeno potrošačko kreditiranje, ugovore prilikom sklapanja tih kredita, informacije, prava, postupke, procjene kreditne sposobnosti, pristup kreditnim registrima, pružanju usluge kreditnog posredovanja i savjetodavnih usluga, nadzor nad vjerovnicima i kreditnim posrednicima i zaštitu prava potrošača. Ovaj zakon je stupio na snagu u listopadu 2017.g. i sada evo za koji dan će biti pet godina u primjeni, ovo je njegova prva izmjena. Njime se upravo željelo postići veća zaštita potrošača koji se odluče na stambene kredite, na način da ih se informira o svim uvjetima i obvezama koje se odnose na sklapanje ugovora o stambenom potrošačkom kreditiranju. Kao što smo već mogli čuti RH je potpisivanjem ugovora o pristupanju RH EU preuzela i obvezu uvođenja eura kao službene valute nakon što budu ispunjeni propisani uvjeti kao i odredbe propisa koje se odnose na države članice ekonomske i monetarne unije. Najvažniji akt u ovom postupku je Zakon o uvođenju eura kao službene valute u RH. Uz donošenje tog zakona za potrebe pune prilagodbe hrvatskog zakonodavstva bilo je potrebno izmijeniti niz važećih zakonskih i podzakonskih propisa koji sadržavaju značajni broj odredbi povezanih s kunom. s jedne sjednice vlade dobili čak 65 zakonskih prijedloga koje smo morali promijeniti i to smo odradili u ovom visokom domu. U pripremi su bili još 20 i upravo ova dva zakonska prijedloga su dio tog. Treba reći da je cilj uvođenja eura također bio u programu Vlade Vlade RH i 2016. i 2020.g. Članstvo u eurozoni RH omogućuje veću sigurnost i bolju zaštitu od kriza i vanjskih ekonomskih šokova, gospodarstvo omogućuje niže kamate, otpornost na krize, veću konkurentnost, jača međunarodni položaj naše zemlje osobito u ekonomskim i financijskim segmentima te utječe na najveći investicijski kreditni rejting ikada. Uvođenjem eura eliminirat će se valutni rizici, a zaštita potrošača nam je izuzetno bitna. Stoga je ovim zakonom hrvatska kuna zamijenjena eurom kod navođenja iznimki od primjene važećih zakona određivanjem parametara kod promjenjive kamatne stope, kao i utvrđivanje maksimalne kamatne stope na stambene kredite, maksimalne kamatne stope na potrošačke kredite, prijevremene otplate, a i prekršajne odredbe. Ova dva zakona su bili na e-savjetovanju 15 dana i pristigli su za prvi zakon rekla bi svega tri primjedbe, za drugi dvije primjedbe. Kod prvog imamo dvije primjedbe kojim se predlaže konverzija kuna u eure na način da se provede korištenje tzv. okruglih brojeva, znači milijun kuna da bude zamijenjen npr. sa 130 tisuća eura, a da ne idemo na, na one niže i čak decimale i jednom se traži da se ne miče nacionalna referentna stopa. To smo čuli i danas i u raspravi da dosta kolega problematiziraju. NRS je implicitna kamatna stopa koja služi kao indeks za određivanje promjenjivog dijela promjenjive kamatne stope na potrošačke, na potrošački kredit. Međutim nakon uvođenja eura kao službene valute u RH od 1. siječnja 2023. predlaže se upravo koristiti Euribor je on će najtočnije odražavati trošak financiranja bankovnog sustava u europodručju, a time istovremeno potrošačima omogućuje jednostavniju usporedbu cijena kredita domaćih banaka s cijenom koju nude banke u ostatku europodručja. Na zakon, o izmjenama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju su također kao što sam rekla pristigla dva komentara, i jednim i drugim se predlaže zadržati odredbu i primjenu NRS kao varijable odnosno parametra za određivanje promjene kamatne stope. U ovom slučaju i kod ovog zakona kao razlog se navodi veliki broj stambenih kredita ugovorenih posljednjih 12.g. između korisnika banaka i Agencije za promet nekretnina radi rješavanja stambenih pitanja, u prvom redu mladih, a temeljem Zakona o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita. Predlagatelj obrazlaže svoj prijedlog što znači da i odbija ovu primjedbu i ovaj komentar. Kao što sam rekla da kao parametar promjenjivosti kamatnih stopa kod svih kredita u domaćoj valuti s promjenjivom kamatnom stopom, a koji će se ugovarati ugovarati nakon uvođenja eura kao službene valute od 1. siječnja naredne godine predlaže se koristiti Euribor jer on će najtočnije odražavati trošak financiranja usporediv sa cijenom kapitala i u ostatku europodručja. I zaključno još jedanput, ova dva prijedloga zakona Klub HDZ-a će podržati i vjerujem da će biti podržan i od ostalih kolega i kolegica u ovom visokom domu. U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govorit će poštovani zastupnik Davor Dretar, izvolite. **Dretar, Davor (DP)** Hvala lijepa poštovani g. predsjedavajući i uvaženi g. državni tajniče sa suradnicom. Prije nego što kažem stav Kluba zastupnika Domovinskog pokreta dozvolite mi da u svoje osobno ime i u ime svih članova moje stranke poštovanoj gospođi novoj tajnici HS poželim puno uspjeha u radu, a naravno našem bivšem tajniku što je moguće više godina u potpuno zasluženoj mirovini. Klub zastupnika Domovinskog pokreta naravno podržat će ova dva zakona budući da se oni u samoj svojoj suštini i svode na tehničke stvari, no dozvolite da ih samo kroz nekoliko životnih perspektiva prokomentiram, pa počet ću, govorit ću o Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju u dijelu koji se tiče prekršaja vjerovnika i kreditnih posrednika, čl. 41.. Vjerovnik ili kreditni posrednik čini prekršaj ako, pa idemo na alineju 6, malo ću ja to skratiti, pri osmišljavanju kreditnih proizvoda ne postupa pošteno, pravedno, transparentno i profesionalno uzimajući u obzir prava i interese potrošača. Dakle potpuno je jasno da je ovakva jedna odredba vrlo nejasna i vrlo nedorečena odnosno upitajmo se iz životne prakse što bi to i o čijem interesu trebale brinuti banke odnosno kreditne institucije, o svojem ili o dobrobiti odnosno benefitu potrošača? Naravno da će biti potpuno jasno da će pri osmišljavanju svojih kreditnih proizvoda banke ili kako ćemo ih nazvati još jednom malo šire kreditne institucije prvenstveno brinuti o sebi, o svojoj zaradi jel oni imaju svoje upravne odbore, oni imaju svoje dioničare koji žele profit, sasvim sigurno ne žele da ja živim u nekoliko kvadrata većem stanu za nekoliko tisuća eura manje, budete sasvim sigurni ta vrsta benefita njima baš i nije primarna. Isto tako prekršaj je ako kreditna institucija ne osigura da su sve vrste oglašavanja i promidžbeni sadržaji vezani uz ugovore o stambenom potrošačkom kreditu vjerodostojni, jasni i da ne dovode potrošače u zabludu ili da se primjenjuje izražavanje koje bi kod potrošača moglo pobuditi lažna očekivanja u vezi s dostupnošću ili ukupnim troškom kredita za potrošače. Kada govorimo o ovome možemo slobodno reći da je to ono što se uvijek u narodu kaže čitaj sitna slova, to je što se tiče ugovora, a što se tiče oglašavanja, pa potpuno je jasno da ćete uvijek čuti da je nečiji kredit najpovoljniji, pa bi ja onda ozbiljno i stvarno upitao ijednu banku je li stvarno moguće da ijedna banka ikada u Hrvatskoj napravi reklamu za svoju, za svoj kreditni proizvod i kaže treći najpovoljniji kredit u Hrvatskoj, to vjerujte mi nećete čuti nikada. Svi su najbrži, svi su najpovoljniji, uvijek su na tim reklamama prekrasni, nasmiješeni mladi ljudi bili oni na šalteru banke, bili oni pri potpisivanju ugovora ili kasnije kad se useljavaju u svoj prekrasan dom, jako, jako lijep, svijetli stan. Da bi to mogli učiniti evo samo na trenutak povratka, povratka u stvarnost iz ove iluzije koju nam u svojim reklamama nude banke. Trenutne prosječne cijene stambenih prostora u kvadratima u novogradnjama u Osijeku nema ispod 1.250 eura, u Rijeci ispod 2.000 eura, u Splitu oko 2.500 eura, a u Zagrebu za 2.500 eura više ne možete kupiti niti kućicu za pse. Iako uzmimo jedan, jednu skraćenicu PHO ili prosječna hrvatska obitelj koja recimo u Zagrebu želi kupiti stan od 60 kvadrata u prosjeku će ga platiti nekakvih 180.000 eura pa neka im bude još i 20.000 eura za uređenje što im naravno neće biti dovoljno, ali dobro dodat će nešto baka ili djed, oni će morati uzeti kredit od 200.000 eura kojeg u u idućih 20 godina otplaćivati 1.200 eura mjesečno, mjesečno. Dakle, PHO prosječna hrvatska obitelj 9.000 kuna u idućih 20 godina. Podsjećamo i da PHO prosječna hrvatska obitelj ima medijalnu plaću od 6.920 kuna, dakle ne prosječnu ona je negdje oko 7.700, ali medijalnu dakle 50% građana u Hrvatskoj ima plaću do 6.920 kuna. Pa kad to zbrojimo 6 i 920, 6 i 920 dolazimo do 13.840 kuna pa onda sa prosječnom ratom od 9.000 jasno je da PHO prosječna hrvatska obitelj za režije i hranu mjesečno ima 4.840 kuna pa kako onda tu ne bi nastali problemi u otplati. To je apsolutno svima jasno. E sad ima li PHO baku na selu koja će prodati komad zemlje, ima li PHO neku staru kuću koju će prodati netko iz obitelji ili će rodbina koja radi negdje vani već godinu, dvije ili 30 poslati nekakve novce to mi ne možemo znati, ali činjenica jest da mnogi građani hrvatske dolaze u probleme sa otplatom kredita. Ne samo naravno zbog toga što njihova mjesečna primanja ne mogu pratiti rate odnosno iznose nego naravno ima i nekih drugih motiva. E sad, ovdje smo naravno našli agencije za naplatu potraživanja, one su nastale kao i svugdje u svijetu upravo zbog postojanja tog prostora između potrebe banke da naplati svoja potraživanja, nemogućnosti krajnjeg korisnika da plati ista ta potraživanja pa će onda banka umjesto da ona angažira nekakve momke u crnim kožnim kaputima i ćelavih glava, angažirati neku agenciju koja posjeduje takav tip radne snage. No, i ovdje lijepo piše, ako se ne varam redak 112, kreditna institucija mora osigurati da potrošači čiji su ugovori o stambenom potrošačkom kreditu preneseni na novog stjecatelja ne dođu kod istog tog stjecatelja u nepovoljniji položaj u odnosu na položaj koji su kao dužnici imali prema kreditnoj instituciji. E sad, o čemu mi tu pričamo? Znači mora li banka agenciji kojoj je ona prodala svoja potraživanja reći, ali molim vas budite dobri prema njima, jel to posao agencije za naplatu potraživanja, apsolutno nije. Poštovani gospodin državni tajnik Čuraj rekao nam je ako ukinemo agencije za naplatu potraživanja kao vid gospodarske djelatnosti pravnih osoba past će kvaliteta i broj financijskih proizvoda na hrvatskome tržištu. Možemo li ustvari na taj način u jedan logički niz dovesti kvalitetu financijskih tržišta i sposobnost agencija za naplatu potraživanja da po narodski utjeruje dugove. Čini mi se da tu ne bi apsolutno ne bi smjelo biti logičke, a kamoli gospodarske povezanosti. Naravno svima nama je jasno nisu svi krediti isti, nisu niti sva dugovanja ista. Znamo da se određenom kategorizacijom kreditnih odgovornosti odnosno dugovanja ne treba baviti Ministarstvo financija. Naravno, vi niste Ministarstvo socijalne skrbi kao što niti banke ili agencije za naplatu potraživanja nisu humanitarne organizacije. To je apsolutno svima jasno. Dakle, u nadi da će uskoro ovaj način poslovanja na hrvatskom tržištu potraživanja urediti na način koji će odgovarati jednako bankama kao i onima koji su došli u probleme sa poštivanjem svojih financijskih obaveza Klub zastupnika Domovinskog pokreta će naravno sa tehničke strane podržati oba ova zakona o kojima ćemo uskoro glasovati, ali biti suglasan sa gotovo cijelom oporbom, sa činjenicom da na ovom tržištu treba definitivno uvesti reda, a ne prepustiti to nekakvim kreativnim rješenjima koje su znali koristiti naši vladajući pa su na banalnim situacijama kao što su nekoliko desetaka ili stotina kuna neplaćenih režija ljudi znali ostajati bez ozbiljnih iznosa novaca ili u nekom slučaju onom ekstremnom čak i bez vlastitog stambenog odnosno životnog prostora. Činjenica jest da o ovome još moramo puno i više i kvalitetnije raspravljati. U ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka govorit će poštovana zastupnica Sandra Benčić. Izvolite. Zahvaljujem se predsjedavajući. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, želim prvo istaknuti kakvi su uvjeti javne rasprave o ova dva izuzetno bitna prijedloga zakona kao i uvjeti parlamentarne rasprave koje je zapravo vaše ministarstvo odnosno vlada osigurala. Radi se o dva prijedloga zakona koji se tiču gotovo apsolutno svakog građanina RH. Gotovo svaki građanin RH ima ili neki potrošački kredit ili stambeni kredit. Međutim, izmjene tog, ta dva zakona događaju se u ovim uvjetima, javna rasprava traje 15 dana, javna rasprava se otvara 28.7. i traje do 11.8. Period poznat po velikoj aktivnosti i državnih tijela i dužnosnika i svih ostalih u javnom prostoru 28.7. do 11.8. kad ništa u ovoj državi ne radi. Međutim, to nije sve. Nakon toga ova dva prijedloga izmjena i dopuna zakona dolaze u saborsku proceduru po hitnom postupku. Kada? Kada se uvode u dnevni red? Ovaj petak. Znači mi saznajemo da će ove izmjene i dopune uopće ići ovaj petak. Dakle, ostavili ste nam vremena od petka do srijede da konzultiramo stručnjake, državna tijela, građane po pitanju što misle o ovom prijedlogu zakona i prikupimo relevantne informacije, da izračunamo primjerice hoće li poskupiti ili pojeftiniti ljudima krediti jednom kada ukinete nacionalnu referentnu stopu. Dakle, želim reći kao prvo da se ovakvi bitni propisi ne mogu mijenjati u takvoj proceduri, nije u redu, zbilja nije u redu. Nadalje, dva ključna elementa kojima se želimo baviti u ovoj raspravi, a tiču se opet kažem svih građana Republike Hrvatske su pitanje nacionalne referentne stope koja se ukida i drugo pitanje je pitanje prodaje potraživanja koja proizlaze iz potrošačkih ugovora bilo da se radi o potrošačkim kreditima, bilo da se radi o stambenim kreditima. Dakle, što se tiče nacionalne referentne stope koja se ukida i zamjenjuje isključivo Euriborom. RNS je bio ključan element određivanja varijabilnog dijela kamate jer se on određuje temeljem kamate na depozite, pa kako banke za kredite troše zapravo novac od depozita tih istih građana, znači oni koji štede RNS je bio najbolji zapravo pokazatelj vrijednosti novca. Koja je vrijednost novca za banke? Koliko banke novac plaćaju, a to je ona kamata koju daju na depozite građana i po koliko taj novac prodaju. To je ono kad daju kredite potrošačke ili stambene našim građanima. E sad, moje pitanje je ako ukidamo za građane nacionalnu referentnu stopu i zamjenjujemo je Euriborom hoće li nacionalna referentna stopa ostati referentna za depozite? Jer ono što nas zanima je hoćemo li se ovim zakonom sada dovesti u situaciju da banke mogu koristiti povoljniji instrument određivanja kamatne stope, odnosno vrijednost novca koji plaćaju građanima koji imaju depozite, a onda ga moći prodavati po drugom kriteriju istim tim našim građanima. Ja vas molim državni tajniče da nam na to odgovorite hoće li doći do tog dispariteta. I zašto kao što je kolega Lalovac pitao ne ostavljamo mogućnost da građani biraju koji će od tih kriterija se uzimati kao kriterij po kojem se mijenja varijabilni dio kamate u kreditima. želimo onemogućiti da se ponovno dogodi to da građani plaćaju višu cijenu novca nego što banke plaćaju cijenu novca kada taj novac posuđuju od građana. Drugo pitanje kojim smo se bavili od kad smo ušli u Sabor je pitanje prodaje potraživanja koja proizlaze iz potrošačkih ugovora općenito, a posebno iz ugovora o kreditiranju bilo stambenom, bilo potrošačkom. O čemu se tu radi? Građanin ode u banku, potpiše ugovor o kreditu, za taj ugovor o kreditu posebno kad se radi o stambenom kreditu, ali i o bilo kojem drugom potrošačkom kreditu građanin mora banci dati brojne, brojne instrumente osiguranja. Za stambene kredite to je i hipoteka na nekretninu, ali to su i životno osiguranje, osiguranje za slučaj nezaposlenosti, naknade različite itd. Vrlo često uz hipoteku i jamci. Dakle, sav rizik koji proizlazi iz tog dvostrano obveznog ugovora, sav rizik pri sklapanju tog ugovora preuzima taj građanin, potrošač koji taj ugovor sklapa. I taj rizik na svoj trošak, na svoj trošak tog osiguranja koje plaća ili trošak svoje nekretnine on plaća, dakle fizički ga novcem plaća u tom trenutku uključujući i sve naknade. Banka s druge strane kako se banka osigurava? Banka se osigurava putem zakona. Banka je osigurana Zakonom o kreditnim institucijama koji joj omogućuje da kada ima rizično potraživanje da ga proda za 20% cijene, 10% cijene, 5% cijene koliko god hoće. Zakon također omogućava banci i druge mehanizme da naplati svoje potraživanje ovrhe. Jel' tako? Hipoteke, prodaje onoga što je hipotekom osigurano. Dakle, banka s druge strane ima niz zakonski reguliranih osiguranja koje smo joj mi ovdje dali i osigurali kroz zakone. I onda dolazi do nemogućnosti naplate potraživanja. Tri mjeseca za redom netko nije platio ratu kredita. Prošlo je 90 dana. U 90 dana kada dolazi do nenaplativosti određenog potraživanja automatizmom automatizmom u bankama to potraživanje, odnosno vaš kredit dragi građani prelazi u tzv. rizični plasman. I kada je to potraživanje označeno kao rizični plasman banka ga tada može prodati na tržištu. I šta banke rade? Ja to razumijem iz njihove poslovne logike, oni si čiste bilancu. Šta rade? Potraživanja koja proizlaze iz potrošačkih ugovora o kreditiranju ulaze u jednu vreću zajedno sa svim drugim potraživanjima, rizičnim plasmanima, poslovnim potraživanjima koja imaju prema drugim bankama, institucijama itd. znači građani i potrošački krediti su u istoj vreći kao i svi drugi, a logika zaštite potrošača uopće cijelog zakonodavnog okvira i AKI-a u zaštiti potrošača je slijedeća, da dvostrano obvezni ugovori između građana i nekoga ko im prodaje neku uslugu, posebno kad se radi o financijskoj usluzi, posebno kad se radi primjerice o bankama, da ti dvostrani ugovori nisu zapravo ono što piše u Zakonu o obveznim odnosima, a to je da imaju načelo jednakosti položaja obje strane. Nemaju jednaki položaj obje strane, potrošač je slabija strana i otud ide cijeli paket zaštite potrošača. Pa zašto onda ako smo u svemu ostalome priznali da su potrošači slabija strana, ugovorna strana i nemaju sve, nemaju jednakost oružja i sav rizik kredita oni plaćaju, pa kako onda nismo regulirali da u trenutku nenaplativosti tog kredita potrošač nije isti kao i država ili kao firma ili kao bilo ko treći ko je digao kredit. Jer ne može biti isti, jer nema instrumente koji bi ga zaštitili u tom odnosu. Vi kažete u zakonu piše on ne smije doći u slabiji položaj kod onoga ko otkupi potraživanje, recite mi molim vas državni tajniče ko to kontrolira, koja institucija u RH to kontrolira, nemojte mi reć HNB jer nam je ovdje HNB rekao da nemaju instrumente da to kontroliraju, sam guverner Vujčić je to rekao ovdje jer sam ga to pitala. Ne postoji zakon koji regulira to, ne postoji institucija koja to nadzire i ne postoje pravni lijekovi za građane pomoću kojih bi oni mogli utvrditi da su došli u lošiji položaj nego prethodno. Kolko smo mi imali tužbi protiv banaka koje su bile primarni vjerovnici zato što su građani kad su im prodali dugove došli u lošiji položaj, ništa, nigdje jer nemamo taj pravni instrument, mi nemamo tu vrstu zaštite i ovo je prilika da tu vrstu zaštite napravimo. Hvala. Time smo iscrpili rasprave klubova, pa ćemo preći na pojedinačnu raspravu i prvi će govoriti poštovani zastupnik Boris Lalovac, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom. Danas su pred nama dva vrlo važna zakona, Zakon o potrošačkom kreditiranju i Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju. Kada vidite ukupnu svotu novaca koji su zapravo banke odobrile ili tvrtkama ili građanima onda se dolazi do važnosti koliko su ova dva važna zakona važna jel. Znači ukupno je, negdje 300 milijardi kuna banke su odobrile klijentima, 300 milijardi. Od tih 300 milijardi okvirno 150 milijardi su vam država i tvrtke, poduzeća, a 150 milijardi su građani jel, pazite kolko, građani su ko država i sve poduzeće, toliko odobrenih kredita i zašto su ova dva važna zakona jel, znači oko 150, znači 147 milijardi točno. E sad kad vidite ova dva zakona, govorimo o potrošačkom kreditiranju i o stambenom potrošačkom kreditiranju, to su dvije najvažnije kategorije kredita koji su inače odobreni, stambeni i potrošački. Stambeni krediti su odobreni na razini oko 73 milijarde kuna, oni su najviši u toj jednoj razini i ispod njih su zapravo i potrošački krediti koji najčešće čine gotovinski nenamjenski krediti koji su snažno rasli, oko 54 milijarde i imate ove razno razne kartice i prekoračenja preko računa, sve skupa oko 9,2 milijarde jel. Znači kad uzmete samo te dvije kategorije kredita dobijete da je to preko 130 milijardi kuna i sad mi tih 130 milijardi kuna reguliramo kroz ova dva zakona jel kako će se reflektirati u budućnosti uvođenjem eura. I onda se kaže, a zato bi bilo dobro da je ovdje neko iz HNB-a odnosno da je u samom obrazloženju zakona su dani nekakvi brojevi jel, analiza, stanje, vi ste rekli da je HNB nešto procijenio, super, zašto to nije napisao tu jel da nema NRS-a jel, zašto sam vas to pitao jel? Zato što od ovih 147 milijardi kuna kolko građani imaju, a njih zanima šta će se dogoditi od 1.1.2023.g., 39% ima sa varijabilnom kamatnom stopom. Ta varijabilna kamatna stopa to znači da ima jedan od promjenjivih parametara, dva su uglavnom parametra koja dominiraju, NRS nacionalna referentna stopa, negdje oko 64% ovih varijabilnih se po NRS-u, 17 po Euriboru. Zašto je toliko važan NRS i zašto je omjer NRS-a i Euribora 64% NRS-a i 17% Euribora? Znate zašto? Pa zato što je HNB sugerirao građanima uzmite NRS, to je bila politika HNB-a koji je rekao građanima uzimajte NRS, nemojte uzimati Euribor, imate izjave guvernera i cijele garniture HNB-a. A znate zašto je to govorio? Zato što je NRS manje osjetljiv na promjene nego Euribor. Banke su to slušale i banke su kada su to napravile radili su kampanju da građani uzimaju NRS, da imaju manju promjenu kod kamatnih stopa, kod kredita kod kamata, šta se sad događa? HNB nije ispregovarao NRS da koristimo kao opciju u ovome zakonu, vi ste rekli da je to njihova procjena, pa kako su imali procjenu da sugeriraju tada NRS, a od 1.1. da ga ne stave kao mogućnost da ga imamo u zakonu. Ako su to trebali onda su rekli da to nam je zabranila ECB. Vi ste rekli da je to Španjolska koristila jel, ali govorimo kao opciju, kao mogućnost, a ne kao nešto zadano jel, znači HNB prvo nešto sugerira, svi građani uzmu NRS, a onda kada dođemo do ovog dijela onda kaže ne, ne samo Euribor on je trošak, velika je razlika u tome, velika je razlika u tome. Rekao sam vam da je u ovu krizu samo u ova dva, tri mjeseca, samo u ova dva, tri mjeseca nacionalna referentna stopa se apsolutno nije pomakla 0,05%. Zašto se nije pomakla odnosno to su novac koji naši građani dobivaju na svoje depozite zato što banke nisu dizale kamate na depozite građana. A znate zašto nisu dizale? Pa zato što im novac ne treba. Puni su ko brod imaju 60 i nešto milijardi kuna imaju da taj dio da ostvare, a s druge strane Euribor je porastao u dva mjeseca 2,5%. I svi oni građani koji budu od 1.1. bit će u problemu ako budu mogli samo koristiti Euribor.

da je Ministarstvo financija trebalo reagirati vezano za i za kamatne stope i za prešutna prekoračenja trebalo reagirati, a ne čekati četiri godine HNB kao regulatora da to napravi državni tajnik mi je rekao naprosto vrlo laički jasno da Ministarstvo financija nema apsolutno nikakvog uvida, upliva veze s time i da ne može reagirati. Ja vas onda pitam zbog čega je Vlada RH potpisnik memoranduma zajedno sa 13 banaka, HNB-om po pitanju prešutnih prekoračenja koja stupaju na snagu 30. lipnja 2023.g. da li Ministarstvo financija doista nema nikakvih instrumenata, alata, mehanizama kako može utjecati i reagirati? I da li vi zapravo mislite da ekipa u HNB-u i odnedavno bivši ministar Ćorić zaslužuju svoje plaće od preko 40.000 kuna da li su oni na vrijeme reagirali da zaštite hrvatske građane? **Lalovac, Boris (SDP)** Zahvaljujem. Ja ću ovdje stat u obranu Ministarstva financija, Ministarstvo financija doista nema uvid u portfelj, detaljni portfelj banaka, njihovih kreditnih partija, analiza i ove podatke koje sam ja ovdje govorio koliko ko ima varijabilnu stopu, kakav je oblik prekoračenja isključivo ima HNB. Oni su to reagirali i to pazite kako, na temelju izjave guvernera negdje na nekom intervjuu. Ja sam čak i premijera pitao on je isto ostao zatečen sa tim iznosima jel je HNB taj koji kontrolira cjelokupnu masu kredita i odobrenja na mjesečnoj razini koji odobravaju. Oni nemaju nikakvu obvezu prema Ministarstvu financija da taj dio ih izvještavaju. A zašto je vjerojatno traženo da bude pokrovitelj Ministarstvo financija je li vlada jel i inače kada banke za nešto što nisu radile HNB uvijek traži pokroviteljstvo vlade da oni kao pokriju to sa nekakvim zakonskim ograničenjem za ono što oni nisu radili da se kao zakonski to kasnije pokrije. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Poštovani kolega, vi ste uvodno kad ste počeli svoje izlaganje rekli da bi bilo dobro da je neko iz HNB-a ovdje i ja isto mislim da bi bilo dobro da je neko iz HNB-a ovdje. I u odgovoru cijenjenoj kolegici ste zapravo ponovo naglasili koja je uloga HNB-a vezano uz odobravanje maksimalne svote kredita, dakle zaduženje naših građana je izuzetno veliko, pogotovo zaduženje vezano uz stambene kredite. Promjene koje donosi sa eurom su promjene koje će za neke stambene kredite zaista biti i čini mi se da bi bilo važno ne samo da bude onako nakon što se sve desi onda smo svi jako pametni i generali nakon bitke nego da sad se reagira, da se sad vodi računa, da se sad zapravo nekako uvijek mislim da je informacija izuzetno važna, al da je izuzetno važna i da građani imaju prilike donijeti i nekakve odluke na temelju nekih činjenica, a bojim se da o činjenicama premalo znamo. Hvala lijepo.

sedam godina nudili i govorili idite u nacionalnu referentnu kamatnu stopu, idite tamo manje je volativna, manje ćete imati rate kod određenih promjena, nudili su i došli smo do 64% do toga da smo koristili tu referentu, da bi sada odjednom bez ikakvog njihovog obrazloženja, znači ne ministarstva da su rekli gle odjednom mi smo predali i prelazimo na EURIBOR, što znači da će od 1.1. svi svi građani koji budu uzimali novoodobrene kredite znači ne za stare nego novoodobrene 1.1. kad dođe uzet ćete za stan dobit ćete Euribor plus maržu što ćete u startu ukoliko su i marže ostanu iste biti u nepovoljnijem položaju u odnosu onoga koji ima RNS **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani kolega Lalovac. Uzimajući u obzir gospodarsku, tešku gospodarsku situaciju u Hrvatskoj i sve ono danas izrečeno o stvarnim problemima s kojima se naši sugrađani svakodnevno suočavaju je li zapravo Hrvatskoj odobren ulazak u eurozonu zbog popuštanja kriterija uslijed nastalih posljedica covid pandemije na gospodarstvo? Zahvaljujem. Pa ja bi se složio budući da ulazak u euro politička odluka, isključivo politička odluka. Ok morate zadovoljiti određene kriterije, ali ako nisu nekakvi određeni kriteriji, slažem se i sigurno da su se kriteriji promijenili zbog covida, slažem se apsolutno. Da su tada, vi i sami znate da su omjeri i onog duga i zaduženosti itd. da su suspendirani jedno određeno vrijeme i da sigurno da su u tom nekakvom kontekstu i mijenjane političke odluke, ali prvenstveno ulazak u euro je politička odluke, a kasnije naravno morate zadovoljiti tehničke uvjete, međutim ne možete. Ni ako imate tehničke uvjete, ako niste zadovoljili političke uvjete ne možete pristupit. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana Zahvaljujem. Kolega Lalovac bili ste i sam ministar financija, po mom mišljenju najbolji kojeg je RH uopće imala. Osvrnula bi se na ovaj memorandum koji je sklopljen sa bankama, dakle memorandumi su stvar dobre volje ugovornih strana. Meni se čini da su banke imale razlog zašto su taj memorandum potpisale, a između ostalog banke su svjesne da država ne mora imati tako dobru volju jer ima uvjere da bankama nametne okvire poslovanja koje su za banke nepovoljnije od onoga što im sam memorandum daje. Pa vas pitam na temelju vašeg znanja i iskustva koje je bogato i široko, imate li vi neki prijedlog kako je država u tom pogledu u odnosu na tu temu mogla bolje zaštititi građane?

jel se to onda postavljalo pitanje nacionalne sigurnosti jel se našlo 840 tisuća građana sa razno raznim tekućim minusima gdje građani su jednostavno bili nuđeni zbog obilja likvidnosti da su im nuđeni tu minusi po kamatama vidjeli smo do negdje i 10% iako su tada kamate bile na razini 0 do 1% jel i tu je sigurno određenih propusta bilo, sigurno. Zašto? Jel je nemoguće da se, na tržištu da je HNB tako kasno reagirao, kasno reagirao jel kad su im već odobrili 840 tisuća minusa za 60 milijardi prekoračenja oni su se sjetili naknadno kao to staviti u neke okvire jel, kao nešto kasnije popravljaju. Poštovana zastupnica Benčić. S obzirom na odredbu koju sam govorila i u ZOK-iu i u ovim zakonima, a to je da potrošač ako se njegov dug proda ne smije doć u nepovoljniji položaj nego što je to bio primjerice kod banke jel, kako to dakle po kojim mehanizmima se uopće može nadzirati da li je on došao u nepovoljniji položaj jer evo kolega državni tajnik je rekao da to nadzire HNB, mene zanima jer sam pitala i g. Vujčića ovdje, koji su to mehanizmi HNB-a da to nadziru ako primjerice kamatar Pero Perić, a može kamatar Pero Perić kupit sve te dugove, ide utjerivat te dugove prema građanima i oni su u nepovoljnijem položaju,

oni su pod Zakonom o zaštiti potrošača i onda oni ne mogu raditi i nazivati ih i raditi im svakakve ludosti prema građanima. Kada se jednom ta potraživanja prodaju iz bilance banaka nalazi se na sivom tržištu koje ne kontrolira nitko, čak ni HANFA i onda je to onaj dio da ste dopustili da se na tržištu osnivaju Agencije za preprodaju potraživanjima koje unose u Hrvatsku ogroman kapital, pitanje je dal je tu iko kontrolirao sprječavanje pranja novca, koji kupuju ta građanska potraživanja i naravno da onda u državi u kojoj se trguje dugovima isplativije je nego proizvoditi jel ako trebate nešto proizvest neku robu morate se namučiti, a nama svi kapital što nam donosi u Hrvatsku dolazi špekulantski kapital koji trguje građanima, njihovim minusima i koji niko ne kontrolira. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća će govoriti poštovana zastupnica Grozdana Perić, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa kolegicom, poštovane kolegice i kolege. Da pred nama je danas, su dva zakona koja itekako su važna za svakog od nas, za svakog građanina, o stambenom potrošačkom kreditiranju i o potrošačkom kreditiranju i ovo što danas ovaj zakon i ove izmjene donose kod njih je, zapravo je i po hitnom postupku iz razloga što je od 1.1. dakle uvođenje, imamo uvođenje eura, pa je to usklađivanje i sa prethodnim usvojenim procedurama. Naime, u samom Zakonu o stambenom kreditiranju se navodi i u čl. 1. način na koji se odobrava kredit, kredit, kako se tretira kredit koji je preko milijun kuna, dakle imamo konverziju tih veličina u odnosu na euro i zapravo prema Zakonu o uvođenju eura su se onda te konverzije i učinile. Naravno da je jako važno kakva će biti i konverzija kredita iz valute u koju je kredit nominiran ili ako je on vezan uz neku alternativnu valutu. Naime, sam zakon i predlaže da se prilikom ugovaranja promjenjive kamatne stope uvede parametar odnosno da se koriste parametri Euriobora, Sarona i FR-a, dakle to su sve parametri koji se referiraju bilo na euro, bilo na švicarske franke ili na dolare, američki dolar. Ono što treba reći da je u ovom slučaju zaista važno kolika je efektivna i koliko će ta efektivna kamatna stopa biti kada znamo da je, visina Euribora je u, početkom ove godine bila u minusu, dakle 0,57, a da je

međutim sve to bi se odrazilo itekako i na naše tržište utoliko što niti naša nacionalna referentna kamatna stopa ne bi ostala na razinama koja je bila i svakako da će u ovom kreditiranju i dosadašnji ugovori koji su bili zapravo prednost i bolje će proći oni koji su imali ugovorenu fiksnu kamatnu stopu pa je to bilo, bilo da se to odnosilo na euro ili na kunu. Dakako kada pogledamo da je npr. rujnu 2008. EURIBOR bio preko 5,029% dakle to je nešto što isto moramo napomenuti da su se neke okolnosti od tada naovamo itekako promijenile, a da su ovi novi uvjeti koji sada nažalost živimo svi mi bilo energetske krize ili Covida onda mijenjaju i odnose kamatnih stopa, a utoliko će to biti kao što smo vidjeli i reakcija Europske središnje banke, a prije toga FED-a koji su značajno, puno, podigao puno veće kamatne stope za razliku od Europske središnje banke. Dakle, nismo zatvoreno tržište, odražava se itekako na nas, ali sigurno ovi podaci što je kolega naveo o visini kredita i zaduženosti itekako svih nas treba, treba brinuti. Poštovana kolegice svjedoci smo da rastu kamatne stope u poslovnim bankama. SDP građanima sugerira da odabiru banke koje imaju i nude fiksne stope za potrošačke kredite. Ja bi vas lijepo molila koje je vaše mišljenje. Hvala. **Reiner, U svakom slučaju to sam rekla i u svome, u svojoj raspravi, dakle fiksne kamatne stope su itekako lakše lakše planirati, dakle sve ono što se događalo u prošlosti sa švicarcem je upravo to što se događalo da su da su te stope bile varijabilne, da su mogućnosti bile puno veće, da se kod izračuna moglo postići da je netko bio bolje i više kreditno sposoban kada se to izračunavalo po kriterijima za švicarske franke i onda se zapravo dogodilo ovo što je sada posljedica da su ti i takvi građani zapravo u nepovoljnoj situaciji. Dakle, zaista treba dobro odvagnuti i zaista, ali je činjenica da će kamatne stope rasti. Ne onoliko koliko su bile nekada, ali više nego što su one trenutno sada. **Reiner, Željko Zahvaljujem se. Evo kolegice Perić postavljam vam isto pitanje koje sam postavila državnom tajniku, a i kolegi Lalovcu. Kao prvo, zašto vladajuća većina već dvije godine odbija zaštiti potrošačke ugovore koje imaju drugačiji karakter od običnih ugovora, posebno potrošačke ugovore o kreditiranju kakve danas imamo ovdje na dnevnom redu od preprodaje trećim stranama kada znamo, kada znamo da u tom trenutku kada banke prodaju njihovo, njihov kredit oni izlaze iz zaštićenog okruženja u potpuno nezaštićeno okruženje gdje odredbe o tome da moraju biti u istom položaju kao što su bili kad su bili kod banke ne mogu vrijediti jer nema ni jedne institucije u RH koja to nadzire, koja o tome brine. I zašto dozvoljavamo, zašto dozvoljavamo da kamatari pojedinačni ili agencije za naplatu potraživanja na tome profitiraju …/Upadica: Hvala./… na činjenici da ne želite 20 godina regulirati to Ja ne mogu reći zbog čega je nešto trenutno da li smo u svim tim pregovorima u kojima jesmo, do kud se da li je, da li je vlada u tome nešto više možda napravila. Prema ovim zakonskim prijedlozima još uvijek nije i sigurno nije dobro da se stvaraju ti i takvi, takve mogućnosti da imamo eto kamatare koji na taj način profitiraju. Sigurno da tu treba puno značajniji i puno napraviti više iskoraka i napraviti neki, neki zakonski prijedlog koji će biti usklađen i sa onim što radi i EU i sigurno da je i na kraju krajeva proučiti što se događa i u EU pa moguće je i to onda primijeniti puno prije. **Reiner, Željko Poštovana zastupnice HDZ-a lijepo ste vi pročitali sve što ionako već u obrazloženju ovog zakona piše, no mene zanima jeste li slušali izlaganje kolege Lalovca i replike, raspravu koja je uslijedila nakon toga. U kojoj je obrazloženo na koji način je postojeći pravni okvir stvorio sivu zonu, sivo tržište i na koji način je omogućio tvrtkama koje bave pranjem novca i kamatarenjem da legalno uđu u financijski i platni krvotok RH. To je dovelo do stotina tisuća ovršenih, blokiranih i ljudi koji su ostali bez vlastitog krova nad glavom. Pa me zanima ako ste to sve slušali je li vas barem malo sram? Grozdana (HDZ)** To što vi tražite da mi ovdje se sramimo pred vama to je vaš osobni problem jer vi očito u tome tražite neku svoju vlastitu satisfakciju. Ne nije me sram ničega što smo radili, jer upravo radili smo na način da se zaštiti hrvatski građanin, pa i ono što sam navela u replici ako se od 2016., 2017., 2018. pa na ovamo pomaže građanima kroz kroz silne milijarde od 25 milijardi plus sve ono što se napravilo da se zaštiti potrošače, da se zaštiti na način da su se otpisali brojni dugovi od preko milijardu i 400 samo 2018. onda mogu reći da zaista itekako se čini. Ono što postoje ugovori između građana i drugih trgovačkih lanaca ili društava to su dvostrani ugovori na koje ja ili vi ili bilo tko ne možemo utjecati, to je Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Glavašević će sad govoriti. Izvolite. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Kakva rasprava danas! Dvije teme su činile recimo većinu onoga na čemu je opozicija ovdje inzistirala. Razgovarali smo s jedne strane o tome da li uopće treba biti prodaje dugova i pod kojim uvjetima i razgovarali smo o nadzoru ili nepostojanju nadzora svih onih koji potraživanja otkupe. Postoji ogromna diskrepancija u onome što su predstavnici Vlade ne samo u ovoj raspravi, nego i u prethodnim raspravama u kojima smo se dotaknuli ove teme govorili od ministra Marića koji je kao što je i kolega Lalovac rekao na jednom aktualcu i to baš u odgovoru na zastupničko pitanje njemu jasno i glasno rekao da će se ići u zabranu prodaje dugova. Do državnog tajnika, možete to izvući, do državnog tajnika koji je u raspravi u jednome trenutku rekao da je suludo razmišljati o tome da se zabrani prodaja dugova, pa da šta bi to značilo. Mislim kako to sad mi da zabranimo dugove? No dobro, tu postoji budimo svjesni ideološka razlika kolega državni tajnik je liberal, ministar Marić to nije bio. On je bez obzira što je bio nestranački ipak bio demokršćanin recimo pa učinimo i tu nekakvu distinkciju makar ove rasprave radi. Što je rezultat na kraju dana? Rezultat je da naše građanke i građane maltretiraju kamatari i tzv. agencije za naplatu potraživanja. Maltretiraju ih. Svako malo u medijima imate nekakvu groznu priču o tome šta ti ljudi rade. Državni tajnik kaže taj nadzor radi HNB. Vujčić kada je bio tu vrlo jasno je rekao da HNB taj nadzor ne radi. Drugim riječima taj nadzor ako jedni i drugi misle da to radi onaj drugi jasno je da ga ne radi nitko. Jel' možete zamisliti Vujčića sa svojom visokom kragnom kako razgovara sa kamatarima koji su upravo otkupili neki dug kao znaš frende ne možeš ljudima kucati na vrata u pola noći, ne možeš ih petsto puta zvati ili bilo koga iz Ministarstva financija da to radi. Pitanje koje ja ovdje želim postaviti zapravo je sljedeće. Mislim jesmo li mi država ili smo dječji vrtić? Jesmo li mi država ili smo dječji vrtić ili smo ispostava banaka, kamatara, tzv. tih agencija za naplatu potraživanja? Ako smo država onda je naš posao da mi odredimo koja su pravila igre. Da naravno da želimo slobodno tržište, ali želimo tržište koje ima zdrav okvir. Još važnije od toga centralni zadatak države je zaštita i sigurnost građanki i građana. Znači dvije godine pričamo o tome kakve stvari doživljavaju naši ljudi, preko dvije godine pričamo o tome. Preko dvije godine tražimo da država napravi nešto i ne, to se ne događa. Uvijek je neka isprika čekamo direktivu, čekamo novi prijedlog ovog ili onog zakona, čekamo da se dogovorimo sa bankama i agencijama. Mislim ako ste sjeli za stol sa bankama, agencijama, kamatarima rezultat toga nije da su naši građani od sad na dalje sigurni, onda ste kolaboracionist. Onda niste nikakav, vi niste se postavili kao država da im kažete e ne možete tako. Oprost dugova. Zbog oprosta dugova je ovaj ovdje Boris Lalovac koji tu sjedi kad je bio ministar financija žestoko propatio nakon tog mandata, jer je do tad to bilo nezamislivo. I banke su se postavljale kao da će biti smak svijeta. Kada naš državni tajnik kaže da šta ćemo sa tri milijuna ljudi koji će onda doći u lošije uvjete jer će oni morati plaćati dugove nekih neodgovornih. U kojem svijetu je to točno? Svaki put kada se govori o zaštiti građana od takvih institucija koje su snažne, koje su moćne i koje apsolutno boli briga i zašto bi im bilo u interesu na kraju krajeva dok im netko jednako jak ne kaže da moraju paziti na ljude da paze na ljude. Boli njih briga tko će kupit taj dug! Oni su ga prodali za 4% u masi, oni su se riješili. A šta će biti nekom običnom čovjeku kada mu pokuca kamatar na vrata ili tzv. agencija boli iz briga. Dakle, naš je posao da odredimo pravila igre. Ako to ne radimo ljudi moji onda smo u problemu. I mi smo EU da da se referiram na vašu raspravu, mi smo EU. Mi ne moramo čekati šta se događa u EU tamo negdje, mi smo EU. Naš premijer sjedi na Europskom vijeću, mi utječemo na tu direktivu i ne moramo je čekati. Nisu je čekale ni druge zemlje. **Reiner, Željko Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovani zastupniče dobro ste rekli kada jednom ta potraživanja odu iz bilance banaka to više nije briga HNB-a i to je zapravo prepušteno tržištu. Ono što smo mi tražili da sva potraživanja koja su jednom bila financijska, koja su prolazila stroge regulative i zaštite potrošača da sada kada su se našla na tržištu i te agencije budu pod nadzorom HANFA-e. To ne mora raditi HNB, to može raditi HANFA koja će licencirati ta društva, koja će kontrolirati odakle im kapital itd. A drugo je pitanje, još je ministar Marić tamo 2016., 2017. donio porezne olakšice za sve banke koje ne prodaju potraživanja. Ja ovdje sad pitam državnog tajnika da javno kaže koliko su banke iskoristile poreznih olakšica da ne .../Govornik što znači ako nisu koristile porezne olakšice koje im je država davala, da im se višestruko isplatilo to prodati nego koristiti poreznu olakšicu, onda zamislite koji je to biznis. ja bi bilo dobro, budući da 5 godina se te porezne olakšice koriste, da kaže javno koliko, jer Vlada je tu učinila, ali banke nisu to htjele slušati. **Reiner, Ovo o čemu vi govorite je potpuno točno. Dakle banke će se uvijek postaviti kao Talijani kad igraju bunker, fejkat će faul, pravit će se k'o da mu je noga polomljena na 5 mjesta, k'o da više nikad neće trčati i oni puše tu priču pa potpisuju memorandume umjesto, kao što ste vi u vašoj raspravi dobro rekli, kažete ekipa, ovo su nam pravila igre. Nitko neće umrijeti zbog toga, osim toga, dobili ste porezne olakšice, a poseban problem je to što svi gube interes nakon što je dug jednom prodan, to je ono što je politički teret za svakoga od nas ovdje, ali osobito za ove iz parlamentarne većine jer oni ljude ostavljaju godinama na cjedilu da im kamatari kucaju na vrata i da ih agencije maltretiraju na telefon. E pa u tome je problem. Nema razloga da se čeka. To su mogli i u ovome zakonu napraviti, ne bi bio smak svijeta da su bankama propisali, samo da traže pristanak minimalno 60 dana prije prodaje duga od vjerovnika. Točka. Poštovani kolega Glavašević. Ja ne znam zašto nitko ne spominje činjenicu da HNB je odgovaran, HNB mora odobriti bankama da prodaju potraživanja. To je ono što je točno, da, HNB to odobrava. To u HNB-u odobrava osoba koja je kupila od jedne takve agencije kuću po vrlo jeftinoj cijeni i tu je problem. Ova država, ova vladajuća većina zna to, zna da nakon što potraživanja HNB odobri da ta potraživanja pređu agencijama, više nema nadzora. Postoji nadzor, je, sve, odobrili smo, otišlo je i nakon toga svi miču prste i to je ono što se traži ovdje od Vlade da regulira, da regulira onoga, zaštiti onoga koji je slabiji, a to su u ovom slučaju građani. Tog smo valjda svi svjesni. Bojan (Nezavisni)** Da. Mislim mogu se samo složiti s vama. Mislim mi smo HNB-u, svi ja mislim i ovim dužnosnicima HNB-a govorili u mnogo navrata, ali jako dobro da ste podsjetili na ovaj konkretan primjer. jasno je da problem otkupa dugova nije pitanje samo toga što pate naši građani, nego je ogroman problem i činjenica da često bude paravan za pranje novca, npr. i za razne druge zloupotrebe, ovo je jedna koju ste vi spomenuli, trgovkinja rada je drugi, samo od najnedavnijih primjera. I to su oni za koje znamo. A možemo li samo zamisliti kada netko otkupi masu dugova u kojima su građani ono, svakodnevni ljudi, šta se još od dugovanja, koje možda nismo vidjeli, a koje su ipak bitne, nađe tamo i tko ih je sve kupio i čijim novcima ih je kupio i kao što je kolega Lalovac dobro rekao, što nismo uopće gledali kakav novac i čiji novac je ušao u ovu zemlju, ali naši ljudi pate zbog toga.

jer mi cijelo vrijeme govorimo zapravo o formi i kad gledate formu ovog zakona, možete reći da je forma okej, da unutra imamo sve što trebamo imati, ali onda dođemo do stvarnog života i do sadržaja. Jedna od nekako temelji liberalnih politika je da u državu u kojoj sve funkcionira, države treba biti što manje, ja se s tim apsolutno slažem, u državi u kojoj funkcionira, uloga države treba biti što manje, ali država u kojoj ne funkcionira, onda država treba svoju ulogu prepoznati. Zamislite državu kojom se na tekućem računu jednog umirovljenika, možda se i čovjek začudio, kad je vidio da ima pola milijarde kuna ili države kad jedna gospođa koja je isto pred mirovinom, vidi čuda, njegova supruga svoje dugogodišnji obrt pletivima prebaci u otkup dugovanja. U otkup dugovanja sa jednom ozbiljnom zaradom. To je država u kojoj mi živimo .../Upadica: Da. Ovo što ste spomenuli kada se čovjek probudi sa pola milijarde kuna na računu, to je recimo sinopsis jednog fenomenalnog filma iz recimo, kraja 80-ih u glavnoj ulazi sa Eddiejem Murphyjem, znate, čovjek se probudi, čovječe, siromašan sam jedan dan, drugi dan imam pola milijarde pa onda, kako to izgleda. Mislim da taj film je čak i smisljen, manje ili više u istom obliku, tako da tu postoje već neko vrijeme u našoj zemlji mnogi elementi komičnog, da ne, kad ne bi bilo tragično, ali ovo nije film, ovo je pravi život i to jeste tragično zapravo. Ono što mene pogotovo smeta, u svim zakonima koje smo do sada imali koji se dotiču ovoga i koji mogu popraviti položaj naših ljudi je što nigdje nije iskorištena mogućnost da se to učini. U ovome zakonu koji, by the way ide u hitnu proceduru, prvo i drugo čitanje zajedno, nikome nije palo na pamet da jedan članak ubace i kažu, e ajmo samo, samo jednu stvar tražiti, 60 dana prije prodaje duga, ne odmah kad diže kredit da mora potpisati pod ono, sa zavrnutom rukom, samo da da pristanak da se dug preda dalje.

Nažalost mi smo ovdje donijeli zakone koji rade odnosno koji govore kontra članaka u drugom zakonu. U jednom zakonu piše tko radi kontrolu prilikom prodaje nekretnina, govorimo o pranju novca, a onda kad prodajemo, govorimo o Zakonu o prodaji nekretnina, onda ne želimo definirati da one iste osobe koje moraju kontrolirati porijeklo novca, sklapaju te ugovore odnosno donesemo zakon gdje imamo zastaru 5 godina za ispitivanje porijekla imovine. I što se dešava? Dešava nam se ono što nam se dešavalo upravo sada u proljeće. Ljudi iz INA-e su pokrali novac, kupili su nekretnine, a da ih nitko nije pitao odakle im taj novac. Bojan (Nezavisni)** Hvala gospodine potpredsjedniče i hvala vam kolega Pavić. Znate šta je najbolje u cijeloj ovoj priči, da mi sad moramo tu nešto čekati i da neku veliku mudrost moramo tražiti bilo iz europske direktive ili evo razgovarati mjesecima i godinama sa bankama, kamatarima tzv. agencijama da bismo iznašli nekakvo rješenje. To ko da će biti svima ono ok. Nije točno. To i druge zemlje su regulirale. U Hrvatskom saboru postoji knjižnica u kojoj samo kažete, e molim vas možete li molim vas pronaći kako su druge zemlje članice EU regulirale ovo pitanje, odete na šalter, postavite pitanje, kroz par dana dobit ćete izvještaj i vrijedni ljudi koji su plaćeni između ostaloga za to će vam dati dobru pripremu za ovu raspravu. Dakle, ova priča koju slušamo da se nešto jako mora čekati to ne drži vodu, to uopće ne drži vodu. Jel Njemačka čekala, jesu druge zemlje čekale? Svako je to riješio na neki svoj način sa premisom da mi smo država, mi ćemo vam reći kako se to radi. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će govoriti poštovana zastupnica Sanja Radolović. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovane kolege i kolegice zastupnici, ako nekome do danas nije bilo jasno koja je razlika između HDZ-a i ljevice i centra danas vam je potpuno jasno. To smo vidjeli u izlaganju državnog tajnika i u izlaganju bivšeg ministra financija Borisa Lalovca. Koje je bila osnovna i temeljna razlika koju građani RH moraju znati? Jedan je doslovce samo što nije jadan suzu pustio i cijelo vrijeme uzvikivao jadne banke, dok je drugi govorio jadni građani. To je danas osnovna razlika koju svi moramo znati da HDZ brani banke, a ljevica i centra brani građane. To je osnovna i temeljna razlika demokratskih vrijednosti koje mi danas smo ovdje imali prilike slušati. HDZ voli da zaboravljamo, međutim ja ću danas opet podsjetiti ono što sam više puta pitala o prešutnim prekoračenjima, nezakonitim prekoračenjima koje su komercijalne banke otjerale u dužničko ropstvo velik broj naših građana. Bilo je milion i 800 tisuća korisnika prešutnih prekoračenja. HDZ, HNB i Ministarstvo financija koji su se pravili gluhi i slijepi žele da to zaboravimo. No, ja ću podsjetiti opet o nezakonitom institutu prešutnih prekoračenja za koje HNB kao regulator na tržištu nije napravio apsolutno ništa, a bogme niti Ministarstvo financija što smo danas dobili i ovdje potvrdu od samog državnog tajnika. Podsjetit ću da su Vlada RH, HNB i 13 banaka potpisali memorandum o novim pravilima prekoračenja koji će stupiti na snagu 30. lipnja 2023. godine, međutim treba podsjetiti kako je do toga uopće došlo. Kako je regulatoru HNB-u propustilo reagirati na milion i 800 tisuća korisnika koji zapravo ni krivi ni dužni bez da ih netko pitao su završili u dužničkom ropstvu i pitanje je što će se na kraju s njima dogoditi, što će biti sa tim 30. lipnjem 2023. godine. Državni tajnik ovdje je rekao da mi smo spasitelji, mi smo se založili za građane, nismo dozvolili da se sad ta prešutna prekoračenja prodaju agencijama za naplatu potraživanja. Međutim, što ste radili 4 godine? Što ste radili 4 godine kad imamo podatak službeni kada je evidentno da od 2018. godine do 2019. godine su banke masovno migrirale dopuštena u prešutna prekoračenja. Da je 2019. godine već 90 i posto, 95% svih prekoračenja bilo prešutno. Koja je osnovna razlika? Da ponovimo gradivo, dakle na dopušteno prekoračenje primjenjuje se ograničenje efektivne kamatne stope koja sada temeljem zakona iznosi 7,31%. Kod prešutnih prekoračenja s druge strane ne postoji takvo nikakvo ograničenje postoji samo ograničenje maksimalne nominalne kamatne stope od 7,97%. Ali najbitnija je razlika da su se na to nezakonito dodavale još bankovne naknade, da uopće nije bila procjena kreditne sposobnosti građana i prvo i osnovno da ih uopće nije pitalo da li žele ili ne žele tome pristupiti. Rekli su mi neki građani, pazite sad ovo, da su znali odlaziti u banke gdje kada napokon su nekako stasali na financijsku, zdrave financijske noge izričito su tražili od svoje banke da im jednostavno ne dozvoli više ulazak u minus i znate kako je to funkcioniralo, 2-3 mjeseca banka im ne bi dozvoljavala ulazak u minus i onda bi im se samo pojavilo opet prekoračenje koje nisu niti pisanom suglasnosti zatražili, niti na bilo koji drugi način. Da tako je funkcionirao naš regulator i dobro je rekao prije kolega Lalovac, meni je drago da smo sad to razjasnili ovdje da HNB ima doslovce uvid u svaku pojedinačnu transakciju koju komercijalne banke provode, svaku pojedinačnu broju koja se vrti na tržištu. Treba reći da se danas u prešutnim prekoračenjima vrti oko 6,3 milijarde kuna, a njihovo reduciranja prisilit će dobar dio korisnika na prisilnu štednju na koju nisu bili niti spremni, niti nisu znali da će im se to dogoditi. Također što treba reći? Treba reći da HNB danas nije nikakav regulator tržišta, a Ministarstvo financija kao i država koja bi zapravo trebala brinuti o financijskoj pismenosti svojih građana su apsolutno u tome podbacili. je dakle tek reagirao kada je utvrdio da je 95% svih prekoračenja prešlo u prisutna koja su u prosjeku 30% skuplja od onih dopuštenih, a nerijetko iznose do 30% mjesečnih primanja naših građana. (HDZ)** Repliku ima poštovani zastupnik Lalovac. **Lalovac, Boris (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice govorili ste o dopuštenim prekoračenjima i znate šta mi se postavlja jedno pitanje. Država zamrzava cijenu hrane, tu se može pokazat na tržištu mi ćemo zamrznut da ne pada, da građani ne uđu u nekakve teže probleme. Zamrzava cijenu energenata struje, plina itd., a ne žele onaj dio jel inflacija nagriza dohodak, građani moraju ući u dodatne minuse, imaju rizik preprodaje tih potraživanja, vamo sve zamrzavaju, štite građane u tom jednom dijelu, međutim vamo puštaju, apsolutno popuštaju i kažu radite šta god hoćete. Jel to konzistentna politika? Ako dovodite te mjere onda recite gledajte ljudi ovo je sad izvanredno stanje energetsko, svi imate zabranu, ne možete to radit. Jel ako država podmeće leđa ne vidim razloga zašto bi se bankama pogodovalo da prodaju …/Upadica Reiner: Hvala./… građanima potraživanja po 10% njihove vrijednosti. Hvala lijepo. **Reiner, Željko Zahvaljujem na pitanju i opet ponavljam tu se vidi osnovna razlika između vašeg izlaganja i državnog tajnika, vidi se da vi tu brineta za građane dok on uzvikuje jadne banke i bankama se konstantno pogoduje. Tu bi se osvrnula na ovaj drugi dio i Prijedlog zakona o stambenom kreditiranju kojeg se nisam niti stigla dotaći jer zaista mislim da je bilo neprimjereno uopće objedinjavanje ovih rasprava o ovako dva bitna zakona. Tu se vidi da su nam građani prezaduženi, što se tiče i samih stambenih kredita, ali također bi tu spomenula da je dobar dio građana koji je imao svoju ušteđevinu to krenuo sve pretvarati možemo reć u kupnju stanova i nekretnina i da smo opet doveli one siromašnije slojeve društva, tu mislim primarno na studente koji si ne mogu priuštiti niti najam u stanovima doveli su do toga da nam svaki treći građanin, svaka treća nekretnina na obali posjeduje stranac i doveli smo do toga da nam fali preko 10.000 mjesta za smještaj studenata budući da imamo jednostavno inflaciju kupnje stanova zbog toga što se građani boje svega ovog što ste vi naveli. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovana zastupnice, jednostavno ne mogu se oteti dojmu da se ovdje radi zapravo posao namjerno jer nemoguće je da ne postoji mogućnost da se napravi definira u zakonu jedan članak koji će reći da banka mora nešto poduzeti prije prodaje potraživanja. Što poduzeti? Da prije toga razgovara i pregovara sa klijentom. Danas se to ne radi, klijente se stavlja pred gotov čin. Nemojmo zaboraviti što se dešavalo sa ovrhama prije 7,8,9 godina kad vam je neko sjeo sa ovrhom automatski su vam skidali novac sa računa, blokirali račune itd., itd. Danas to nije slučaj, danas se novac stavlja na prijelazni račun pa klijent još uvijek ima vremena reagirati 60 dana. Zašto se nešto tako ne napravi u zakonu g. tajniče? To je pitanje za tajnika, to je pitanje za vladu gdje se takve stvari mogu definirati i onda banka ne može prodati dug bez da se to klijenta o tome obavijesti.

pa kako ste to mogli stavit u ovaj memorandum za prešutna prekoračenja, zabranili ste da prodaju prešutna prekoračenja agencijama za naplatu potraživanja, a kako to ne možete napravit sa ovim drugim? To je sukus cijele stvari i cijelog odgovora. Zahvaljujem.

dakle prešutno vi na nešto pristajte je tako zanimljiva, ali ja mislim da u ovoj sabornici trebamo otvoriti i sljedeću temu, temu gdje mi … činjenica i gdje smo svjedoci povećanje cijene nekretnina koje se kupuju nije povećanje svud i pitanje je novaca kojem se kupuju te nekretnine, pitanje je kontrole novaca koji dolazi ovdje jer neko ko pere svoje novce je spreman nešto što vrijedi 100 platit 200 i da ne trepne jer na taj način pere. Dakle, vi ste ovdje u jednom odgovoru govorili o nekretninama koje su na more koje su kupili stranci i ostalo, dakle nama je uvođenje eura povećalo vrijednost nekretnina za domaće stanovništvo neće biti u mogućnosti, ali pri tom sigurna sam da se tu otvara i problem pranja novca. Hvala lijepa. Sanja (SDP)** Zahvaljujem na vašem pitanju. Da, upravo je nedavno prije nekoliko dana izašlo veliko istraživanje kojim se utvrdilo da zapravo svaku treću nekretninu na našoj obali posjeduju stranci, a treba reći da smo mi kao Hrvatska zemlja u kojoj je najviše mladih u EU živi još uvijek s roditeljima

mislim da to banke dovoljno ne reguliraju, ja samo čekam kada će opet nastavno na slučaj švicarac, nastavno na ovaj slučaj prešutnih prekoračenja, nastavno na slučaj financiranja Agrokora od banaka kada će upravo nešto ovako opet izaći na vidjelo i HNB će jadan reći kao regulator mi nismo vidjeli, mi nismo čuli i to je jednostavno sukus svega što smo danas ovdje zapravo i raspravljali. Poštovana kolegice kao što ste rekli regulator nije bio svjestan ovog problem, bio je svjestan ali nije reagirao dok iznosi tih prešutnih minusa nisu narasli na izuzetno velike iznose i tek kada su se pojavile informacije koliko su sve kamate na takav prešutni minus. Ono s čime se slažem s vama da je to veoma skandalozno, pogotovo u ovoj situaciji kad su građani zbog krize i poskupljenja bili prisiljeni posezati u minus na tekućem računu da bi uopće preživjeli. Opravdanje HNB-a da je na to gledao blagonaklono kako bi se građanima pomoglo u krizi je u najmanju ruku neukusno jer pustiti nekog da se zadužuje po kamati do 17% da bi mu se olakšalo preživljavanje najmanje je što se očekuje od ove institucije koja bi se trebala brinuti o interesima hrvatskih građani. Kao što ste i sami rekli ljudi ulaze u jednu vrstu dužničkog ropstva da bi preživjeli, a pitanje je da li se uopće iz toga mogu izvući. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Da gledajte HNB je prvo tvrdio da je to zakonito, banke su iskoristile love u mutnom, iskoristile su rupu u zakonu međutim znakovita je onda izjava zamjenice guvernera koja nakon što je to doseglo možemo reć kriznu jednu točku, nakon što je došlo niz prijava kada je u vremenima covid krize su se smanjile te transakcije, e onda je HNB reagirao i zamjenica guvernera je pazite rekla citiram da to što su komercijalne banke radile da to nije bilo zakonito, dok su guverner i ekipa govorile naprosto šta ćemo mi jadni, mi ne vidimo, mi ne čujemo, nemamo nikakve mehanizme, to treba vladu, to treba Ministarstvo financija, nama su ruke jednostavno zatvorene, tako da mislim da tu ovoga se opet opet prebacuje loptica s loptice na Ministarstvo financije i HNB da se oni loptaju, a u konačnici su građani ti koji opet ispaštaju. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada idemo na završna izlaganja klubova zastupnika, prvo u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a poštovana zastupnica Dalija Orešković, izvolite. Zahvaljujem. Počet ću ovo završno izlaganje sa jednim pitanjem ovdje predstavnicima vladajućih struktura, a ono glasi otprilike ovako. Većina tvrtki i Agencija za otkup potraživanja osnovana je sa temeljnim kapitalom od 20 tisuća kuna. U razdoblju od 2010., pa nadalje te agencije tako osnovane sa minimalnim temeljnim kapitalom otkupile su 40 milijardi kuna potraživanja godišnje, pa pitanje glasi, je li bilo koje nadležno tijelo u RH, HNB npr. ili Ministarstvo financija provjeravalo porijeklo tog novca, dakle radi se o 40 milijuna, godišnje koje je neko unio u hrvatski platni promet, jel tako, pa me zanima je li utvrđeno, je li provjeravano, je li taj novac čist ili je to prljav novac? Ako je to bio prljav novac je li onda normalno da je s takvim novcem, s tako otkupljenim potraživanjima došlo do stotina tisuća, stotina, da tisuća naših građana koji su ovršeni, blokirani i deložirani iz svojih domova?

Iz perspektive i iz kuta gledanja hrvatskih građana hrvatska država ne služi samo tome da se uskladi sa EU obavezama, nego bi našim građanima trebalo osigurati i onu zaštitu koja njima treba, a ključni problem ova dva zakona su upravo ti otkupi potraživanja, dakle zakoni i pravni sustav stvorili su sivo tržište, stvorili su pranje novca i kamatarenje nad hrvatskim građanima i to je postalo legalno stanje, dakle siva zona postala je nešto što je legalno ušlo u financijski krvotok naše zemlje. A to što je glavni problem ova dva zakona HDZ-ova vlast očito ne vidi i ne čuje ili za rješavanje tog problema nema znanja, nema volje. Prijedloga je bilo, čuli smo ih i danas tijekom rasprave. Ono što smo također čuli čuli smo da to nije predmet ovih izmjena i dopuna zakona, pa čak niti samih izvornih zakona kao takvih. I svaki puta kada takva tema dođe na dnevni red čujemo jedan te isti odgovor, dakle nije pitanje tehnike, nije pitanje pod kojim ćemo zakonom uvesti neke odredbe nego je pitanje postojanja političke volje, a očito je nema jer čak ni ovo znanje nije problem, čuli ste neka od mogućih rješenja. Ne vidim razlog zašto, a kažem ne mora nužno to biti jedini način, ali primjerice zašto se banke ne bi obvezale da kada žele otpisati svoje potraživanje, kada ga žele prodati nekoj od takvih mutnih agencija ne ponude prvo i dužniku da zatvori svoje dugovanje pod tim istim uvjetima. Odgovor kojeg smo čuli od g. Čuraja glasio je da bi to stvorilo novi problem, dakle rješavanjem problema građana koji su se našli u situaciji da ne mogu više plaćati svoje kredite povećali bi cijenu kredita i kamatne stope onim drugim građanima koji uredno ispunjavaju svoje obveze. To je točno, dakle rješavanjem jednog problema stvara se drugi, ali to ne znači da se taj drugi ne može riješiti. Ne postoji niti jedan razlog zašto ne bismo banke obvezali da budu malo odgovornije odnosno da same nose rizik svojih loših kreditnih ocjena. To i sami znate, a zašto to od njih dosada nismo tražili, zašto im se pušta da onako zavodljivo građane uvedu u kupnju njihovih bankarskih proizvoda, ali kada se lakomisleno ti građani, a zavedeni su bili, nađu u situaciji da dalje ne mogu onda država od toga ko Poncije Pilat pere ruke i kaže krivi ste si sami, pa krivi su si i bit će krivi dok god je HDZ na vlasti, a građani su ti koji su ih birali, ili HDZ ili Hrvatska, hvala. U ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka završno će govorit poštovana zastupnica Sandra Benčić, izvolite. **Benčić, Sandra (Možemo!)** Zahvaljujem. 40 milijardi kuna vrijedno je tržište potraživanja, dakle trgovinom potraživanjima, nenaplativim potraživanjima ili rizičnim plasmanima, kako ih god želimo reć u RH. To nisu samo banke da se razumijemo ili kreditne institucije koje trguju svojima nego tu ulazi zapravo cijeli spektar nenaplativih potraživanja, velik dio je recimo od Telekoma ili od nekih drugih tvrtki itd., međutim to je ogromno tržište vrijedno 40 milijardi kuna i na tom ogromnom tržištu vrijednom 40 milijardi kuna država nije našla za shodno da to tržište regulira, niti onoliko koliko pekare regulira, znači svaka vaša pekara u vašem kvarta, svaki vaš frizerski salon, pa svaki kiosk je reguliran više nego što su regulirane Agencije za naplatu potraživanja u Hrvatskoj i to je fakat. Kada sam vas pitala ovdje i nisam dobila odgovor, očekujem odgovor koji je to mehanizam u Hrvatskoj koji omogućuje nadzor nad time da kada se građaninu proda njegov kredit nekoj trećoj osobi odnosno kada taj ugovorni odnos koji je imao s bankom izađe iz sigurnog okruženja banke, jer banke jesu regulirane zaista, kad izađe u tu drugu zonu kod kamatara Pere Perića ili neke agencije koja je kupila njegov dug, tko je taj tko može nadzirati je li dužnik došao ili nije došao u nepovoljniji položaj? Kome se građanin može žaliti i koje su posljedice toga ako je došao u nepovoljniji položaj? Nitko ljudi. Vujčić vam je ovdje rekao da oni to ne mogu nadzirati. Nema agencije od svih agencija koje imamo u RH koja to ima u opisu svojih ovlasti. Ne radi to ni Ministarstvo financija. Ali pitajmo se još jednu dimenziju što radi porezna? Šta radi Porezna uprava? Kako mi znamo kada se netko pojavi na tržištu sa 10 miliona kuna i kupi potraživanja od Dalekovoda npr. i taj neko se zove firma 3D Rada i trguje koncima i ovim za kukičanje, kak mi znamo od kud toj 3D Radi 10 milja kuna? Jel razumijete da je ovo polje u kojem se naveliko pere lova, na veliko i mi ga nismo regulirali. I sada imamo priliku jednu dimenziju tog tržišta regulirati, samo onu koja se tiče prodaje kreditnih plasmana kreditnih institucija. Kažem kreditne institucije su ok regulirane, problem je kad se potraživanje s kreditne institucije prodaje na ovo sivo tržište. Pa hajmo onda barem za taj dio građanima olakšati život i usvojit mi smo dali prijedlog amandmana po Članku 196. Poslovnika da imamo pravo predlagati amandmane i na ono što ne ide u izmjene ako se radi o provedbi određene ustavne odredbe, a ovdje se radi o pitanju činjenice da je Hrvatska socijalna država, dakle Članak 1. Ustava i vrijednosti, najviše vrednote Ustava Članka 3., a to je socijalna pravda. Pa hajmo taj amandman, evo ne morate usvojit naš, ne morate usvojit naš, napišite svoj mi ćemo ga podržat, glasat ćemo za njega. Stavili smo amandman koji kaže da se kupoprodaja pojedinog ugovora o stambeno potrošačkom kreditiranju ili u drugom zakonu o potrošačkom kreditiranju da je moguća samo uz pismeni pristanak dužnika i samo u slučaju kada je stjecatelj kreditna institucija u smislu Zakona o kreditnim institucijama. Zašto? Jer u tom slučaju regulatorno okruženje i odnos prema dužniku ostaje isti. Dakle, ak Zagrebačka banka proda Privrednoj banci regulacija za vjerovnika ostaje ista i garancija njegovih prava ostaje ista. Također smo u amandman stavili tko je još garancije i informacije kreditna institucija građaninu mora dati kada ide u kupoprodaju plasmana i da ne smije tražiti njegov pristanak prije 60 dana prije prodaje tog duga da ne bi bilo da je to ucjena za dobivanje kredita. To možete evo kažem vam u kakvom god obliku želite i vi predložiti ako zaista postoji politička volja u ovoj zemlji da a) onemogućimo pranje novca i b) da ne onemogućimo pranje novca kroz doslovni, doslovno financijski teror nad našim građanima. I ja sam sigurna da značaj dio zastupnika HDZ-a razumije o čemu se ovdje radi i da ne pristaju zapravo apriori na takvu praksu. Pa dajte dogovorite unutar stranke …/Upadica: Hvala./… da jednom zauvijek ovome stanemo na kraj. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata završno će govorit poštovani zastupnik Zvane Brumnić. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege, ovo završno bi trebalo biti jako kratko ovo su u stvari bila jedan zakon sa 4 članka i jedan zakon sa 8 članaka u kojima se de facto ne mijenja ništa od onoga što se tiče naših građana. Mijenja se ono što ajmo reći na neki način štiti banke, a to je kamatna stopa koja ide in favorem bankama, a sve ono što je u proteklih godina uočeno kao problem u odnosu građana i banaka odnosno kreditora se ne dotiče. Kaže se živimo u tržišnoj ekonomiji, a to je tržište to je ovo, to je ono odnosno država ne ispunjava svoju zadaću. To je ključni zaključak ove rasprave. I zato neovisno što se ovdje mijenjaju 4 članka koja se u stvari vežu isključivo na Zakon o uvođenju eura ja ću glasati protiv ovoga jednostavno da pokažem da ova vlada nije napravila ono što se od nje očekuje. Da nije ono čega je svjesna. Državni tajnik je ovdje nekoliko puta rekao da je u potpunosti svjestan svih ovih problema koje govorimo ali eto oni traže rješenja odnosno rješenja su negdje drugdje, rješenja su u tržištu, nikad nisu rješenja zaštite slabijih u tržištu. Rješenja su u HNB-u. Ja moram priznati ovo je prvi saziv sabora koji dosta oštro gleda na taj HNB odnosno uočava sve ono što HNB ne radi, a trebao je raditi. Ja sam rekao ovdje u svoj replici taj HNB odobrava da kreditna institucija proda potraživanja agenciji. Taj HNB je to odobrio trebao je pregledati kredite i moguće je da je u prvom valu mogao zaključiti da je to tržišni odnos, ali već u drugom koraku je trebao shvatiti da to nije isključivo tržišni odnos i trebao je predložiti vladi da treba nešto promijeniti. I na kraju umjesto da se premijer bavi neprijateljima i viđanjem bijelih miševa bilo bi bolje da vidi kako građani žive i pokuša one stvari koje su u njegovoj ingerenciji riješiti i popraviti. To je ono što bi bio zadatak vlade, ja ju pozivam da radi svoj posao. Evo, hvala lijepo. Hvala predsjedavajući. Pa evo i u ime Kluba HDZ-a samo par crtica nakon ove rasprave koja evo nekako za razliku od ostalih zakona koji su tzv. zakoni u paketu paketu izmjena zbog uvođenja eura. Ovaj zakon je pobudio ipak pozornost saborskih zastupnika i nije prošao onako tehnički kako možda prolazi većina tih zakona. Naravno zašto je tomu tako, pa vjerojatno zato što kad pričamo o potrošačkom kreditiranju velik broj naših sugrađana zapravo vezan je na odredbe tih zakona. Čuli smo evo i od kolege Lalovca zapravo koji je to broj, broj kredita, broj ljudi koji su u takvim odnosima i koliko je to u milijardama kuna na bankarskom tržištu. Čuli smo uvodno od predlagatelja, od državnog tajnika ono što je nekako najbitnije hrvatskim građanima da u u noći sa 31. prosinca na jutro 1. siječnja zapravo trebalo bi ostati sve isto ako ne i biti povoljnije što se tiče otplate rata kreditima, da li su bili krediti vezani klauzulom za neku od valuta, najčešće je to euro ili su krediti bili kunski, kamatne stope ne bi trebale znači ići prema gore, eventualno prema dolje. Za one koji su u fiksnim kamatnim stopama ostaje, ostaje kako je bilo. Druga stvar oko koje se ovdje dosta raspravljalo je zapravo taj institut ustupa tražbine, nekako je ta tema i preuzela današnju raspravu iako nije zapravo dio predmeta izmjene ovih sad zakona, ali tematika opet nekako ajde i koja ima senzibilnost javnosti s obzirom da opet da velik broj naših sugrađana koji se našao poteškoćama sa otplatom kredita i koji su se susreli možda sa situacijom kad je kreditna institucija nakon što je kredit postao nenaplativ odlučila pod navodnicima reći ćemo preprodati njihovo potraživanje. Čuli smo i od državnog tajnika i ja se slažem da to područje trebamo izregulirati, ovdje moram jasno reći i napraviti neke razlike. I ja osobno ne mogu se zapravo složiti sa nekim od prijedloga koje smo čuli ovdje, a to je npr. da dužnicima se mora ponuditi da otkupe, da mogu otkupiti svoje potraživanje uz onaj neki diskont kako otkupljuju ili agencije ili nekakve osobe, to bi onda u praksi značilo svi bismo pustili naše kredite da odu nenaplaćene i onda bismo ih preuzeli za ne suludo, nema veze sa nekom zdravom tržišnom, sa zdravom tržišnom logikom. Onda opet čuli smo primjedbe kako zapravo zato što se ta potraživanja su ustupljena odnosno prodana da zbog toga su ljudi blokirani i ovršeni. Ljudi su prije toga bili blokirani, upravo zato što su bili blokirani i ovršeni što nisu mogli plaćati svoje dugove su ti krediti odnosno ta potraživanja prodana, tak da opet pravim razliku, nisam ovdje advokat ni banaka, niti Agencija za naplatu potraživanja, niti kako ste rekli, kamatara Pere Perića.

na strani dužnika, da su oni, oni koji su zapali u probleme da su oni uvijek sveci, a banka odnosno vjerovnik, onaj ko posuđuje novac da su oni nekakve babe roge koji su tu najgori i koji su uvijek negativni igrači na cijelome tržištu. Da se razumijemo kako bismo imali gospodarstvo moramo imati i normalan i financijski sektor i banke koje su, koje imaju novaca, koje su likvidne, koje su kapitalizirane, koje će bit u stanju imat dovoljno novaca za financiranje i građanstva i države i poslovnog sektora i, i ovdje isto može jedno pitanje koje se i na nekim mnogim drugim zakonima provlači je taj odnos vjerovnika i dužnika. Niko ne priča o zaštiti vjerovnika, ovdje opet kažem malo je nezgodno da ne ispada da sam ja advokat banaka, ali tko govori o vjerovnicima. Uvijek treba nać nekakav pravilan balans u zaštiti između vjerovnika i dužnika. Svi smo se nekako složili da treba to možda bolje regulirat odnosno regulirati ubuduće. Evo nadamo se da ćemo vrlo skoro i imati takve nekakve prijedloge ovdje i u ovom visokom domu.

Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Dozvolite da u ovom drugom obraćanju nakon vaših izlaganja odgovorim i da ne bi zbilja bilo da neki ovdje ustvrde da je nešto ostalo neodgovoreno s obzirom da se nisam prije javljao, nisam ni mogao odgovoriti na vašu raspravu onda. Pa krenimo redom, uvažena zastupnica Antolić Vupora dakle dala je konkretan prijedlog da regulaciju preuzme HANFA. Naravno o tome smo razmišljali, tu bi trebalo ić u izmjenu niz zakona, pa jednim i Zakona o samoj Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih institucija, pitanje je koliko i kako bi to bilo stvarno, stvarno učinkovito s obzirom na djelatnosti i na ono što same agencije rade, da li se tu može uopće govoriti o nekim financijskim institucija, ali dobro. Prijedlog nije nešto što mi nismo sami već razmatrali i to u nekom dijelu je nešto konkretno. Uvažena zastupnica Vukovac se ne razumije/…sami zakon, istaknula samu upitnost, ništa specifično. Uvažena zastupnica Juričev-Martinčev, praktički zahvaljujem na, na, na, na izlaganju. Uvaženi zastupnik Dreter dakle mislim da, tu bi se složio s vama da zapravo vi ste se dotakli jedne teme financijske pismenosti kad govorimo o nuđenju, o reklamiranju što ste spomenuli, o sitnim slovima dakle da tu trebamo i moramo i mi kao vlada dapače i Ministarstvo financija podići razinu djelovanja prema postizanju veće razine pismenosti jer to je jedan od pred, preduvjeta kako ne bi kasnije došli naši građani u probleme i tu se možemo apsolutno složiti. Uvažena zastupnica Benčić u dvije interacije dakle pa možemo kreniti redom. Pitala je vezano uz javnu raspravu 28.7., 11.8. zašto 28.7. zato što je ugovor 12.7. na kojeg smo vezali Zakon o euru kreće se cijela procedura kada se donese odluka na vijeću ministara financija EU, dobije se svojevrsno zeleno svjetlo, tada kreće cijela procedura. Da je bilo ranije, bilo bi ranije, ako je 12.7. to doneseno onda i ovaj datum je svrsishodan da se sve stigne i napraviti. Naravno hitno postupak 15 dana, ne 30 dana tehničke su izmjene. To sad da se ostavi više vremena da se nešto netko sazna o čemu se radi ili ne o tom potom, to se može komunicirati. Tema ono što stvarna promjena i razloga zašto danas ovdje raspravljamo to je vezano uz referentne stope i tu je uvažena zastupnica Benčić stavila određeni disparitet pribojavajući se da će sada kamate na depozite biti a kamate odnosno referentne stope koje se uzimaju biti veće kada se izdaje taj isti novac. Međutim, generalno gledano i to bi odmah povezao sa uvaženim zastupnikom Lalovcem koji je isto tako problematizirao zašto ne ostavimo NRS za euro kao takav. Generalno prvo i na depozite se veže i prosječna kamata na depozit odnosno EURIBOR dakle nije točno da banke ne uzimaju nikakve parametre kod ugovaranja kamate na depozit. Kada vi ugovorite, oročite nešto dugoročno, 12 mjeseci, 24, 36 onda se parametri dogovaraju koji se gledaju u formiranju kamate koju ćete vi dobivati na to. Dakle, nije točno da je to netko izvlači onako iz prsta. Do sada su bile niske …/Govornik se ne to je svima jasno. Na EURIBOR su bile veće odnosno pardon niže nego što je bio NRS na kunu i ove druge, znači čak je bio EURIBOR povoljniji. Zašto EURIBOR cijelo vrijeme? Zato što se jednostavnije može usporediti, to sam rekao, najtočnije odražava stvari i trošak financiranja na međubankovnom tržištu i u svim članicama eurozone samo je EURIBOR. E sad situacija na tržištu je takva kakva je i kad ju što preporučit, da naravno, preporučiti za sve buduće kredite koji su vezani uz EURIBOR a imamo ovakvu situaciju na tržištu, ne samo gospodarske nego i geopolitičke i sve druge moguće krize i ugroze da se fiksiraju kamate i da se ide u obavezno probati dobiti fiksnu kamatu i taj onda rizik se svede na minimum što ne znači kod dugoročnih kredita na 30 godina da će se to isplatiti. Osobno ja sam išao logikom fiksiranja pa sam imao dugi niz godina daleko višu kamatu koju sam plaćao nego što je bila na tržištu, ali onda uvijek kao što sam i ja napravio možete refinancirati i uzeti ono povoljnije, kada vam je promjenjiva, a sve raste gore teško da ćete dobiti refinanciranje na niže ili eventualno na fiksni opet će biti više. Tako da to je stvar rizika, ja sam možda bio nekome budala jer sam 4-5 godina plaćao daleko veću kamatu nego što je bila, međutim kad je …/Govornik se ne razumije./… uvjeti na tržištu spustili, refinanciranjem sam je prepolovio opet na drugu fiksnu pa sada sam ispao kao jako pametan, evo sad se raste gore, možte mislit. To je stvar rizika, to je stvar onoga kako procjenjujemo i to je stvar onoga financijske pismenosti što zapravo to znači. Tako da generalno gledano i opet da imamo NRS na euro koji se tako temelji to ne znači da nas neće to dokačiti EURIBOR ne može se dogoditi da EURIBOR raste na dugoročno govorimo, ako gledamo 12 mjeseci 3%, a da će ovo biti na ispod 1%, neće i ovo će pratit, oće biti prvih 6 mjeseci, ali će nadoć opet sve na isto, a iz ovih razloga su kolege ih HNB prije svega tako i to isto razmatrale i sad radile određene izračune i projekcije, međutim ovo se napravilo kao najbolji način. Što se dalje tiče, vječite sada, ne vječite nego ove teme uvažene zastupnice Benčić slabiji položaj, tko to kontrolira. Ja sam rekao ovdje zakonom je izričito navedeno, nije to ja reko jedno HNB kaže drugo, nema tu tko je šta rekao. Ima ono što u zakonu piše. U zakonu piše da HNB nadzire kreditne institucije i u zakonu piše da kreditna institucija kod prodaje potraživanja uvjeti koji su napravljeni dakle i kamatna stopa, glavnica i sve ostalo ne mogu se mijenjati. I vjerojatno se i ne mijenjaju, ali način na koji ovi rade i to utjeruju e to je onaj problem glavni. To je glavni problem. I HNB pogleda ugovor o prodaji potraživanja i odobri ga, dakle oni odobravaju te ugovore gdje se vidi da su jednaki uvjeti barem kod prodaje koji se prenose dalje, e sad onda nastaje problem što dalje. I to se slažem i apsolutno da i ja sam ovdje i rekao da iduće godine mi to je u planu da zakonski reguliramo. Zašto ne prije 2, zašto ne prije godinu? Prvo smo sudjelovali na radnim skupinama kroz europsku direktivu da se usuglasimo na razini svih europskih država gdje isto to nije regulirano nota bene, a ovdje smo čuli kao svi su drugi sve regulirali, nisu, pa onda da to i napravimo kod nas. Što još, dakle uvaženi zastupnik Lalovac, mislim da sam to odgovorio on je postavio konkretan primjer, mi smo tek odnosno 2021. je znači sad, ja ovdje mogu reći vlada, ajmo reći ovako. Dakle, ja neću biti nikakav i nikad nisam bio ni u političkoj pa ni profesionalnoj karijeri politički oportunist i sada vama ovdje docirati da je vlada šta 21 milijarda, 4 milijarde, otpis dugova, FINA kod naplate ako 6 mjeseci nije bilo uplate da se nema više poduzimati naplata. Znači niz stvari, porezne olakšice, sad ćemo se mi ovdje se hvaliti i super smo mi sve napravili. Ma dok i jedan još ne živi kako treba imaš zadatak što raditi, da. I cilj je zapravo problem i blokiranih i svih drugih je riječ u uzroku, a ne u posljedici. Idemo rješavati uzrok, to je ono što sam reko, preko 14% smanjuje se udio NPL-ova dakle očigledno idemo poboljšati općenito ekonomsko stanje i standard naših građana da ne dolaze u priču ovu koju je, to je rješenje, a onda regulirati ovo apsolutno da. Apsolutno da nema spora pitanje je samo kako i što će to značiti. Pitao me uvaženi zastupnik Lalovac kroz repliku vezano znači 2021. smo donijeli da sva, otpisi svih potraživanja banaka ne moraju, ne podliježu porezu na dobit nego se ulazi kao rashod što njih stimulira da ne prodaju potraživanja. I to se donijelo, sad točno 2021. nisam još gledao sad tek dolaze izvješća pa ćemo vidjeti koliko je to točno možda i de facto negdje i postoji pa ćemo izvući taj podatak nemam ga na pamet. Ali to nije 2016. napravljeno nego 2021. u petom krugu poreznih reformi. Uvaženi zastupnik Glavašević, bivši ministar Marić da rekao je prodaja minusa ne ukupna. Uvaženi zastupnik evo provjerio sam … međutim ovo kako neki vole biti jako pametni i reći ne slušate me ne gledate me nemojte igrati na mobitelu ovaj provjeravali smo upravo i pitao sam uvaženog zastupnika Lalovca on je rekao da ja sam pitao kad je pitanje prešutnih i to je točno bilo striktno rečeno za prešutne minuse. Zašto? Zato što oni neki nisu ni znali zato što je to riječ o najugroženijima i generalno tu treba regulirati i regulirali smo to u memorandumu koji ću kasnije nešto malo više spominjat s obzirom da sam ja osobno na tome radio, pa mi je onda najpoznatiji. Nadzor tko to misli, to sam riješio nema tu ko šta misli nego zakon je vrlo jasan što se tiče toga. Mi smo EU, pa da mi smo sudjelovali u donošenju ove direktive, mislim da je to apsolutno više nego jasno. Uvažena zastupnica Radolović, dobro, ja sad opet kažem mogu govoriti da ja ovdje želim zaštititi sve buduće, sve sadašnje mlade obitelji koji se žele stambeno žele riješiti svoje stambeno pitanje, ali evo zločesta zastupnica zločesta neka stranka im to ne da jer će im onemogućiti dobivanje kredita jer će banke postrožiti, postrožiti, poskupiti i neće moći imati svoju nekretninu i zasnovati svoju obitelj i ostati ovdje u Hrvatskoj nego će otići van. Sad šta je jel to i onda ja više se borim, ja sam veći zaštitnik i ja više branim građane? Ne razumijem, kako. Znači apsolutno je cilj sve građane svesti na isto i blokirane kojih je 220.000 i onih drugih milijun 500, milijun 500 tisuća koji nisu i koji uredno mogu vraćati svoj dug, doduše možda neki jesu maliciozno u to ušli i stvorili neki dug znajući da ga neće moći vratit, a vjerujem da je takvih u manjini da ostali su dospjeli tamo ne svojom krivicom odnosno nenamjerno. Ali trebamo razmišljati o svih 3 milijuna koliko nas je već nešto ispod 4 milijuna, ili milijun 600 tisuća zaposlenih i više. Prešutna prekoračenja, sad memorandum. Memorandum je dobrovoljan, nismo mi zakonom zabranili ništa bankama nego smo ih posjeli u ne znam koliko sastanaka smo imali ne znam, komunicirali, rekli što su nam ciljevi, što možemo, koji su nam alati, zašto i kako. Problem prešutnih, neki su ga uveli prije, neki su ga uveli kad se odjedanput ograničila efektivna kamatna stopa da kad vam naknada od 10 recimo kuna mjesečno, godišnje 120 kuna na minus evo recimo od tisuću kuha to vam je 12% i plus još kamata na minus nek je 4% to je 16%, naravno da probijaju sve pragove i ne mogu uć, a kod prešutnih nema tih ograničenja. I onda su se prebacili u prešutne jer da nisu morali bi ukidati minuse što je puno gore. ja ne vjerujem da je uvažena zastupnica Radolović prije bila spremna da se nekom umirovljeniku koji jadan živi od te dvije, tri tisuće kuna ukine taj minus jel je zakon takav. Mislim nonsens. Dakle, mi smo išli s tom premisom da svi zadrže svoje minuse, da ih uvedemo u regulaciju i da već dan danas je ograničenje kamate, nema prodaje potraživanja po minusima dok se ne riješe do 30.6. najkasnije i obavezno 12 mjeseci. To su glavni parametri koje smo dogovorili konsensualno, nismo nikoga natjerali ništa, znači sjeli, razgovarali kažem nebrojeno puta. Zašto mi, zašto ne samo HNB? Da, HNB je nadzor mislim uvažena zastupnica ne poštuje ni ono što je uvaženi zastupnik Lalovac rekao da nije Ministarstvo financija, ali dobro to valjda onda ne mogu ni ja očekivat ništa bolje. zato što mi smo oni koji donose eventualno zakone pa ako nešto se ne može riješiti od strane HNB-a bi se možda moglo zakonom i tu smo mi pozvani kasnije, a ne u startu da mi nadziremo i mi pratimo. Prije svega nadalje uvažena zastupnica Orešković, nešto smo se već dotaknuli, dakle sami ste ustanovili da bi eventualno porasli cijena tih proizvoda ako bi se ograničilo jel bi se to prebacilo ili bi čak postalo restriktivnije. Ja prvi ne bi išao s tom logikom, naravno vi imate vašu politiku i ja mislim da ne treba učiniti stambene kredite pogotovo restriktivnijim i manje dostupnim našim građanima, skupljim. Znači da ako sam ja dobro shvatio natjeramo banke da rade još veću provjeru nečijeg boniteta pa da eventualno kažu nemamo više prodaje potraživanja, sad obavezano u sve buduće kredite mora biti jamac. Koliko bi onda išlo stambenih kredita dalje? I to je legitimno pravo, to je vaše stajalište i može se to goditi i može to biti kao jedna od načina da idemo i da zabranimo. Ta restrikcija je nešto što je moguće mislim što ste vi i sami predložili da oni bolje gledaju, bolje čekiraju bonitet pojedinog klijenta. Uvažena zastupnica Benčić tržište ko provjerava, pa isto ko ove sve druge, dakle automatizmom za sve iznose koji su primljeni prolazi procedura. Banke imaju obvezu javiti isto ko je provjerio ovo za ovaj OMS, ista stvar. Ko je provjerio za OMS? Ured za sprečavanje pranja novca, Samostalni sektor za financijske istrage Porezne uprave zato što banke automatizmom kada je nešto preko 200 klik šalji, nit ne gledaju šta je ni nije oni kliknu šalju dalje onda on nekog provjerava i gleda ko ju je … ja vjerujem da je tako i sve drugo napravljeno ne znam pojedinačno ako nešto ima. Dakle manje-više većina tih agencija su iz Njemačke, iz EU jer su vlasnici tamo je taj kapital koji se i unosi. To je što se tiče poreza. Što se tiče zakona generalno o samim i ovim vašim prijedlogom amandmana dakle uz pristanak dužnika dakle ja ne vidim koji bi pametan dužnik pristao da mu se proda ugovor, ja mislim da takvih nema. Dakle, onda bi zapravo došli do onemogućavanja prodaje što bi opet rezultiralo drugim aktima ovim restriktivnijim, većim provjere kreditnog boniteta i samim tim troškova i zamrzavanjem dijela sredstava koje koje banke imaju za plasman koji moraju držati .../Govornik se ne razumije./... depozite i samim time smanjujemo dio novca u gospodarstvu u opticaju, kreditiranje gospodarstva, itd., što naravno, kad je bilo dovoljno novaca i nije tako neki problem, se smanjuje sada i povećavaju kamate i bude išlo smanjenje novca, onda će to biti problem i EU komisija cijelo vrijeme ide na to da se i u kao odgovor na pandemiju uključi i privatni sektor i financiranje, da nije samo od strane država, nego da i sami privatni odnosno samo gospodarstvo svoje odreagira i da se potiče rast. puno je to dublje nego ovako samo reći ne možete i to je to dakle zato i to nije tako rješavano zato što impakti moraju biti takvi da se ne naruši, neću reći mogućnost ili nešto drugo, ali generalno moramo paziti o gospodarstvu u cjelini, o mogućnosti onda to vuče stambeni sektor, građevinski sektor, ekonomski rast, poslovi, itd., sve što dosta se čini ovako nekome nestvarno, bez veze, zašto 220 tisuća blokiranih, pa kakve to veze ima s bilo čim, vjerujte mi, ima jer to je uzročno-posljedično vezano i ne može se raditi ništa niti preko koljena niti bez kvalitetnih analiza koje mi radimo kontinuirano i koje ćemo napraviti i donijeti jer cilj ovoga svega je ne da se zaštite banke, a tko bi pametan politički stavio to i štitio banke, pa to je samoubojstvo. Tko može profitirati od toga, reći, ja štitim banke, šta imaš od toga? 5 glasova? Koja logika. Logika je štititi građane i štititi gospodarstvo u cjelini, a onda posredno građane. Staviti se na stranu jedne skupine, a pri tome dovesti u pitanje ostalih, to nije pametno. Netko možda hoće pa ćemo vidjeti šta će bit, ali preko noći ništa ne ide i tko god je preuzeo bilo kakvu u sustavu izvršnu vlast i upravljanje, znaju baš da se ne rješavaju problemi preko noći, pogotovo ako su gomilani 30 godina ili duže. Mislim, sad, da li to koristiti kao izliku ili ne, o tom potom, kako god. Ostao sam još dužan reći vezano za uvaženog zastupnika Brumnića. mislim da sam prošao sve ove bitne, ako ništa nisam, vidim da ima replika pa ćete me sigurno opet podsjetiti, dakle, zaključno, slažemo se, treba, što prije, nije svejedno kada će bit i hoće. Na način ne da se zabrani nego da se strogo regulira rad tih istih agencija. I nije njihov način i da netko nadzire tko to može, znači to bi po nekoj logici bilo u sektoru možda Ministarstva gospodarstva, zaštite potrošača, možda u Ministarstvu pravosuđa jer ispada iz Zakona o obveznih odnosa, možda najmanje iz Ministarstva financija, ali ajde, recimo ako je to kreditni, pa onda HANFA, HNB, pa ajde. tako svejedno, bitno je da se riješi. I ako nitko drugi, sigurno mi već na tome radimo par godina i imate sada direktivu koja samo se odnosi na kredite, kreditne plasmane, a mi ćemo iz nje izvući i na ostale, ostala ostala otkupna potraživanja, tako da i tu apsolutno se slažem i svi vaši argumenti stoje i mi smo ih apsolutno svjesni. Zahvaljujem. Imamo cijeli niz replika, ali prvo imamo povredu Poslovnika, poštovani zastupnik Zvane Brumnić, u čemu je povrijeđen Poslovnik? **Brumnić, Zvane (Nezavisni)** Poštovani predsjedavajući, povrijeđen je čl. 238, kolega državni tajnik vrijeđa moju zdravu pamet govoreći ovdje da bi on mogao s ove govornice govoriti da ovo što smo mi rekli nije točno da se on više brine za građane i da bi on građanima bolje. On upravo predlaganjem ovakvog zakona i ovakvim upravljanjem državom pokazuje što misli o građanima i što misli o problemima tih građana. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro i mi znate da je to bila replika, a ne povreda Poslovnika. Ja moram dati treću opomenu. Ona je u ovom času irelevantna naravno, to što ne nemate govoriti do kraja godine .../Upadica se ne čuje./... ništa za vas ne znači, ali nije bilo potrebno, stvarno. Poštovani zastupnik Glavašević Hvala g. potpredsjedniče, poštovani državni tajniče Čuraj. Htio sam nešto drugo vas pitati, ali ste putem, ha, recimo, odgovorili, tako da bih rekao ovako, vaša ova završna rasprava je, vi ste u jednome trenutku rekli, ne, evo slažemo se samo, ja mislim sve suprotno od ovoga što ste vi rekli, ali slažemo se, ali zapravo sve suprotno. Zato što ako nijedna ideja koju ste ovdje čuli koji su konkretni koraci ste u startu odbili, niste ni za jednu stvar rekli, e znate šta, ono zanimljiv je prijedlog, razgovarat ćemo u Ministarstvu, ono idemo vidjeti, konzultirat ćemo se, možda nešto od toga možemo napraviti nego ni za jednu niste to rekli nego ste rekli, ma ne, ne, to ništa od toga ne valja jer znate napravit ćemo štetu i gledajte, banke i građani i zdrav okvir, to su David i Golijat, banka je Golijat, građani ni David. U idealnom društvu oni imaju ista prava, ali ideja socijalne pravednosti je ta da kada David upadne u neprilike, da ipak treba imati više pomoći nego Golijat jer znamo da će se Golijat lakše izvući. **Reiner, Željko Dakle ovako. Prijedlog, koji sam rekao odmah na početku, uvažena zastupnica Antolić Vupora je rekla konkretno, HANFA da bude nadležna za rad agencija za naplatu potraživanja. Da. Razmotrit ćemo, razmatrali smo i hoćemo. Ponavljam sebe. Nadalje, generalno gledaju, prepoznajemo, prepoznajem, vidimo, nismo slijepi, znamo, svjesni smo. Rad agencija nije reguliran. Točka. E sad to je jedan par cipela, drugi par cipela je uopće da li oni, da li ćemo omogućiti prodaju potraživanja, e tu sam ja govorio da se ne slažem s time ili da ograničavanjem same te mogućnosti kako god hoćete, u obveznopravnm odnosima, ustavnim, ovakvim, onakvim, da li bi to prošlo test ustavnosti, o tom potom. Recimo da može sve. Šta bi dovelo na njenoj tržišnoj ekonomiji ili u ovom drugom segmentu da reguliramo zbilja, kad već do toga dolazi, da to radi se po striktnim pravilima, da se poštuju i potrošačka prava i sve drugo i ja mislim da se tu slažemo diskrepancija možda koju ste vi ustanovili. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Dretar. **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam lijepa. Poštovani g. državni tajniče, u proteklih godinu dana svjedočimo ogromnom porastu cijena kvadrata, naročito novogradnje u Hrvatskoj. Zanimljivo je primijetiti podatak koji smo mogli vidjeti u medijima da su u protekla 4. mjeseca utrošeno čak 30 milijardi kuna za kupovinu stambenih nekretnina u gotovini, što je stvarno impresivan podatak, no mi ovdje govorimo o kreditima. Kao jedan od razloga tako strahovito velikog porasta cijena nekretnina odnosno kvadrata upravo su spomenuti, spomenute i niske kamate na stambene kredite, dakle ja vas sad molim za jednu malu spekulaciju. Imamo li mi sad tu dvije opcije, pristupačniji i brojniji krediti, ali i samim time skuplji kvadrati ili teže dostupni krediti, ali jeftiniji kvadrati odnosno moje je pitanje bi li malo veća briga države odnosno nadzor i malo stroži Zakon o kreditnim institucijama mogao smanjiti cijene kvadratnog metra u Hrvatskoj time što bi krediti postali teže dostupni, a samim time i pismeniji, financijski pismeniji …/Govornik se ne razumije/…. Hvala. Da, dobro. Što se tiče ovih, ajde prvo ovaj dio oko gotovine, to kad pročitate to znači da nisu, da izvor sredstava nije kredit, a sad to vjerojatno može biti i gotovina položena pri javnog bilježnika, pred javnim bilježnikom ili s računa na račun, ali slažem se da to će isto doći pod mjere nadzora onih institucija koji trebaju. Dakle, sigurno da i kad govorimo o usporedbi samih iznosa cijena nekretnina po kojim se nekom plaćalo, al tu treba malo više se njih uključit. Što se tiče ovoga dijela ponude i potražnje zapravo tržišta i novca, a samim time i postojeće nekretnine, znači samo po sebi dolazi uvijek ti efekti balona i napiravanja cijena i kad je veća potražnja cijene rastu gore, kad ona padne dole zato što će sada kamate vjerojatno ići gore onda će se to i samo po sebi smanjit i sad tu nema jednoznačnih odgovora, znači uvijek se to treba s rezervom uzet, a država da se tu upliće to je uvijek opasno. Poštovani, ja u principu imam jednu humanu sugestiju i da me ne shvatite loše. Znači ja da sam građanin iza tj. da vas gledam na televiziji i da ja čujem od državnog tajnika za financije da se zaribao oko dizanja kredita ja bi se zabrinuo. Ja razumijem da ste vi htjeli prikazat u principu da je tržište i da je ekonomija naravno društvena znanost kojom pokušavamo sa matematičkim modelima neke stvari definirat, no građani i sami su znači nesigurni, oni bi voljeli uvijek da ljudi koji vode financije da u principu rade čim manje grešaka. Ja vas kužim, naravno da je uvijek teško naravno procijeniti neke stvari, no uzmite u obzir znači da građani u nas imaju poprilično veliko povjerenje i da žele jednostavno da mi znamo što radimo. Ja razumijem da ne može čovjek oko svega znat i da isto tako ko radi taj i griješi, no možda je ponekad bolje oko nekih stvari šutjet. Evo to nije nikakva kritika nego zaista jedna humana sugestija. Dobro, sva sreća po mene nisam pogriješio. Dakle to što sam ja jedan dio godina plaćao možda skuplju kamatu mi je dalo sigurnost kao i sada što imam jel imam fiksnu kamatu i dalje. I što sad? Će onda reć eno onoga tamo sebi je riješio, a vidi nas jadne Vi sad kažete vidite onoga blesav je. To je moja poanta bila, dakle niko ne može znati, dakle prije 10.g., 8-9 uzet fiksnu kamatu koja je bila 1,5% odnosno i viša, pa se padalo sve, pa se plaćalo više, pa si opet referencirao drugom fiksnom, a sad ispada, ispadaš genijalac. nema tržište je takvo, dakle na duge rokove morate sami procjenjivat, moja procjena je bila bolje fiks, pa kad su bolji uvjeti uvijek mogu refinancirat na niže, ako sve ode k vragu ja sam bar miran. To je logika moja bila, ne kažem da svi to trebaju, samo, samo taj dio, dakle da sam ja ispao tu ekstra pametan ili ne o tom potom, jedno vrijeme sam plaćao više nego drugi, sad plaćam ili plaćat ću eventualno manje i dobro. To je, to je rizik i zato treba sam procjenjivati i to je ona financijska pismenost koju zapravo…/Govornik Hvala lijepo. Pa nemojte se sekirat državni tajniče, bilo je onih koji su tražili savjet oko švicaraca, pa kad sam rekla nemojte u švicarcima oni su uzeli, pa su pogriješili, dakle ipak smo davali onako kako sebi tako i drugima. ključno je da Zakon o trgovačkim društvima zapravo dozvoljava i omogućava otvaranje sa minimalnim temeljnim kapitalom od 20 tisuća kuna i više jel, zna se za banke koliko itd.. Prema tome, svako trgovačko društvo koje danas posluje zapravo može na taj način otvoriti društvo i poslovati. Mnoga i druga trgovačka društva rade milijarde prometa, pa ih se ne pita, međutim sigurno da treba neke institucije i neka trgovačka društva više nadzirati od drugih, ali isto tako onda je sporno i ona j.d.o.o. tzv. koja za 10 ili 5 kuna otvara se, pa rade velike promete, dakle sigurno da za ovo treba

upravljanju, da li su društva kapitala, osoba, dakle da li su dionička društva, trgovačka društva, obrti i onda prema tome je i nadležnost postupanja pojedinih tijela. Dakle ako govorimo o HNB-u onda o kreditnim institucijama, tvrtka koja je otkupila potraživanje nije kreditna institucija, kažu nije naša nadležnost. Opet ako isto to napravi trgovačko društvo, a HANFA koja vodi financijske institucije, to nije financijska institucija. Samo ono što mi ne smijemo si dozvolit da nitko nije nadležan, a nažalost tako sada ispada. Ja otvoreno kažem, ja otvoreno ovdje kažem, ja to tako potpada pod ingerenciju inspektorata gospodarstva i drugih svih inspekcija koji gledaju sve one druge uzance, a ne sami core business što oni rade, jel je sve ko po zakonu i je, vjerojatno je, ja sam siguran, ali mi moramo regulirat njihov rad i to apsolutno ne smije bit izlike jel oni nisu, oblik osnivanja je ovakav ili onakav i tu se slažemo, samo kažem sama regulacija je jedno, a sami sustav je nešto drugo. Sandra (Možemo!)** Zahvaljujem vam se. Poštovani državni tajniče, samim reguliranjem Agencije za naplatu potraživanja što mi tražimo u ovom saboru već 2.g. nećete riješiti čitav problem jer stjecatelj potraživanja može biti bilo koja pravna i fizička osoba i fizičke osobe koje otkupljuju dugove ponovno će ostati neregulirane. Meni nije jasno zašto kao argument kojim odbijate naš amandman da se omogući ili oteža prodaja potraživanja koji proizlaze iz potrošačkih ugovora, koristite argument da će tada banke imati strože mehanizme prema građanima u smislu davanja kredita. Pa čekajte, vi ste tim bankama omogućili da mogu tražiti bilo koji instrument osiguranja kod davanja kredita, je li jeste? Jeste. Jeste napravili Ovršni zakon pomoći kojeg se mogu naplatiti? Jeste. Jeste li omogućili hipoteku? Jeste. Jeste li im omogućili da nenaplativa potraživanja otpišu i da na tome imaju poreznu olakšicu? Jeste. Pa dajte mi recite koliko još? Pa koji je to rizik koji oni uopće mogu podnijeti i je li uopće mogu ikoji rizik Dobro. Po Zakonu o potrošačkom kreditiranju sumnjam da sada netko koristi hipoteku kao kolateral, ali moguće i možda dođe do toga kao što ste rekli. Uvažena zastupnica Orešković je također, išla s tim argumentom da će to se postrožiti i neka se, nek se pazi, kažem opet, to onda dolazi do smanjenja mogućnosti dobivanja kredita za rješavanje stambenog pitanja ili nekih drugi, zašto ljudi dižu potrošačke kredite, tako da, to je razlog zašto treba biti pažljiv, da ne bi preregulacijom, zabranom, doveli u nepovoljni položaj sve druge koji imaju bonitet, koji su drugi imali i njima onemogućimo rješavanje svojih životnih problema. Nije to baš uloga naša da nekome otežamo, nego da im olakšamo, a da zaštitimo sve, a ne samo pojedince koji iz ovog ili onog razloga dođu u neki default

vrijeđa nas ponovno ono zdravu pamet, pa čitali smo sad prijedlog zakona. Pa samim ovim prijedlogom zakona su, regulira i postojećim zakonom je regulirano pitanje kako se određuje ukupni trošak i kamatna stopa. Pa ne može banka bilo kako to određivati. Dakle kad vi kažete da će onda banke još povećati, pa neće još povećati, ne i vi možete, vi ste u poziciji da to regulirate, razumijete? Dakle možete istovremeno i zaštiti građane i onemogućiti da to padne na njihova leđa jer imate, vi ste regulator. Rade (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče. Banka i građani bi trebali biti u partnerskom odnosu i nakon što se dogovore, potpisuju ugovor. Mene interesira je li znate koliko zapravo građani posežu za institutom kreditiranja i da li banke uskrate nekom isplatu kredita na osnovu onoga da li su oni solventni ili nisu solventni, a samim tim da ne upadaju u dužničko

Poštovani državni tajnik. pogotovo kada gledamo ovaj rast cijena nekretnina i njihov bonitet, dakle ako neki kvadrati su par tisuća eura i za 50 kvadrata vam treba 150 tisuća eura, a njima banka ne da više od 70, 80, to je onda problem i onda ljudi su osuđeni da plaćaju najmove, itd., itd. i to je ono što ne želimo da nam perpetuira i da nam dolazi do toga. Što se tiče podataka, rekao, rast stambenih kredita, rast gotovinskih, dakle očigledno negdje manje od 156 milijardi kuna je ukupan iznos duga kućanstava bilo. Da se vežem i na prethodno pitanje, dakle u sustavu marže koja banka daje je premija rizika, kako pojedinog klijenta, tako i ukupnog rizika, ne u sustavu referentnih stopa. Na referentnu stopu ide marža banke, a ona određuje rizik pojedinca i zato neki nemaju iste kamate. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Mandarić. **Mandarić, Marin (HDZ)** Zahvaljujem predsjedavajući. Pa evo nekako na kraju, čini mi se da ipak smo se sastali nekako, jesmo nekako ipak u tom nekom zaključku da ćemo imati i regulaciju toga područja, ustupa tražbina, ali vjerujem da će onda opet biti razmimoilaženja u načinu kako to regulirati, odnosno koje krajnosti više se približiti. Naravno, jedna krajnost je totalno u Zakonu o obveznim odnosima brišemo te odredbe, totalno se onemogući, to je jedna krajnost, druga krajnost je ipak nešto sasvim drugo, tako da neke buduće rasprave na ovu temu i onda će biti zanimljive i u Saboru, ali će biti zanimljive i javnosti. Poštovani državni tajnik. dakle apsolutno se ono što se ja i ovdje rekao da se slažem da to treba regulirati, samo mi nemamo tu mogućnost da nešto, barem ja nikad u životu nisam radio pa nek bude šta bude. Dakle moramo znati što će naše regulacije i zakonske odredbe i koje će im biti posljedice za sve, ne samo za pojedince. Tako da s te strane moramo to imati u vidu i to će se tako i regulirati s time na umu, ići u totalne zabrane nikad nije dobro, znamo da ekstremi, bilo oni lijevi bilo oni desni nikad nisu ništa dobrog donijeli, pa tako ne vjerujem ni ovdje će se to primijeniti i da ćemo naći rješenje iduće godine i ovdje biti pred vama sa jednim kvalitetnim rješenjem koje će zbilja omogućiti regulaciju toga tržišta koje je prijeko potrebno i to se svi slažemo i zahvaljujem svima bez obzira na i osobnim uvredama nekim pojedinaca, na kvalitetnoj ipak raspravi. Hvala lijepa. Time zaključujem raspravu o ovoj točci. O njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti. S obzirom da su me kolege neki zamolili, onda ćemo napraviti jednu kratku stanku radi provjetravanja od 10 minuta, dakle vidimo se u 15 i 5 minuta. STANKA

Poštovani potpredsjedniče, poštovana predstavnice predlagatelja, kolegice i kolege.

Zahvaljujem vam se. Poštovani državni tajniče,